Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege,

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege,

dvorište.

(SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

Izvolite.

hvala vam

(HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice

(DP)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege

izvolite.

dakle 76. Dajem na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje mogućih nepravilnosti u poslijeratnoj obnovi kuća, stanova i zgrada javnih namjena na području Republike Hrvatske; Predlagatelji su 44 zastupnice i zastupnici u HS-u na temelju čl. 5 i 6 Zakona o istražnim povjerenstvima.

dopustite da kažem. Znam da je pomalo neuobičajeno s obzirom da sam predlagatelj po ovoj točki dnevnog reda, ali moram zatražiti stanku u ime Kluba zastupnika SDP-a zato što držimo da se u ovom trenutku nisu stekli uvjeti za raspravu o ovom prijedlogu. Zbog čega? Naime, o ovom prijedlogu se nisu očitovali niti Vlada RH niti matična radna tijela, a kao što vidimo, ovdje nema niti nikoga tko bi predstavljao Vladu RH da znamo koji je njen stav. Ja znam da Poslovnik o radu HS-u dopušta da se o pojedinim točkama provede rasprava bez da se o tome očituju, bilo radna tijela, bilo Vlada RH, ali isto tako znam da to baš u parlamentarnoj proceduri nije uobičajeno. Zbog toga vas molim da odredite stanku i da zatražite od Vlade RH da pošalje predstavnika jer u protivnom, bojim se da će ova rasprava biti, da tako kažem, šepava. Odnosno, nedostajat će joj jedan bitan dio. Hvala. Ja ću odrediti stanku od 5 minuta i bih vas zamolio samo da dođete ovdje pa da, da malo raspravljamo o tom problemu jer ovaj, i ja sam to primijetio , ali međutim, ajmo raspravljati o tom problemu.

Dobro. U ime 44 predlagatelja govorit će g. Peđa Grbin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Nažalost ne i uvaženi predstavniče Vlade RH jer kao što sam već rekao, Vlada RH se na prijedlog za osnivanje ovog Istražnog povjerenstva nije očitovala niti je danas poslala predstavnika. Što to znači? To znači da se Vlada RH boji onoga što bi ovo Istražno povjerenstvo moglo otkriti. A ovo Istražno povjerenstvo, iako se na prvi pogled bavi našom prošlošću, usmjereno je, prije svega, na našu budućnost i zato ću početi ovaj govor koncentriranjem na ono što se događa danas, čemu svakoga dana svjedočimo, a to su brojni problemi koji se događaju sa obnovom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Karlovačke, a pogotovo Sisačko-moslavačke županije jer se Hrvatska trenutno nalazi u procesu, možda i najvećem procesu kojeg je imala do sada kada govorimo o obnavljanju nekog područja nakon određene katastrofe, bila ona prirodna nepogoda ili bila ona rat. Kažu da pametni uče na tuđim greškama, oni malo manje pametni, na vlastitima, a oni koje nećemo imenovati, ne uče ni na čemu. E, mi želimo, kada već nismo u stanju učiti na tuđim greškama, da RH uči na vlastitim greškama. 29.12. 2020. g. Baniju je, Sisačko-moslavačku županiju pogodio razoran potres od 6,2 stupnja po Richterovoj ljestvici. Posljedice tog potresa su bile ljudske žrtve, nažalost mrtvi, ali isto tako i brojni ozlijeđeni. Vjerujem da svi još jednom možemo i moramo poslati sućut obiteljima stradalih i svim onima koji su pretrpjeli ozljede u ovoj katastrofi, zaželjeti što brži oporavak. Međutim, osim toga, područje, prije svega Sisačko-moslavačke županije, Siska, Petrinje, Gline i okolice doživjela je ogromna materijalna razaranja. Ljudi su ostali bez krova nad glavom. Međutim, ono što je strašno u svemu tome je kada vidimo da su ljudi kojima su nekretnine obnavljane prije 15-ak, 20, 25 godina koje bi po standardima koji su u Europi i RH u tom trenutku bili na snazi, trebale biti građene na način da se mogu oduprijeti potresu kada su se i te nekretnine rušile, srušile, oštetile. Vjerujem da nisam jedini kojim se usjeklo u pamćenje slika jedne naše kolegice koja dolazi do nekretnine koja je prošla obnovu i rukom prolazi po betonskim dijelovima te nekretnine, a oni se mrve. Beton koji bi trebao izdržati potres mrvi se na običan dodir ruke. Poštovane kolegice i kolege, netko za to mora odgovarati, ako već ne kazneno jer su naša tijela, naše institucije za koje mnoge zagovaramo da rade svoj posao taj posao propustile raditi onda barem da ta odgovornost bude utvrđena na razini političke i moralne odgovornosti. Poštovane kolegice i kolege, cilj osnivanja ovog istražnog povjerenstva je u formalnom obliku naveden u samom prijedlogu i ja ću o tome govoriti, međutim ono na što se taj cilj može svesti su tri stvari. Prije svega da utvrdimo je li poslijeratnoj obnovi bilo propusta, a onda da oni koji su za taj propust odgovorni, ako nije zastupila zastara ili neki drugi razlog koji bi bio zapreka kaznenom postupku, da ti odgovorni budu i sankcionirati. To je prvi, ali ne i najvažniji razlog. Druga dva razloga su daleko važnija, jedan je da osiguramo da oni ljudi koji žive u obnovljenim nekretninama da li na Baniji ili negdje drugdje u RH mogu biti sigurni u svojim domovima. treći razlog je da naučimo lekcije iz onoga što se događalo krajem devedesetih i početkom dvije tisućitih godina i da te greške u ovoj obnovi koja je pred nama koja će biti teška desetke milijardi kuna naprosto ne ponovimo. Kao što sam rekao, pametni uče na tuđim greškama, malo manje pametni na svojima, a oni treći na učen ni na čemu. Hajdmo stati u skupinu ovih koji su na nekim graškama naučili. Kada smo govorili o ovome, kada smo predlagali osnivanje istražnog povjerenstva vladajući i Vlada RH su nam govorili da je to nepotrebno pa da takvih nekretnina nema puno koje su bile oštećene u potresu, a obnovljene su tijekom obnove. Nažalost točnu brojku mi ne znamo niti danas jer Vlada RH nije iskoristila ovih pet mjeseci kako bi pripremila jedno ozbiljno očitovanje, ako ni zbog čega drugoga, a onda da nas demantira, da kaže niste u pravu. Nijedan ili tek jedan ili dva objekta koji su prošli obnovu srušeni su. Vlada RH to nije napravila. Zašto? Na to pitanje ne mogu odgovoriti, ali mogu pretpostaviti da se boji onoga što bi takvo istraživanje pokazalo. Drugo o čemu smo govorili je činjenica koju smo prije nekoliko mjeseci mogli svojim očima vidjeti, a naši dragi sugrađani sa područja Šibensko-kninske županije i osjetiti, a to je da nisu samo Grad Zagreb i Banija područja RH koja su seizmički aktivna. Svi smo u školi učili o velikom dubrovačkom potresu, vjerujem da se većina nas sjeća onoga potresa u Kninu i brojnih drugih potresa koji su pogodili RH. Potres na području crnogorskog primorja i Dubrovnika ja ga se ne sjećam taman sam se rodio na dan kad je bio drugi jaki udar tog potresa, ali znam nešto o njemu, kao što znaju i brojni drugi, pogotovo oni koji su ga doživjeli. Hrvatska je seizmički aktivna zemlja, trese se od Rijeke do Cavtata, trese se oko Zagreba, a brojna ta područja koja su seizmički aktivna su nažalost bila i ratom pogođena područja, na njima je nakon rata provedena obnova. Zato i spominjem područje Šibensko-kninske županije jer je ono primjer upravo je ono primjer područja je nakon rata provođena obnova. Mi želimo ovim istražim povjerenstvom utvrditi koliki je broj takvih nekretnina koje nisu izvedene po pravilima struke i da iskoristimo ovaj trenutak kada već idemo u obnovu da pomognemo tim ljudima koji u tim nekretninama žive kao bi živjeli sigurnije i kako bi osigurali da ako se ne daj Bože ovaj potres dogodi na njihovom području, ne stradaju njihove kuće. Kod potresa mnogi će reći, slušao sam seizmologe kada su govorili o tome, pogotovo nakon zagrebačkog potresa i potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji da je na ovom našem području pitanje ne hoće li se potres dogoditi nego kada će se taj potres dogoditi. Naša je obveza tada da ne kažemo da je potres viša sila i da za višu silu ne moramo odgovarati, već da kažemo ajmo prevenirati i spriječiti posljedice jer potres priječiti nećemo, ali urušavanje kuća, urušavanje zgrada možemo. Ne djelovati učiniti grijeh propustom ovdje je potpuno neodgovorno, potpuno društveno neprihvatljivo kao što je bilo i društveno neprihvatljivo ponašanje onih koji su tijekom obnove krajem 90-ih i početkom 2000-ih godina namjerno i svjesno u nekretnine stavljali slabiju armaturu, koristili lošiji cement i na taj način ugrozili život i zdravlje drugih. A takvih je bilo, takvih je bilo. Neki do njih su čak izašli u medije i govorili kako se radilo. Jedan od njih je prije nekoliko dana i uhićen u ovoj akciji koja se dogodila u Zagrebu. Pokazalo se da neke stare navike teško odumiru. Naša je obveza kada znamo da su se takve stvari događale pokušati utvrditi i spriječiti da se ponove i otkloniti njihove posljedice. I to je jedino što mi predlagatelji ove inicijative želimo da se stvari koje su se događale ne ponove, da tamo gdje su posljedice otklonjive iste i otklonimo i u konačnici da oni za koje, kao što sam rekao, ne postoji zapreka za vođenje kaznenog postupka budu sankcionirani. Stvar je jasna. Imate mogućnosti pristati na osnivanje ovog istražnog povjerenstva, imate mogućnosti pomoći nam da otkrijemo što se događalo ili ćete okrenuti glavu na drugu stranu, ali ne od nas koji smo predložili ovo istražno povjerenstvo već od svih onih ljudi čije su nekretnine stradale u potresu i od svih onih ljudi koji žive u nekretninama koje su nesigurne, a na području gdje se potres može dogoditi bilo kada. Ja vas pozivam, apeliram na vas, već više puta sam rekao demantirajte me, pa ću reći i danas, demantirajte me kada tvrdim da nećete imati hrabrosti da ovo istražno povjerenstvo osnujemo i da pokušamo odgovoriti na pitanja što se dogodilo i kako to u budućnosti spriječiti. Hvala vam. Fala i vama, ostanite jer imate niz replika. Prvu repliku je tražila gđa. Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo. Poštovani kolega Grbin, vi ste svoje uvodno izlaganje započeli sa obnovom koja je započela u Gradu Zagrebu i na području Banije odnosno Banovine, tako ste nekako rekli uvodnu rečenicu. Ja vas nažalost moram demantirat. Obnove u Gradu Zagrebu nema, a nažalost nema i na području ni Banije ni Banovine. I u Gradu Zagrebu je od potresa još malo pa ćemo otprilike godinu i pol dana a bojim se i da ćemo i na Baniji i Banovini ti siroti ljudi biti u kontejnerima na ovim vrućinama odnosno po zimi u hladnoćama. Dakle, obnove sustavne nema, ona nije počela i sigurna sam da je jedan od ove rasprave koja treba biti, koja će danas biti da ukažemo na to i da pitamo gdje je, što je i kad će nešto započeti. Hvala lijepo. Hvala i vama. Odgovor izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovana kolegice i prihvaćam kritiku u pravu ste, obnova nije počela. Svi smo ostali šokirani prije nekoliko dana na onu raspravu između novinara i ministra gdje je novinar govorio o tome da je uklonjeno 3 objekta, a ministar mu je rekao ne, ne, u krivu ste, tek smo dva objekta uklonili, godinu i 3 mjeseca nakon što je Zagreb pogodio potres. Na Baniji je stanje puno teže jer su nekretnine tamo bile u lošijem stanju, između ostalog i zbog loše provedene poslijeratne obnove, a i zbog toga što je stanovništvo na tom području slabije imovinske situacije i nije moglo na adekvatan način ulagati u održavanje svoje imovine. Naprosto nije moglo, ne nije htjelo, nije moglo, ljudi za to nisu imali sredstava. Da, mi danas moramo poslati snažnu poruku da se obnova mora ubrzati, ali ako vladajući to ne budu slušali o tome ćemo raspravljati i na jesen

Ovaj prijedlog ste napisali 3 tjedna nakon potresa. Niste nam dali argumente zašto bi trebali imat povjerenstvo, ali vi u stvari kroz svoju priču ne želite priznat hrvatskoj javnosti da kad ste pisali ovaj prijedlog pisali ste ga jedino iz politikanskih razloga. Pred nama su bili lokalni izbori i htjeli ste nešto malo ušićarit pred te lokalne izbore i napisali ste ovakav prijedlog u kojem nema ni mišljenja struke, ni pravih podataka jer ih nije moglo ni bit 3 tjedna samo nakon potresa. U tom trenutku vam je manje bilo u interesu razmišljanje o tome što prolaze hrvatski građani na tom području, a više ste bili posvećeni tome kako politički poentirat.

vjerujem onome što sam i sam vidio kada sam bio na tom području, vjerujem onome što su vidjeli drugi koji su bili tamo, a prije svega vjerujem građankama i građanima Sisačko-moslavačke županije koji su govorili o svojem iskustvu

Ti standardi su na našem području bili bazirani na činjenici da je ono seizmički aktivno i svatko tko je gradio morao se tih standarda pridržavati. Mi zato sada želimo utvrditi zašto to nije bilo učinjeno, tko je to dopustio, tko to nije kontrolirao? Hvala. **Radin, Furio Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi kolega Grbin, evo i sad ste i sami rekli da ste se svojim očima uvjerili u neke stvari, pa ću vam postaviti 3 vrlo jednostavna pitanja. Prvo, koliko je kuća obnovljeno u poslijeratnoj obnovi na Banovini,

To su podaci koje bi u svakoj normalnoj državi u brojku dala vlada u svojem očitovanju na prijedlog, u svakoj državi. To je posao Vlade RH. Ovo nije bilo politikanstvo. Da smo mi htjeli politizirati, skupili bi potpise i stavili bi ovu točku na dnevni red prije lokalnih izbora, ali nismo to htjeli upravo zato da ova priča ne postane politiziranje, upravo zato da o njoj možemo raspravljati sine ira et studio, razložno. Ali za to treba minimum minimuma kooperacije Vlade RH koja će nam dostaviti podatke koje ona vodi. Pa nama se ne odgovara niti na zastupnička pitanja. Mi tražimo te podatke o kojima vi govorite,

Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Grbin kako tumačite činjenicu da se opet danas nije pojavio predstavnik Vlade. Dakle, to je kršenje Članka 12. Zakona o vladi Članka 122. stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora. Dakle, da li je to naprosto pitanje njihovog prijezira prema demokraciji, prema saboru ili je prijezira prema stanovnicima Banije ili Banovine o kojima i o čijoj dobrobiti bismo danas trebali ovdje govoriti. Kako tumačite taj nemar i zapravo jedno ovako uvredljivo ponašanje Vlade RH? **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovor molim vas. **Grbin, Peđa (SDP)** Pa mislim da ste u svom pitanju uvelike i dali odgovor. Ovo je prijezir, prijezir prema demokraciji, prijezir prema Hrvatskom saboru, prijezir prema stanovnicima potresom pogođenih područja, ali isto tako prijezir i prema svima onima koji na čitavom teritoriju RH žive u nekretninama koje su bile predmet obnove, a koje potres može pogoditi i sutra i koji sutra mogu doživjeti sudbinu onih kojima su nekretnine stare 10-tak, 20, maksimalno 25 godina, obnovljene i trebale su biti sigurne. Trebale su biti sigurne. To je ključno. Trebale su biti sigurne. Još od Hamurabijevog zakonika postoje pravila za građevinare koji neadekvatno i loše rade svoj posao. Naravno da ne zagovaram kazne koje su bile predviđene tamo to bi bilo suludo, ali prije više od 2 i po tisuće godina, prije 3 tisuća godina je prepoznato da se za loše obavljen posao mora odgovarati. **Radin, Furio Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani kolega Grbin, pa dobro je da danas ovdje o ovome raspravljamo ovdje u Hrvatskome saboru zato što to pokazuje da smo odgovorni prema svim onim građanima koji su prošli poslijeratnu obnovu. Svima onima koji su u strahu što će se dogoditi sa njihovim domovima ukoliko se tlo malo jače strese kao što se je nažalost stresno na području Banovine ili evo konkretno ću uzeti epicentar Strašnik za primjer. Upravo na tom području ima veliki broj obitelji kojima su stradale ne jedna nego više kuće koje su poslijeratno obnavljane. One su stradale u ovom potresu i oni su se našli kao i svi drugi njihovi kolege i susjedi smješteni u kontejnerima. Dakle, ti ljudi ne zaslužuju da 2 ili 3 puta u svojoj povijesti obnavljaju svoje kuće. Jednom su to učinili na teret hrvatskih građana kao pomoć, a sada će to biti na europskim sredstvima.

Dakle, novac poreznih obveznika je već jednom iskorišten kako bi se pomoglo ljudima koji su preživjeli jednu katastrofu. Ta katastrofa je bio rat. Drugo ljudsko biće im je uništilo njihovu imovinu. I naravno da je država i o tome smo govorili kada smo donosili Zakon o obnovi, prvenstveno kada smo ga donosili odnosio se na Grad Zagreba jer potres se na Baniji još nije dogodio. Tada smo govorili o tome da Zagrepčani zaslužuju solidarnost za solidarnost koju su oni pružili financirajući i Zagrepčani i Riječani i Istrijani itd. financirajući poslijeratnu obnovu. Međutim, tragedija je da ono što smo jednom obnovili 20-tak godina kasnije obnavljamo ponovo,

proteklo je 5 mjeseci od kada ste pripremili ovaj prijedlog odluke, da ste imali političke volje, da ste htjeli u stvari u ovih protekli 5 mjeseci mogli ste zatražiti i bili biste dobili podatke posljedičnoj vezi između objekata koji su srušeni nakon prosinačkih potresa na Banovini i onih, i tih istih koji su obnovljeni nakon Domovinskog rata. Bili biste imali podatke temeljem kojih bi se utvrdilo da je neznatan broj objekata koji su srušeni, a bili su obnovljeni nakon Domovinskog rata i vjerojatno biste bili povukli tada ovaj prijedlog odluke. A umjesto toga u nedostatku bilo kakvih činjenica, vi sada pokušavate kako biste opravdali ovu raspravu reći kako bi svrha ovog povjerenstva mogla biti i doprinos novoj zakonodavnoj regulativi kako bi se što prije prišlo

Poštovani kolega Bačiću jeste li vi pismeni? Ja vjerujem da jeste, dapače siguran sam da ste pismen čovjek. Ne bi bili na dužnosti koju obnašate da niste. Ako ste pismen čovjek onda ste vjerojatno bili u stanu pročitati što piše u interpelaciji. Upravo ovo o čemu ste vi govorili je predmet interpelacije. Upravo ovo o čemi ste vi govorili je ono što je Vlada RH trebala dostaviti ne samo nama saborskim zastupnicima, građanima ove zemlje. Kolega Bačiću, ja sam siguran da ste vi pismen čovjek, isto tako sam 100% siguran da glup čovjek, a onda se postavlja pitanje što jeste kada ne želite da se otkrije istina o tome što se događalo u vrijeme poslijeratne obnove i kakve to posljedice danas ima za život i zdravlje i sigurnost onih koji žive u takvim nekretninama na potresom pogođenim

Ja vas pitam tko je napisao ovaj uradak kad ste ga vi obrazlagali. Vi ste pismeni čovjek i vjerujem da ste, ako niste napisali da ste ga pročitali. Da ste ga pročitali ili napisali onda bite shvatili da ste u velikoj zabludi. Ovdje se ne radi o nikakvoj interpelaciji kolega Grbin. Vi mi 3 puta kažete da nisam pročitao interpelaciju, nisam jer ovo nije interpelacija, ovo je prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva. To je tolika razlika da se ja doista sada pitam jeste li vi uopće pročitali ono o čemu ste ovdje raspravljali? hvala lijepa. Kolega Bačić ovaj nije to bilo naravno povreda Poslovnika. Ja sam tek preuzeo, za sad sam jako blagonaklon i ja vas lijepo molim nemojmo zlorabiti povredu Poslovnika jer ću početi davati opomene zbog toga, a to nema smisla. Ajmo razgovarati onako kako priliči u ovom domu. Idemo na raspravu, otvaram raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika MOST-a. dobar dan svima. Poštovane kolegice i kolege, prošlo je više od pola godine otkako se dogodio veliki potres na Banovini. Neposredno nakon potresa, doslovno čim se slegla prašina javnost je opravdano počela postavljati pitanja o kvaliteti poslijeratne obnove i kako je moguće da kuće i zgrade koje su obnovljene nakon Domovinskog rata nemaju svojstva potrebna da barem njihova osnovna konstrukcija izdrži potres magnitude koja se prema povijesnim podacima mogla i morala predvidjeti na području Banovine. Svi mi koji smo obišli teren neposredno nakon potresa mogli smo ponegdje vidjeti gotovo nadrealne prizore kuća bez armature, a najdramatičniji primjer loše gradnje doveli su do potpune štete. Uostalom, ako se prisjetite tih prizora sjetit ćete se i vlasnika jedne kuće koji pokazuje kuću kojoj je cijeli gornji kat kao da je odrezan nožem kliznuo u dvorište. Takvi prizori daju svima nama pravo propitkivati jedan dio poslijeratne obnove i njezinu kvalitetu jasno bez generaliziranja. Potres je nažalost na najgori način otkrio određene slabosti, te veće ili manje sustavne greške u sustavu koji je rukovodio obnovom. Vjerujem da je svima nama u interesu da se takve greške ne ponavljaju, posebno sada kada nam predstoji još jedan sveobuhvatni proces obnove nakon dvaju razornih potresa. Važno je u ovakvoj raspravi reći i da je poslijeratna obnova bila golemi poduhvat, posebno za državu koja je netom izašla iz rata, čiji su se mnogi državni sustavi tek počeli uspostavljati, a ne smijemo zanemariti ni činjenicu da je RH tu obnovu provela i provodila bez znatnije pomoći izvana, svojim vlastitim snagama i svojim vlastitim novcem. No te činjenice ne smiju nam biti izlike da zatvaramo oči i ne propitujemo i sve ono što je u toj obnovi bilo loše. Istražno povjerenstvo koje danas predlažemo osnovati može poslužiti kao dobro sredstvo za otkrivanje sustavnih problema u poslijeratnoj obnovi, a kojih je bilo, kao i pojedinačnih marifetluka koji bi mogli graničiti s ratnim profiterstvom. U tom smislu treba se prisjetiti i rasprava u javnosti unatrag 6 mjeseci kada su brojni pravnici govorili o mogućnostima da se putem drugih državnih tijela istraže okolnosti poslijeratne obnove. Također u to vrijeme javnost je obaviještena i da je DORH poduzeo određene radnje. Međutim, možemo vidjeti da je ta priča itekako pala u drugi plan i da se ništa posebno nakon toga nije događalo. Iz svega toga jasno je da je HS i ovo istražno povjerenstvo jedino tijelo koje može provesti sveobuhvatno ispitivanje okolnosti poslijeratne obnove. Zato ga svi trebamo podržati kako bismo omogućili svim tijelima koja sudjeluju u aktualnoj obnovi da izbjegnu zamke i greške iz onoga što se događalo nakon rata. Dakle, ovo je jako važno jer nam slijedi obnova i u Gradu Zagrebu i na Banovini. Vidimo i kakvim problemima svjedočimo, vidimo i koliko sporo taj proces ide. Meni je žao što smo mi kao politička opcija i ovaj put bili u pravu što nismo, zapravo što smo upozoravali da će ovaj Zakon o obnovi kojeg su gurali Možemo! i HDZ, nažalost kojeg je podržao i SDP da će biti loš i sada to svi akteri tvrde, čak imamo poruke i od g. Vanđelića i samog ministarstva da Zakon o obnovi treba mijenjati. Dakle, ne da je taj zakon kao što su kolege koje su prosvjedovale ispred sabora i tražili žurno donošenje zakona, ne da je taj zakon riješio naše probleme, taj zakon je usporio obnovu Zagreba jer se u okviru postojećih zakona moglo žurnije ići u obnovu, a svi smo zapravo zapravo čekali i zavaravala se javnost i građani Grada Zagreba da će taj zakon riješiti njihove probleme. Ne da ih nije riješio nego je zakočio obnovu. Dakle, meni je žao što smo i ovaj put bili u pravu, isto kao što smo bili u pravu kad se glasovalo ovdje u HS o davanju ovlasti stožeru, kada smo bili ovaj protiv toga. I dalje ćemo, evo kao politička opcija upozoravati na sve one manjkavosti u ovom procesu obnove, ali isto tako nudit ćemo konkretna rješenja. Podsjećam da smo odmah nakon potresa na Banovini ponudili smjernice strategije obnove Banovine, ali nažalost koliko god mi pružali ruku i nastojali biti konstruktivni, evo vladajući za to nemaju sluha, očito im je draže poslušati ove iz platforme Možemo!, ali to se pokazalo da nije dobro niti za građane Zagreba, niti za građane Republike Hrvatske. Hvala. Sljedeći Klub zastupnika bit će onaj Domovinskog pokreta, a govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege zastupnici kako sam na Banovini nakon potresa provela dosta vreme dijeleći tugu i jad s ljudima koji zasigurno ničim nisu zaslužili svu onu bol koju i danas trpe ne samo zbog potresa, nego i zbog velikog broja nepravdi koje su im nanesene od ratnih stradanja do izbivanja iz vlastitih domova, pa sve do manipulacija njihovim sudbinama kroz obnovu njihovih domova na brutalan i kriminalan način razmišljala sam kako predočiti barem dio scenarija onima koji na Banovinu nisu imali potrebu otići. U svakodnevnim susretima s ojađenim ljudima koji su ostali bez krova nad glavom, bez ikakve sigurnosti i što je najgore i bez nade da će netko ispraviti nepošten odnos prema njima prikupila sam brojne dokaze o nepravilnostima i nezakonitostima koje su se događale tijekom poslijeratne obnove njihovih kuća. Zaključila sam da je najbolje pročitati vam njihove izjave i promišljanja o onome što su doživjeli. Vjerujem kako će mnogima nakon toga biti jasno zašto je izuzetno važno dobiti odgovore na pitanja kao što su jesu li jesu li kuće građene prema svim građevinskim propisima uključujući i adekvatnu zaštitu od potresa koja je obavezna, tko je bio zadužen za nadgledanje procesa obnove i je li bilo propusta u tom postupku te kakva je kvaliteta obnove objekata izvan područja stradalog potresom i postoje li rizici za sigurnost života i imovine i drugih ljudi na područjima obuhvaćenim poslijeratnom obnovom. Ovi ljudi ali i svekolika hrvatska javnost zaslužuju odgovore, pa krenimo. Prvo, KS iz Strašnika kaže: „Potres koji se dogodio 29. 12. 2020. godine pokazao je silne nedostatke u gradnji. Naša kuća se doslovno otklizala sa temelja cijelih 25 cm. Svi zidovi su joj popucali da se ne može živjeti u njoj. Kod nosivog zida podloga se rascijepala jednostavno u dužini preko 20 cm što dokazuje da se podloga ničim nije držala za temelje. Pošto nije bilo armiranih stupova koji bi držali zidove kao i na većine kuća koje su obnavljane stupovi su isprojektirani što se vidi iz dokumentacije, ali nisu ugrađeni.“ KL, Sibić. „Nikakvu dokumentaciju nisam dobila. Nisam mogla ni legalizirati kuću zbog toga, nego sam tražila potvrdu iz Ministarstva. Radili su radnici koji su bili rudari po struci i ovo im je bio prvi posao u građevini. Došli su iz Bosne i nisu znali ni krov složiti. Izvođač radova je dovozio materijal i sutradan ga je odvozio na drugo mjesto. Kada bi išta prigovorili odmah bi nas napadali. Glazura je napravljena tako da smo ju s metlom pomeli i izbacili iz kuće, pa smo sami kupili sredstvo za niveliranje da bi mogli staviti parket. Bravu su nam postavili i onda su je skinuli jer je trebala nekom drugom.“ DS: „Izjavljujem da mi je obnovljena kuća nakon Domovinskog rata uz bezbrojne nedostatke. Nisam htio potpisati zapisnik o primopredaji jer smatram da obnova niti nije dovršena do kraja. Od dokumentacije nemam ništa jer mi ništa nije ni ostavljeno. Kuća je obnavljana uz mnoge nedostatke koje sam u obnovi prijavljivao no bezuspješno. Nakon potresa vidljivo je koji su to nedostaci, kuća je u potpunosti za rušenje.“ VŠ, Gora. „Izjavljujem da mi je kuća obnovljena nakon rata na način da nitko nije došao pregledati u kojem stanju se nalazi donji dio kuće. Kuća je proglašena 5. kategorijom, pa je na nju nadozidan krov. Nitko nije izvršio nikakva mjerenja na dijelu kuće koja se obnavljala. Građevinari su napravili krovište, kuća je stajala otkrivena 5 godina na kiši, snijegu i ledu. Držim da je to sve utjecalo na donji dio kuće kojem je kvaliteta postala upitna i upravo se taj dio sada u potresu najviše urušio. U potpunosti je zdrobljena.“ IG, Strašnik. „Odgovorno tvrdim da je prilikom obnove naše kuće bilo niz nepravilnosti. Sam nadzor je blokirao niz bitnih odluka u gradnji od smanjivanja materijala, do lihvarenja novca smanjivanjem stolarije, kvadrature i svega ostalog. Nemoguće je sve činjenice navesti. Nedostaci su vidljivi na svakom koraku.“ NS: „Obnova moje kuće je bila 98. godine. Čekao sam među zadnjima jer nisam imao maraka. No međutim sam saznao da kuće koje su rađene među prvima su upravo one za koje su ljudi davali novac. Glavni u obnovi je bio Veljko Savić kojemu sam na kraju dao 100 maraka i tek onda su došli raditi. Radili su deku krovišta i unutrašnje zidove. Nisu mi stavili vanjske bindere od betona i sada je sve to skupa popucalo. Prvu deku nisu ojačali, pa su prezide popucale i odvojile se od gornje deke tako da sada u potresu sam dobio žutu oznaku jer je kuća otpadala okolo naokolo. Još ću dodati na ovo da su radnici bili ljudi iz Makedonije i kada su trebali TS, Nova Drenčina: „Laičkim uvidom primijetio sam da nisu projektirani vertikalni betonsko-armirani stupovi na ćoškovima kuće te da nisu niti izvedeni. Također uvidom u dokumentaciju i pregledom stvarnog stanja vidi se da ni izvod kanalizacijskih voda nije izrađen na mjestu koje je projektirano. Nadalje, u dokumentaciji navedena je izgradnja septičke septičke jame koja prilikom obnove uopće nije napravljena već je cijev izvedena direktno u zemlju i zakopana. Od drugih propusta u gradnji dodao bih da su rogovi krovišta razbacani neravnomjerno po gredama. Prilikom puštanja u pogon vodovodne instalacije i cijev kanalizacije bila je zapunjena mortom i neupotrebljiva, dok je dimnjak bio prepun komadića lima ostalih nakon stavljanja opšava na dimnjak. T.B. Gora. Kuća u ratu oštećena, gornja deka bila propucana granatom s rupom u polovici dijela. U obnovi nisu željeli cijelu deku sanirati već su samo spojili i zalili deku sa postojećim komadom. Nije preliveno sve još jednim slojem kako bi se učvrstilo. Zabatni zid dograđivan tada je sad u potresu skočio 15 centimetara prema van, stavljena je samo cigla na rubovima, srušeni su dimnjaci, u sobi na katu lijevo od ulaza u kutu zida ispod te deke je puknuće odnosno procijep. Temelj je na dva mjesta puknuo na dijelu kuće prema glavnoj cesti. T.Š. iz Strašnika. Mogu reći da je kod obnove naše obiteljske kuće nakon rata bilo jako puno propusta na koje je otac upozoravao izvođače radova. Sjećam se samo osobe po imenu Veljko Savić, ali se ne sjećam u kojoj je ulozi bio. Znam da je bio jako neugodan i nije nije htio čuti uopće što smo mu savjetovali dobronamjerno, a pokazalo se da smo bili u pravu. Kuća je bila 5 kategorija, nama je nadograđen krov koji je sada u potresu srušen. Odgovorno tvrdim da kuća nije bila dobro povezana sa krovom, nosive police nisu bile dovoljno odnosno adekvatno povezane sa betonskom podlogom uslijed čega je došlo do njezinog iskretanja i rušenja. Šarafi koji su trebali vezivati podružnicu sa vodoravnim sarklažom nisu bili dovoljno duboko ugrađeni u beton, pa smo ih mogli običnom rukom vaditi van, što dokazujem i priloženom fotodokumentacijom. H.I. Gora.

su bili oštećeni, te su nam stavili knauf ploče da sakriju oštećenja, smanjili visinu i sad nam sa tavana dolaze miševi. Zabatni zidovi ostali su jednaki, pa se sav zid sada raspucao i ta deka je sada popucala u potresu. Također i nosivi zid u hodniku je ispucan. Ovo je u kratkim crtama, a dalo bi se napisati cijela studija. Ja sam hrvatski branitelj, dragovoljac, RVI, proveo sam na prvoj crti 5,5.g., 5,5.g., rat, obnova, potres, sve nas je ovo slomilo. Imam vremena još za jednu, znači I.G. iz Graberja kaže mogu potvrditi da su mi kod izgradnje kuće u obnovi nakon rata u krov ugradili grede koje su bile trule i izvrnule su se prema van. Cijeli krov se sada srušio, ne smijem ići na gornji kat nakon potresa jer sve je opasno po život. Upozoravao sam majstore još u izgradnji, ali nitko me nije slušao. Ja ih imam ovdje jako puno i naravno foto dokaza Hvala vam lijepa. Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj Centra i GLAS-a, govorit će poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, uvažene kolegice i kolege. Danas je u raspravi prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje mogućih nepravilnosti u poslijeratnoj obnovi kuća, stanova i zgrada javne namjene na području RH. Zašto je potrebno ovakvo istražno povjerenstvo? Da vas podsjetim, u Hrvatskoj je obnovljeno iza rata 158.000 ratom oštećenih kuća i stanova, što je 14,8% Stambenog fonda RH. Poslijeratna Poslijeratna Hrvatska je obnovila stambene objekte gotovo u cijelosti vlastitim sredstvima sa tek nešto oko 4% međunarodne pomoći i vrijednost sveukupne obnove iznosila je 17,6 milijardi kuna. Na području Sisačko-moslavačke županije je nakon rata obnovljeno 25.000 stambenih jedinica, sudjelovalo je 200-tinjak izvoditelja, 80-tak projektanata i nadzora i vrijednost toga je bilo 2,6 milijardi kuna. Da li ima država koja kad se desi potres i kad vidi da je, da su kuće koje je ona svojim sredstvima obnavljala imala štetu, ne bi htjela znati zašto je ta šteta nastala? Meni se čini da takve države ne treba biti. Jednako tako smo dobili odgovore od resornih ministara, kaže može se bez problema doći do onih koji su sudjelovali u obnovi i jasno vidjeti tko je što radio, tko je na što stavio potpise, koliko je što plaćeno. Može, ali ne može ako pitate. 14. siječnja 2021.g. sam kao zastupnica u ovom visokom domu postavila zastupničko pitanje otprilike u kojem ovo pitam i do danas na to zastupničko pitanje odgovore nisam dobila. Meni se čini da svaka suvisla država, suvisla vlada koja uloži tako velika sredstva u jedan ozbiljan i veliki projekt i ima sumnje da s tim projektom nešto nije u redu, želi znat istinu. Želi znat istinu za ne ponovilo se. Iz jednostavnog razloga mi živimo na prostorima na kojima su potresi. ministar Beroš rekao da živimo s koronom, jednako tako iza koje želimo ne živjeti, ali mi živimo na područjima koja su, kojim se potresi događaju. Prva regulativa vezana uz potrese je nastala iza velikog potresa u Skopju koji je bio 1963.g. kad je otprilike 1.000 ljudi poginulo u tom potresu i prva regulativa koju smo imali i koja se krenula primjenjivati u projektiranju je iz 1963. g. Iza toga smo cijelo vrijeme tu regulativu, dakle i zakone i podzakonske akte sukladno kojim se treba projektirati, izvoditi, nadzirati, održavati i koristiti prostore, cijelo vrijeme smo i nadopunjavali, bili nešto stroži i sad u ovom trenutku imamo Eurocode 8 koji moramo se primjenjivati i koji se primjenjuje. U trenutku kad je bila i poslijeratna obnova moralo se neke osnovne uzance koristiti. Prvo, moralo se projektirati u skladu s propisima. Jednako tako, izvedba morali su izvoditi oni koji su za to bili u tom trenutku, sukladno važećim propisima registrirani u skladu s važećim propisima. Materijali koji su se koristili morali su biti isto takvi. Iza toga, nakon uporabnih dozvola, kuća se morala održavati i moralo se koristiti sukladno namjeni. Vidjela sam različite slike sa područja Banije/Banovine. Vidjela sam zaista da su bili betoni gdje se je netko naslonio kao što je kolega Grbin uvodno rekao, pa je mogao ovako rukom tresti beton. Vidjela sam i neke rekonstrukcije i dogradnje i nadogradnje koje su očito nastale naknadno i da se netko od nas malo ozbiljnije naslonio na to, to ne bi izdržalo. Dakle, meni se čini i apsolutno, ne da mi se čini, ja sam sigurna u to da bi interes svih nas trebao biti, ajde da konačno vidimo što što se tu dogodilo. Za ne daj Bože, ne ponovilo se, ajdemo utvrditi u čem je nastao problem. Dakle, svatko od nas može doći i govoriti da mu se čini ovo ili ono. Ali, postoje vještaci, postoje stručnjaci koji mogu na jednom određenom uzorku izvještačiti i vidjeti što je bilo, potres se može desiti u ovom trenutku kad ja govorim, ne mora se desiti nigdje sljedećih 100 godina. Ali, potresi su nekakva svakodnevnica, to je ono na što ne može utjecati. Na koronu možemo utjecati da se smanji broj zaraženih, ali na potrese ne možemo utjecati. Stoga, apsolutno mislim da bi interes svih nas, bez obzira s koje strane ove sabornice sjedimo, trebao biti osnivanje Istražnog povjerenstva i da proba to Istražno povjerenstvo u povijesti ove države i dovršiti svoj rad. Pri tom, moram vas podsjetiti na Zakon o obnovi. Dakle, ono što se radilo, radilo se sukladno Zakonu o obnovi. Zakon o obnovi je donešen '96., imam zadnju izmjenu 2019. da ja tu ne, da sad to ne navodim i točno se je u zakonu definiralo što se treba raditi. Šta je sa nosivim zidovima, što je što je sa međukatnim konstrukcijama, što je sa krovovima, što je za zatvaranje kućama sa stolarijom da se obnove obiteljske kuće, da se u pravilu, sad čitam iz zakona, rade na temelju ili dijelu temelja ratom uništene kuće, da podrum uništene ili oštećene obiteljske kuće obnavljat će se u njegovom konstrukcijskom dijelu i to onoliko koliko je konstrukcijski nužno za pripadajući dio stambeni dio obiteljske kuće. Kuće se grade od temelja. Znate od kud se ruše? Od krova. Dakle, kuće se grade od temelja. Za kuće je izuzetno važno, bez obzira jesu li obiteljske, važna je konstrukcija. Iza toga, sve ovo drugo vi možete nekako, nekako, ako vam imate neke pukotine pa ćete to sanirati ili ostalo. Ali, kad konstrukcija nije loša, nema tu mogućnost saniranja. Dakle, tu vam je jedino srušiti i graditi ispočetka. naš interes, svih nas koji se nalazimo ovdje bi trebao biti da znamo što se je tu dogodilo. Ali, kako ćemo to znati? Ako Vlada na ovo nije imala ni potrebu ni odgovoriti na jednoj kartici teksta. Mogla je odgovoriti u jednoj kartici teksta kao što je rekao uvaženi zastupnik Bačić, riječ je o uratku, niste ga ni pročitali, to ništa ne vrijedi. Mogla je odgovoriti, ali kako će odgovoriti kad na obično zastupničko pitanje koje je vrlo jasno postavljeno od 14. siječnja kad je upućeno, odgovora nema. To samo znači ignorantsko. Nemojte ništa pitati, nećemo vam odgovoriti, ali to dolazimo do suštinskog problema. Od potresa u Gradu Zagrebu je prošlo 15 mjeseci. Obnove nema. Od potresa na području Banije, odnosno Banovine je prošlo pola godine, malo više od pola godine. Za očekivati bi bilo da se je nešto pokrenulo, ali nije se pokrenulo. Možemo i detektirati zašto nije. Kao prvo su procedure posložene tako da izbezumljujete te ljude koji ne mogu doći do svoje dokumentacije na način na koji dostavljaju dokumentaciju. Iza toga ja tu moram reći u korist Središnjeg ureda, koji se čak na Baniji, odnosno Banovini, nešto pokrenuo, a u Gradu Zagrebu se ministar koji je zadužen za to, i ravnatelj Fonda međusobno dopisuju, a kad iznad kata su. Ali do pravog problema još nismo došli. Pravi problem nam je sljedeći. Cijene građevinskog materijala su otišle u nebo. One su danas duplo veće nego što su bile pred godinu dana, za 3 ili 4 mjeseca je pitanje koliko će biti. Vi nemate na tržištu firmi koje će uopće po tim cijenama krenuti raditi, ali okej. Nek se i to nađe. Pitanje je gdje nam je radna snaga jer nama je obnova područja Zagreba, odnosno Banovine, trebala biti mogućnost iskoraka, mogućnost napravljenja koraka dalje. Mi to evidentno nismo u stanju. Zaključno, ja ne vidim nikakav problem da se ovakvo jedno Istražno povjerenstvo osniva, ali bih voljela, ako se i osnuje, da on zaista odradi svoj posao kako treba. Prema onom što smo imali prilike čuti, čuti, džaba krečimo sve ovo vrijeme jer do toga očito neće doći, ali to bi trebao biti interes svih nas. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeći Klub zastupnika bit će onaj HDZ-a, a govorit će poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice neće podržati Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje mogućih nepravilnosti u poslijeratnoj obnovi kuća, stanova i zgrada javne namjene na području Republike Republike Hrvatske. Prije nego što kažem zašto nećemo prihvatiti ovaj Prijedlog odluke, ja želim jasno reći kako je poslijeratna obnova nedvojbeno jedan od najvećih i najznačajnijih graditeljskih zahvata na prostoru Hrvatske uopće u čitavoj hrvatskoj povijesti i da je jedno od povijesnih djela koje je hrvatski napravio nakon što je u Domovinskom ratu razrušen 10-tina cjelokupnog stambenog fonda u Republici Hrvatskoj. Ta obnova podrazumijevala je izgradnju ili obnovu, rekonstrukciju preko 158 tisuća zgrada što predstavlja izgradnju 10 gradova, 10 gradova veličine Šibenika. Iznos koji je Hrvatska morala osigurati osigurati za tu obnovu bio je preko 17 i pol milijardi kuna i u pravilu gotovo preko 95% je financirano sredstvima hrvatskih poreznih obveznika odnosno iz državnog proračuna i to sve u vrijeme kada je Hrvatska skrbila za oko milijun i 200 tisuća prognanika i izbjeglica, a koji su prognanici i izbjeglice praktično bili primorani napustiti svoje domove upravo zbog agresije i za njihovu skrb godišnje je izdvajala gotovo 600 milijuna dolara. Obnova obiteljskih kuća od 1. do 6. kategorije ili od 1. do 6. stupnja obnovila se temeljem, provodila se temeljem Zakona o obnovi i temeljem dvije uredbe koje je Uredba o kreditiranju obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih obiteljskih objekata i Uredbe o organiziranju i financiranju obnove ratom oštećenih obiteljskih objekata. Zašto ove dvije uredbe uredbe spominjem? Upravo zbog toga što su te dvije uredbe kao tehnički provedbeni propis utvrđivale da se obiteljske zgrade trebaju dovesti u prvobitno stanje dakle vrlo važno u prvobitno stanje i u pravilu ne povećava se kvaliteta gradnje niti potresna sigurnost, a niti energetska obnova kuće ali o tome ću nešto malo kasnije. Sama obnova provodila se na temelju pravomoćnog rješenja o pravu na obnovu koju su donosili županijski uredi. Pri tome treba reći da je obnova obiteljskih kuća koje su bile oštećene od 1. do 3. stupnja provodila se na način da su samu obnovu provodili vlasnici za što im je država osiguravala sredstva, a objekti od 4. do 6. stupnja njihovu obnovu provodila je država organizirana kroz tada nadležno Ministarstvo obnove. Za izvođenje radova obnove obiteljskih kuća od 4. do 6. stupnja izrađivale su se posebne upute za sanaciju koje su prelazile kontrolu od tada ovlaštenih stručnih institucija u Republici Hrvatskoj. Obnovu su izvodili izvođači temeljem javnog natječaja i nakon čega se sklapao ugovor o izvođenju obnove. Također su temeljem javnog natječaja birani ovlašteni nadzorni inženjeri, a dodatan nadzor nad cjelokupnim procesom procesom obnove provodio je poseban odjel za unutarnju kontrolu nadležnog ministarstva. Jasno i od toga ne treba bježati, to treba istaknuti, svjesni smo da je u obnovi bilo nedostataka. Za pretpostaviti je da je bilo i koruptivnih djela. Pretpostavljam da su, neki objekti nisu sanirani onako kako su propisi procjenjivali, ali za to treba doznati točno definirane objekte i izvođače zašto koliko sam ja bio s time upoznat je prolazilo kroz određene institucije ove države i provodili su se odgovarajući postupci. No sada da dođemo na meritum, dakle predložena Odluka o osnivanju istražnog povjerenstva inicirana je navodnim masovnim urušavanjem obiteljskih kuća na Banovini i to upravo onih kuća koje su sagrađene ili obnovljene tijekom obnove od 1995. do 2010. godine. Na stranu činjenica što je potres od 6,2 koji je u prosincu pogodio Banovinu jedan od najjačih najjačih potresa u Hrvatskoj do sada nezabilježen na prostoru Banovine. Na stranu činjenica što smo prošle godine u ožujku imali također jaki potres u Zagrebu doduše 12 puta slabijeg intenziteta potrebno je reći sljedeće, dakle da je od ukupno 158 tisuća obnovljenih kuća u Republici Hrvatskoj u obnovi nakon Domovinskog rata njih 26 tisuća objekata obnovljeno na Banovi. Od 26 tisuća objekata na području Banovine u organiziranoj obnovi dakle ono što je država imala obvezu obnovljeno je njih 8 tisuća i 880 zgrada 4., 5. i 6. kategorije dakle preko 17 tisuća su sami građani na Banovini nakon Domovinskog rata obnovili što im je država kasnije kasnije podmirila svojim sredstvima. Od gotovo 9 tisuća, 8 tisuća i 880 zgrada koje je država obnovila zbog potresa 96 kuća dobilo je crvenu i žutu naljepnicu. Dakle, ili je neupotrebljivo ili je privremeno neupotrebljivo. od tih 96 kuća samo 9 je predviđeno za rušenje. Dakle, od 26 tisuća objekata ili od 9 tisuća objekata koje je država na Banovini obnovila, svega je 9%, 9 kuća ili 0,1% potrebno rušiti i napraviti novi objekt. Zamislite u potresu koji je jak 6,2, neko govori 6,4 stupnja po Richteru. Kad sam u početku spomenuo one 2 uredbe koje su vrlo važne, bilo bi dobro da prije nego što bilo koga optužujemo ili što se nabacujemo teškim riječima, saslušamo u Hrvatskoj autoritete koji govore o potresnom inženjerstvu, a jedan od tih hrvatskih autoriteta o potresnom inženjerstvu je doktor znanosti i član Akademije tehničkih znanosti RH, dr. sc. Dražen Aničić, pa je on prokomentirao obnovu Banovine nakon Domovinskog rata tvrdeći da su do 1995. u Hrvatskoj na snazi bili pravilnici koji su definirali koeficijent seizmičkog intenziteta, a taj se koeficijent tek promijenio nakon 2012. g. i on kaže da ukoliko je horizontalno ubrzanje, a to horizontalno ubrzanje u Hrvatskoj upravo je prouzročio ovaj potres od 6,4, ukoliko je to horizontalno ubrzanje 6 do 8 puta veće od koeficijenta seizmičkog intenziteta koji je podloga za izradu projekta izgradnje neke kuće, dakle ukoliko je taj, to horizontalno ubrzanje je 6 do 8 puta veće, da onda se u pravilu, u pravilu, kuće imaju, zgrade imaju teška oštećenja, teška oštećenja, a veliki dio njih se i srušio. Dakle to je rekao čovjek koji je jedan od najvećih hrvatskih autoriteta kad je u pitanju potresno inženjerstvo. Što znači da 0,1% kuća koje je Hrvatska izgradila, na području Banovine, od njih 9 tisuća, da samo 0,1% strada u dosad nezabilježenom potresu, najbolje, najbolje od svega govori o kvaliteti te obnove. Pri tome želim reći, ja se mogu složiti da je sigurno bilo propusta, da je bilo propusta, ali da mi ovdje u HS-u formiramo Istražno povjerenstvo koje će zbog, uvažavajući žrtvu svakog čovjeka kojemu je, ovo što je gđa. Vukovac maloprije pročitala, kuća nije kvalitetno obnovljena, a da mi zbog toga bacamo ljagu na jedan od najvećih graditeljskih pothvata RH i hrvatskog naroda u povijesti, ti to u klubu zastupnika nećemo dozvoliti već pozivamo one koji su potpisali, ovo 44 zastupnika da svaki, ako imaju saznanje, a nema nego 9 kuća koje su srušene, ili za bilo koju drugu koju, za koju oni znaju da je srušena zbog toga u ovom potresu jer je bila nekvalitetno sagrađena, nek to prijave i mi ćemo u klubu zastupnika supotpisati tu

Zahvaljujem se. Prvo ću se osvrnuti na neke stvari koje je rekao g. Bačić kao predstavnik Kluba HDZ-a. Dakle, g. Bačiću, ta projekcija načina na koji HDZ radi na druge stranke u ovom Saboru, samo govori o vama. To što vi u predizborno vrijeme vučete poteze koji imaju kratkoročni efekt, a dugoročno štetu po Hrvatsku, to je vaš modus operandi. Naš je neki drugi. Cilj ovog zahtjeva da se osnuje Istražno povjerenstvo je zapravo, jako je jednostavan i očekivao bi čovjek konsenzus oko njega. To nije bacanje krivnje na HDZ ili na bilo koju drugu Vladu koje je sudjelovala u obnovi. Cilj je taj da se na jednom projektu obnove velikom, koji smo imali, od '95. do 2010. u kojem je sigurno bilo nepravilnosti, ima u svačem nepravilnosti, ali gdje vidimo da su posljedice tih određenih nepravilnosti utjecale na opstojnost tih zgrada u potresu koji smo imali prošle godine na Baniji, na način koji je ozbiljan, jer kada vi kažete, g. Bačiću, da 96 kuća ima crvenu naljepnicu, ali samo nekoliko ih se urušilo, pa kažete da je ovo drugo dobro i tih 96 koji imaju crvene su cijele, znači crvena naljepnica je neuporabljiva zgrada ili kuća. Neuporabljiva, ne možete živjeti u njoj. U žutoj isto tako vam nije preporučljivo, na vlastitu odgovornost živite u njoj. Znači crvena je kuća, je uništena kuća. Nije možda došlo do urušavanja, ali bi moglo doći do urušavanja. Tako da, nemojte se, nemojte tih 96 uzimati kao da to, da su to kuće s kojima nešto možemo napraviti ili da ljudi u njima mogu živjeti. Međutim, ono što se moramo svi ovdje pitati je da li postoji, da li postoji javni interes jer to je ono kako Zakon o istražnim povjerenstvima regulira pitanje pitanje osnivanje istražnih povjerenstava, da li postoji javni interes da se provede istraga i da se detektiraju moguće nepravilnosti koje smo imali u najvećem projektu obnove do sada u Hrvatskoj, da se na temelju toga definiraju naučene lekcije koje ćemo integrirati u programe obnove za Baniju i za Zagreb? Pa da li postoji taj javni interes? Da nešto naučimo iz onoga, najvećeg projekta obnove koji smo ikad imali? Pa ja mislim da postoji taj javni interes. Druga stvar, da li postoji javni interes da se detektira da li je uređenje koje je postojalo, a to je da s jedne strane je država sama rukovodila i organizirala obnovu i sami kažete za te kuće da su u većem dijelu ipak preživjele potres u nekom obliku i ovaj drugi oblik gdje se financiralo ljudima materija, pa je tu možda više kuća nastradalo. Zašto? Zato što je došlo ili do toga da su ljudi morali štedit na materijalu ili do toga da izvođači nisu bili adekvatni ili možda utvrdimo to da nadzor nad tim nije bio dovoljno dobar, a da smo trebali tamo imat jak nadzor. Pa možda utvrdimo i to, da je postoji odgovornost onih koji su to samo gradili, a nažalost zbog nedostatka sredstva ili siromaštva nisu mogli to izvesti po onim uzusima i po onim pravilima koji bi zapravo osigurali to da su te zgrade sigurne. I to je naučena lekcija i to je važno jer ćemo onda reći okej, ovaj puta to nećemo raditi tako nego ćemo osigurati i platiti nadzor koji će zaista osigurati to da te kuće koje se naprave i sa plaćenim materijalom budu na razini da mogu izdržati potres te i te jačine. Dakle, zbog toga se otvara istražno povjerenstvo da bi vidjeli da li postoji mogućnost da dođemo do takvih zaključaka i ugradimo ih u ono što sada radimo. Jer gledajte, ako je, ishod je taj da se većina kuća srušilo onih koji su kasnije nezakonito nadograđivane, pa onda možda zaključimo da nešto i po pitanju nezakonitog građenja trebamo napraviti, jel tako? Možda bude to poruka našim građanima da je nezakonita gradnja najskuplja gradnja na kraju. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Bačića. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovana kolegice Benčić, ja sam rekao da je od 9.000 objekata koje je država organizirano obnovila u poslijeratnoj obnovi, njih 96 ima žutu i crvenu naljepnicu. A znate koliko ukupno na Banovini odnosno ajmo reć, recimo u Sisačko-moslavačkoj županiji zgrada ima žutu i crvenu? Preko 12.000 i vi sada želite govoriti o koruptivnoj i kriminalnoj obnovi na 96 objekata. Ja bi se s vama složio da su to svi objekti koji su na Banovini nakon tako jakog potresa urušeni, ali pri činjenici da je na toj istoj Banovini žutu i crvenu naljepnicu ima gotovo 13.000 objekata, nešto malo manje. Onda ja ne vidim dobrohotnost i dobronamjernost u ovoj vašoj, u ovoj vašoj odluci o osnivanju istražnog povjerenstva jer da je ono bilo onda bi bila potpuno drugačija odluka i ne bi se usmjerila samo na jedan točno određeni broj kuća koje baš igrom slučaja …/Govornik se ne razumije/…država ako ste vidjeli što piše u prijedlogu, a vjerujem da ste vidjeli, ne usmjerava se samo na kuće koje je obnavljala država organizirano nego i na one u kojima je na bilo koji način sudjelovala u obnovi jer želimo dakle i detektirati šta su bili propusti tamo gdje je država organizirali, ali želimo i utvrditi da li je bilo nekih drugih momenata nepravilnosti koje sada možemo izbjeći, možda ih možemo izbjeći. Nemojte svaki puta kada oporba traži istražno povjerenstvo, nekad kad tražimo istražno povjerenstvo je baš u pogledu djelovanja vaše vlade, ali obnova koja je trajala od '95.-te do 2010.g. nije obnova koju je vodila samo vaša vlada i nemojte to shvaćat kao svoj osobni HDZ projekt jer to on nije. I zato ne razumijem otkud toliki otpor prema nečemu što je evidentno javni interes. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Izuzetno je važno da se cijelo vrijeme naglasi, dakle poslijeratna obnova je bio jedan od onih projekata koji je financirala RH, financirali sve građanke i građani RH. I ako je nešto bilo krivo napravljeno dobro je da se zna. Ja sam namjerno kad sam govorila u ime kluba, ali mi se međusobno nikad ne slušamo nego svako sluša dio koji je, da je riječ uvijek i o održavanju zgrade i načinu korištenja zgrade. Dakle, to su svi neki elementi koji su važni kad se ocjenjuje šteta koja je nastala od potresa. Ali dopustite mi, dobro je pročitati i referirat se na Zakon o obnovi koji je i bio. Tamo gdje država direktno nije obnavljala nego je davala sredstva, u tom slučaju je vršila stručni nadzor i uvijek je posao završen sa zapisnikom. Što je iza toga bilo bi bilo dobro za znati. **Reiner,

iz njih se jasno vidi da je namjera upravo ovo vidjeti i šta se dogodilo sa nadzorom, šta stoji u zapisnicima o nadzoru onih kuća koje su bile obnavljane materijalom koji je bio doniran odnosno kasnije refundiran. Dakle, isto tako tu jasno piše da je cilj utvrditi moguće rizike u vezi sa sigurnosti obnovljene imovine, posebno u pogledu protupotresne sigurnosti i stabilnosti obnovljenih kuća, stanova i zgrada javnih namjena kako bi se štete u budućnosti uslijed potencijalnih prirodnih ili drugih katastrofa prevenirale. Dakle, jasno je da se radi o širem javnom cilju, a ne o jednom aktu specifično jedne stranke na vlasti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj HSS-a i Radničke fronte, a govorit će poštovani zastupnik Krešo Beljak, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, Najprije trebam reći da sam doista iznenađen odlukom Kluba saborskih zastupnika HDZ-a da kako neće podržati osnivanje ovog Istražnog povjerenstva. Ja sam očekivao ne samo da će podržati ovo povjerenstvo, nego da će se i potruditi da cijela ova problematika ne stane samo na povjerenstvu nego da se sve to skupa kategorizira kao ratni zločin u jednu ruku, a nakon toga i ratno profiterstvo. Naime cijela ova priča to danas nitko nije govorio nije počela 1995. i završila 2000. obnovom. Cijela priča je počela ponešto prije. Mi govorimo o samo jednoj dimenziji, kuća stradalih u ratu. Ali nisu sve kuće na jednak način stradale u ratu u isto vrijeme. Svi mi znamo da su već 1991. stradale određene kuće. Ali najveći broj kuća je u principu stradao 1995. odnosno poslije rata i nitko ne spominje da li su odgovarali ti ljudi koji su srušili kuće u Hrvatskoj i hrvatske i srpske da li su oni odgovarali za to što se iz državnog proračuna našim novcima, novcima svih građana morala ta obnova poslije plaćati. Dakle to je jedna prva dimenzija kriminala koji se događao oko sve te obnove. Ja sam svjedok vremena. Ima nas tu još koji su svjedoci vremena koji znaju da je te 1995. uoči Oluje da su postojale dvije struje u hrvatskoj politici u HDZ-u konkretno koji je tada vladao. Kako riješiti problem okupiranih područja Hrvatske i stanovništva koje je živjelo u okupiranim područjima Hrvatske nakon rata? Prva struja na žalost na čelu s pokojnim Šarinićem, Hrvojem Šarinićem je zagovarala dogovor sa Karadžićem ratnim zločincem jer su već i prije radili švercali naftu i raznorazne potrepštine, imali dogovore o nenapadanju da dođe do tzv. do tzv. humanog preseljenja. I svi vi koji se sjećate 1995. sjećat ćete se da je neposredno nakon Oluje da su išli splavovi preko Save iz Bosanske Gradiške, iz područja Banja Luke sa hrvatskim stanovništvom koje je iseljeno mada tamo nije bilo rata i protjerano de facto u Hrvatsku. A ta struja je zagovarala da se ti ljudi Hrvati iz Bosne i Hercegovine presele u kuće hrvatskih Srba koji su protjerani nakon 1995. odnosno nakon Oluje. Ta struja je imala jedan plan, a druga struja na čelu koje je bio isto tako pokojni bajdvej ministar obnove i razvitka Jure Radić je imala drugi plan da se pusti civilno stanovništvo povratnici, dojučerašnji povratnici hrvatske nacionalnosti da se puste na područja netom oslobođena područja nakon Oluje gdje je vladala dobrih mjesec ili dva totalna anarhija gdje su se rušile ne samo kuće, nego deseci i stotine kuća de facto je cijela ta bivša okupirana teritorija spaljena da bismo kasnije sve to skupa mi odnosno porezni obveznici morali plaćati. O tome nikom niti riječi i nemojmo se praviti da to nije istina. Ja znam kako se ruše kuće. Meni su pokazivali, a i nekima od vas. Možda je vitez Reiner premlad, pa se ne sjeća, ali ja znam da se kuća može rušiti i na koje načine se može rušiti. Nije samo riječ kako zapaliti kuću na svijeću. Znate imate ono i sa plinskom bocom gdje stavite, hermetički zatvorite prozore, puknete jedan metak u naravno kada se plin pusti jedan metak u prozor u kuća se samo stropošta. Pa ja imam tu deformaciju da sam godinama poslije rata idući po tim selima mogao prepoznati kako je u zadarskom zaleđu ili negdje drugdje koja je kuća srušena. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Beljak hajmo sada, prvo ste me prozvali bezveze, a drugo

izričete opomenu jel' mi oduzimate riječ? Hoćete me izbaciti van zato jer sam se usudio govoriti o tome da je netko te kuće koje su obnavljane opet na kriminalan način da ih je netko srušio? Tko je odgovarao za to?

A vi si pročitajte Poslovnik pa ćete znati što to znači. … /Upadica Beljak: Dobro./… Vi možete govoriti i dalje. Da ste pročitali Poslovnik znali bi da možete i dalje govoriti. Ali ako ne želite vaš problem. Sljedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. U ime Kluba SDP-a želim kroz nekoliko

počela prije velikog niza godina i koja je i završila u prošlome razdoblju i koju će mnogi ovdje smatrati gotovom pričom. No, na žalost potres koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije u prošloj godini pokazao je zapravo stvarno stanje te obnove i ukazao je na možebitne nepravilnosti koje su se tijekom te obnove i dogodile. zašto mi smatramo u Klubu SDP-a da je o tome važno govoriti? Zato što se je obnova tih područja poslijeratnog stradanja kao jedna od najvećih tragedija hrvatskoga naroda dogodila temeljem novca poreznih obveznika. Smatramo da je danas ovdje u Hrvatskom parlamentu potrebno skrenuti pozornost na to da odgovorno i transparentno treba raspravljati o novcu hrvatskih poreznih obveznika bez obzira na protek vremena. Posebnu odgovornost trebamo pokazati prema ljudima koji su pod navodnicima nešto od države dobili, a zapravo danas opet od te iste države nemaju ništa zato što posao nije napravljen po pravilima struke ili nije napravljen onako kako bi trebalo to biti. Ta obnova koja se događala na području cijele Republike Hrvatske u velikoj mjeri događala se i na području Sisačko-moslavačke županije zato što je upravo Sisačko-moslavačka županija jedna od županija koja je najviše stradala u Domovinskome ratu. Da je tome tako pokazuje i činjenica da je

govoriti o 1/8 obnove na području Republike Hrvatske koja je naše porezne obveznike koštala 2 i pol milijarde kuna. 2 i pol milijarde kuna bio je većinski novac hrvatskih obveznika, svega 4% kako je ovdje već i spomenuto u tim trenucima stiglo je iz međunarodnih institucija odnosno drugih izvora financiranja. Pred nama je obnova poslije koja će biti financirana u sasvim drugim odnosima. Ona će ovdje uglavnom biti financirana sredstvima Europske unije odnosno sredstvima iz donacijskih fondova, a manjim dijelom iz proračuna Republike Hrvatske. I smatramo da to nije razlog zbog kojeg ne bismo jednako jednako tako trebali tražiti odgovornu obnovu. Kada govorimo o odgovornosti u obnovi ratnom stradalih područja onda svakako treba reći kao što je i ovdje spomenuto od strane Kluba HDZ-a da je organizirana obnova bila upravo za objekte koji su stradali od 4. do 6. stupnja oštećenja. Takvih objekata, govorim ovdje o području Sisačko-moslavačke županije, bilo je u znatnom broju i upravo ću podacima demantirati ono što je u ime Kluba HDZ-a izrekao predsjednik Kluba kolega Bačić kojeg na žalost sada nema ovdje. i pol milijarde kuna koje su utrošene na obnovu Sisačko-moslavačke županije 2 milijarde i 200 milijuna kuna utrošeno je upravo kroz organiziranu obnovu za objekte od 4. do 6. stupnja oštećenja. Upravo najveći novac utrošen je na područje Gline i na područje Petrinje. Na području Petrinje obnovljeno je preko 7 tisuća takvih objekata, na području Gline preko 3 i pol tisuće objekata. Naravno za cijelu Sisačko-moslavačku županiju postoje točni podaci koliko je u kojoj jedinici lokalne samouprave obnovljeno. onoga što je ovdje izrekla kolegica Ružica jasno je da ljudi nisu imali onaj pristup obnovi i sudjelovanju u obnovi kakav im je bio obećan na samome početku odnosno oni nisu imali pravo utjecati na samu obnovu, nisu imali pravo ukazivati na nepravilnosti i samim time niz tih objekata u konačnici nije niti predan u u posjed odnosno nisu potpisani zapisnici o primopredaji na koje su navodno ljudi tada imali pravo. Odbijali su to potpisali jer su već tada uočili nepravilnosti u obnovi. Te iste nepravilnosti su prijavljivali i svi ti podaci postoje. I činjenica je da osim svjedočanstava tih ljudi postoje i svjedočanstava na žalost tih objekata na samom terenu koja ovaj potres nisu izdržala. To znači da u vrijeme obnove nisu korišteni ni kvalitetni materijali, niti dostatno korišteni ti isti materijali. To znači da svi oni koji nisu potpisali primopredajne zapisnike danas imaju u najvećoj mjeri nelegalizirane objekte jer te objekte nisu mogli legalizirati. Sada se vraćamo na početak priče sadašnje poslijepotresne obnove na području Sisačko-moslavačke županije. Glavnina objekata koja nije legalizirana odnosno svi objekti koji nisu legalizirani ne mogu biti obnovljeni prema Zakonu o obnovi koji smo donijeli u ovom Hrvatskom parlamentu. Dakle osim što su građani Sisačko-moslavačke županije stradali u Domovinskom ratu, osim što su ostali bez svega što su imali, osim što su to još jednom obnavljali novcem hrvatskih obveznika i još jednom zahvaljujući razornom potresu ostali bez toga oni niti sada neće moći obnoviti te iste objekte jer su oni nelegalizirani i nemaju uvjete za obnovu. Dakle, mi ovdje kontinuirano pričamo o nepravdi na nepravdu prema hrvatskim građanima na području Sisačko-moslavačke županije inače jedne od najdepopuliranijih županija u Republici Hrvatskoj, jednoj od najdevastiranijih i jednoj od najsiromašnijih županija. Zato mi u Klubu SDP-a smatramo da se nitko u Hrvatskoj ne treba bojati ovog Istražnog povjerenstva koje bi moglo utvrditi možebitne nepravilnosti, možebitne nepravilnosti jer ako nepravilnost postoji hajmo ju svi zajedno otkloniti i hajmo vratiti barem malo pravednosti ali još jednom i puno solidarnosti prema tim građanima koji koji to zaslužuju. To je jedino što oni od nas očekuju. To je jedino čemu se oni od nas ovdje nadaju. Oni su i dalje spremni svojim skromnim sredstvima obnavljati svoje domove, što prije se vratiti pod svoj krov. Ali smatramo da je trenutak da im na ovo odgovori i država organizirano i odgovorno. Hvala. **Reiner, sada smo završili zapravo sa klubovima, pa ćemo prijeći na pojedinačnu raspravu i sljedeći će govoriti poštovani zastupnik Domagoj Hajduković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Počet ću zapravo od kraja nekako, a to je od najave da Klub HDZ-a neće podržati osnivanje Istražnog povjerenstva. Kao što je rekla govornica prije mene kolegica Posavec Krivec, mislim bi bilo dobro osnovati povjerenstvo i utvrditi možebitne propuste ako ih je bilo. Negirati odnosno uopće odbacivati mogućnost osnivanja povjerenstva istrage šalje jednu krivu poruku, jer da sam zločest mislio bih da onaj tko perse odbija a priori taj ima nešto i kriti, a čito ima. Ali nisam zločest, pa to neću tvrditi, ali takva se poruka šalje. Danas nam je u Zagrebu i predsjednica Europske komisije i jako se puno o tome priča i u medijima, priča se i u kuloarima recimo to tako. Odobren nam je Nacionalni plan oporavka i otpornosti i svi su euforični i entuzijastični oko toga. Međutim, kolegice i kolege ako je suditi dan po jutru onda mislim da nam se ne piše ništa dobro. Novci jesu tu. Plan imamo kakav takav koji je uglavnom betoniziranje Hrvatske, ali dobro sad to je rasprava za nešto drugo i za jednu drugu raspravu. Međutim ako ćemo suditi po obnovi Zagreba kako ona teče mislim da taj novac nećemo iskoristiti. Kolegice i kolege, godinu i pol dana čak i više možda sada je prošlo od potresa u Zagrebu, a mi smo uspjeli srušiti samo dvije kuće koje su oštećene u potresu. Nismo uspjeli niti efikasno efikasno raspisati natječaj, niti taj novac koji smo dobili praktički drugi dan nakon potresa iz Fonda solidarnosti Europske unije početi uopće trošiti. Ali i to je neka druga tema, tako da bojim se da će obnova Banije itekako dugo trajati, biti neučinkovita, spora, a onda i rezultati koje ćemo dobiti ako ćemo suditi prema i i štetama koje su nastave i zbog čega su nastale također neće zadovoljiti naše građane i neće ispuniti bit i namjeru koju su trebale. Kada govorimo o obnovi možemo govoriti o obnovi dakle ratom stradalih područja. Krenut ću i govorit ću o onome što najbolje znam, a to je Slavonija. Imate nekoliko pilot projekata obnove koji su odrađeni zaista dobro. Evo jedan od njih koji mi pada na pamet je Cerić, mjesto u općini Nuštar pokraj Vinkovaca. Dakle, to je bio pilot projekt obnove gdje su kuće koje su stradale u ratu obnovljene ne prema broju članova kućanstva kako je to kasnije bilo, pa ste imali pravo po broju članova kućanstva na određene kvadrate itd. Tipske kuće su se gradile i sl. Nego je obnovljeno po stanju kakvo je bilo prije ratnog stradavanja. Taj dio je bio dobar. Međutim, kada se krenulo kasnije od tipske kuće dakle i kasnija obnova, a mogu vam govoriti recimo o tom vinkovačkom kraju bilo je tu svega i svačega. Doslovno da ovo što je kolegica Posavec Krivec govorila o primopredaji zapisnicima, nelegalnim, neunešenim zgradama itd. suludo da država gradi, a onda država sama prva to ne upisuje u knjige, ne provodi kroz katastar, ne provodi kroz gruntovnicu itd. Dakle, i sama država doprinosi kaosu već koji imamo u zemljišnim knjigama. U toj obnovi doslovno je ovisilo koja će vam firma raditi na obnovi, jer ono što sam čuo od ljudi pričajući sa njima neke tvrtke su bile na glasu da rade loše, da štede, da gdje treba staviti 3 vreće cementa stave vreću itd., itd. tako da je bilo jako puno propusta u obnovi da neki objekti nisu adekvatni bili, da ljudi unatoč tome i već godinama sada u njima žive ali su ih morali i dodatno ulagati i to puno ulagati, sanirati itd., itd. Mislim da bi bilo dobro, ne daj Bože da se desi potres u Slavoniji, pa ćemo opet vidjeti koliko je ta obnova zapravo bila loša da netko i strada, ali da strada prije svega imovina. Bilo bi dobro utvrditi nepravilnosti ako ih je bilo, učiti iz grešaka jer kažu da samo budala ne uči iz grešaka. Dakle, grešku nije problem napraviti, ali ponoviti je je i onda ih otkloniti prilikom obnove Banije, obnove Zagreba itd. Jer samo ako učimo iz grešaka zapravo možemo reći da smo napredovali. Ako ćemo počiniti iste greške onda k vragu, onda zašto se uopće trudimo. Ali kažem, ne mogu se oteti dojmu da je nekome u interesu da to ovako prođe da se o tome ne priča i da na kraju nemamo ispunjeni cilj obnove stradalog područja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo dvije replike. Prva je poštovanog zastupnika Bauka. Zahvaljujem. Kolega Hajdukoviću iskoristit ću pravo na repliku ustvari da malo skrenem pozornost na ono što se malo prije desilo. Mislim da je kolega Beljak ustvari prestrogo prekinut da priča u ime kluba jer ako sam ja shvatio njegova intencija nije bila da govori izvan tema, nego da se tema proširi intervencijom u odluku da se u odluku o Istražnom povjerenstvu dodaju i okolnosti pod kojima su kuće srušene da bi ih se trebalo obnavljati. Dakle, to je bila intencija i mislim da je predsjedatelj nakon uvida u snimku ipak prestrogo prekinuo kolegu Beljaka. Zahvaljujem. se/… ja ću se držati teme koju ste vi nametnuli, zapravo imali smo takvu situaciju i prije ako se sjećate baš ste vi bili na na debljem kraju što se kaže i izgubili ste pravo govora ako se sjećate. Mislim da, ne sjećam se više teme ali imali smo jednu čudnu situaciju. Nadamo se da se to neće dešavati. Možda jedan samo ispravak, kolega Beljak nije izgubio pravo govora, a to što on ne poznaje Poslovnik, pa je napustio i prestao govoriti je njegov problem, problem, jer sam ja točno rekao da se to radi o članku 240. stavak 1. Prema tome on nije izgubio pravo govora. Poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš ima repliku. Izvolite. Imamo prvo repliku, pa ćemo onda dati povredu Poslovnika. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Hajduković, ja bih ukazala na dvije činjenice. Prva činjenica, ne možemo govoriti o obnovi jer obnove nema. Dakle, nema ni obnove Grada Zagreba, od obnove Grada Zagreba nema ni malo o, a kamoli veliko o, a sa područja Banije/Banovine, tamo se nešto više zgrada odnosno kuća zaista srušilo nego što se to srušilo u Zagrebu, mislim, .../nerazumljivo/... ali ni tamo nemamo priču. Da se recimo krenula obnova, možda bi mi na, i da se krenula obnova Banije/Banovine, dobili neke odgovara na ova pitanja koja jesmo. U sklopu te jedne obnove iza potresa bi se moglo stvarno ustanoviti što je se krivo napravljeno, zašto je, da li su materijali ugrađeni, nisu, tko ima serklaže, nema serklaže, što treba napraviti. Ali nije krenulo. Možda zaista tad bi rekli, ljudi moji, pa to Istražno povjerenstvo nam ni ne treba jer u stvarnosti stvarno vidimo što se je događalo, kako se radilo i kako je.

Ja se slažem s vama, baš zbog toga što obnove nema i što ona još nije krenula bi trebali učiti iz prošlih grešaka. Ali, mora netko biti i odgovoran za te propuste i greške koje su učinjene. Dakle, nije se moglo, imali ste vi, vi ste te struke, znate bolje nego ja, imate nadzor gradilišta, znači imate osobu koja mora nadzirati cijeli tijek radnje, jesu li svi materijali utrošeni, je li to napravljeno kako treba u skladu sa standardima, pa imate uostalom preuzimanje zapisnika o primopredaji, itd., itd., itd. Mislim da nažalost propuštamo učiti iz grešaka, da ćemo ih ponoviti i kažem vam ponovo, ne mogu se oteti dojmu da nekom odgovara ovaj kaos, da nekom odgovara ovakav javašluk i da se zbog toga uporno zatvara oči na možebitne propuste. Dakle opet naglašavam možebitne propuste, možda i propuste pojedinaca, ali evidentno je da je propusta bilo. lijepo. Poštovana zastupnica Peović digla je povredu Poslovnika, u čemu je povrijeđen Poslovnik? Nakon vašeg obrazloženja zašto ste kolegu Beljaka prekinuli u govoru, postaje sasvim jasno, da ne samo da vi niste se držali ovog članka Poslovnika prema kojem biste vi trebali osigurati neometan govor samog zastupniku nego ste upravo vi taj koji ga je u tom govoru omeo. Stoga najavljujem da ćemo tražiti i ocjenu ovog poteza i povrede Poslovnika. **Reiner, Željko (HDZ)** Apsolutno, samo izvolite, ali pročitajte onda i ostale članke Poslovnika, pa ćete vidjeti koja uloga predsjedavajućega i koliko se onaj koji govori mora držati teme. Sad ćemo imati sljedeću pojedinačnu raspravu poštovane zastupnice Anke Mrak-Taritaš, izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege. Ja se nadam da tu među vama sjedi netko tko svojim autoritetom može mi pomoći da dobijem konačno odgovor na zastupničko pitanje koje sam poslala 14. siječnja 2021. g. pa lijepo molim, možda ipak netko tko sluša će nekako urgirati da dobijem odgovor na to pitanje, bilo bi mi to i jednostavnije za ovu raspravu, ali što je tu je. Ja moram priznati, neki kolege emotivno doživljavaju ovo Istražno povjerenstvo s aspekta eto, sad napada netko nekog po političkoj, ja moram priznati da jednako tako emotivno doživljavam sve kad je riječ o gradnji. Dakle, mi imamo dugu tradiciju gradnje. Mi gradimo kvalitetno. Naši graditelji su zaista uvaženi u, dobivaju dobre poslove, ljudi koji su kod nas završili, koji su tesari, armirači, da ne kažem specifične poslove, zaista za njima je, mogu dobiti posla koliko hoće i svaki put kad je onako, kad se otvori tema da netko nešto dobro ne radi, ja moram priznati da to jednako emotivno doživljavam. Ja vam to doživljavam na sljedeći način, zamislite da netko tko radi aute, ne ugradi kočnicu. Pa kaže, pa eto, trebao sam tamo sam popravljao neki auto pa sam uzeo kočnicu nekakvu doma pa to što ćete se vi razbiti, nema veze. Principijelno nema razlike, vi morate kad gradite voditi računa o pravilima struke, ugrađivati kvalitetne materijale, za svoje radove odgovarati i u tom cijelom naravno, postupku, sve završava i sad nadzornim inženjerom koji je kad ide i kad je u pitanju javni novac, uvijek postao završava sa izvješćem nadzornog inženjera, bez obzira da li ste fizički ugovarali i imali firmu s kojom ste ugovarali pa ste vi gradili, dakle, gradila i država ili ste davali u građevinskom materijalu ili ste davali novce, i u obnovi i Zakonom o obnovi, to završavalo sa nadzornim inženjerom koji je morao potpisati da je sve što je tamo navedeno, zaista tako i napravljeno. Da možda priču o legalizaciji vezano uz sveg onog što je bilo i što je država obnavljala, temeljem Zakona o obnovi i drugih propisa, sve ono što je obnovljeno, a ljudi su mogli dostaviti ugovor o kreditu, ugovor o obnovi, akt, odgovarajući akt, zapisnik o primopredaji je imalo status legalnosti i nije moralo temeljem Zakona o zadržavanju prostornog odnosno legaliziranje bespravno izgrađenih zgrada uopće podnositi zahtjev. To se smatralo legalno. Ako to niste imali, ako to ne možete dokazati, onda jednako tako nebrojni broj različitih tumačenja smo davali i govorili, sve što je obnovljeno sukladno Zakonu o obnovi bez obzira da li je država fizički obnavljala putem svog ugovornog izvođača radova ili je davala sredstva, ako možete, ako imate dokaz, nekakav dokaz, nešto, a ne dokaz da susjeda, se smatralo legalno. E, ako ste sami nešto pa napravili malo drugačije. Ako ste nešto dogradili, nadogradili onda naravno da tu postoji problem. Ono što zaista ću zaključno reći, mislim da bi trebao biti interes svih da znamo stvarno stanje, da stvarno u krajnjoj liniji neka se država pohvali i kaže ono što smo mi radili i obnavljali u potresu nije stradalo i to bi bio jedan od zaključaka. Prema tome, ja ne mogu razumjeti i ne razumijem to opiranje jer to nije ukazivanje na bilo koju stranku, nije ukazivanje na bilo koju vladu to je samo želja da znamo kako se novac poreznih obveznika, građanki i građana RH dakle ponavljam samo je 4% iz donacija sve drugo, bez obzira da li smo dali novce ili smo imali ugovornog izvođača smo radili sami. I za kraj hoću reći u procesu građenja vam je važno važan je projekt, važno je kvalitetno izvođenje ugradba kvalitetnih materijala, nadzor, ali onda još nešto što je važno održavanje te zgrade i još nešto što je važno korištenje sukladno namjeni za koju je zgrada bila napravljena. I to bi se između ostalog bi se moglo u sklopu ovoga vidjeti …/Upadica Reiner: hvala./… a da ne kažem da je krenula obnova onda vjerojatno istražno povjerenstvo ne bi trebalo ni biti jer …/Govornici **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala g. potpredsjedniče. Kolegice koristili ste jedan dobar plastični primjer, gradimo auto ne ugradimo kočnicu, netko strada ili strada imovina u najboljem slučaju samo auto, a ne i oni koji se u njemu voze. I sada pazite imamo situaciju, imamo šansu, priliku prije nego što krenemo graditi novi auto, hajdemo vidjeti kako se moglo desiti i zašto se desilo i koje su to rupe u proceduri, zakonu, samoj dinamici gradnje koji su to propusti bili da se ta kočnica nije ugradila, kako to izbjeći, kako to spriječiti, kako to bolje nadzirati. Ne, mi to nećemo napravit pa ćemo opet graditi auto i možda opet nećemo ugraditi kočnicu i možda će opet netko stradat, u najboljem slučaju samo imovina, a ne ljudi. Zašto? Pa ja mislim da je to van pameti. dakle ja mislim da je ovo povjerenstvo interes svih jer kroz njega možete, interes je u krajnjoj liniji onim koji su izvodili, oni koji su projektirali, oni koji su nadzirali da kaže ljudi moji nismo svi isti, mi smo radili dobro, radili smo kvalitetno. Zbog toga što je 1% ili pola posto ili 2% doživilo to ko mogućnost za određeno profiterstvo ne želimo biti u istom društvu s njima, želimo da se mi razlikujemo u odnosu na to.

taj jedan ignorantski stav ove Vlade koja čak nije ni odgovorila na sve ovo. Pa Vlada je mogla odgovoriti na pola kartice teksta, osnivamo istražno povjerenstvo doznat ćemo što je, a u sklopu obnove ćemo moći vidjeti i nekakve tehničke stvari šta se je stvarno desilo. desilo. No, ignoriranje je vrlo, vrlo opasno. Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo i ja želim reći nešto svoje mišljenje o ovom prijedlogu odluke o osnivanju istražnog povjerenstva da se utvrde moguće nepravilnosti u poslijeratnoj obnovi kuća. Kada bi se malo vratili unazad pet, šest mjeseci u to vrijeme kada je pisan ovakav prijedlog odluke zasigurno je to vrijeme puno drugačije nego danas. Znači imali smo ljude vani, dogodio se potres svi su tada htjeli dati svoju pomoć upravo onima koji su bili najviše pogođeni i pojedinci, i građani, i država sa … svojim institucijama itd. očito je oporba kada su krenule određene medijske spekulacije oko toga što je ili nije bilo dobro napravljeno odmah se odlučilo pomoći kroz jedno povjerenstvo i vjerojatno htjeli su na taj način sebi stvoriti određena područja. Sada nekoliko mjeseci nakon toga kada gledamo lokalni izbori su završili, oni koji su možda meta onaj čovjek više nije župan, došao je novi župan, imamo istu gradonačelnicu evo pa me malo i taj termin tj. način rasprave o ovome malo čudi, evo nijednog iz SDP-a nisam čuo da kaže onoj svojoj gradonačelnici pa daj gospođo te dokumente USKOK-u ako te već traži ne, pa da kaže evo ne morate sud kaznit da bi dao dokumente. Ja se ne sjećam nijednog čelnika lokalne samouprave da ne želi USKOK-u dati dokumente i sada bi mi na povjerenstvu trebali pozvati ljude da oni donesu neke svoje dokumente iz '99.g. ili 2001. i reći dajte nam sve te dokumente mi ćemo vas iz SDP-a malo propitati. Dajte najprije riješite te svoje stvari u SDP-u ne, da nam date barem neku drugarsku kritiku ako ništa drugo jer to nije normalno ponašanje jednog lokalnog čelnika bez obzira što je izabran prije svega nešto malo više od mjesec dana. Znači to je normativ ponašanja, ako te USKOK istražuje daj mu papire pa šta unutra piše ili neke druge stvari što oni traže daj mu. Tako da vam to jedno ide u sukob s drugom, dajte neku odluku i tražite da svi dođu pred neko povjerenstvo i svi moraju nešto odgovarati SDP-u, a SDP neće ništa. A ta gospođa je već poznata prije toga da nije htjela primiti nijednu optužnicu koliko se sjećam itd. Znači imamo ljude koji ne uvažavaju instituciju, tražimo da te institucije djeluju. E sad SDP neka to malo pročešlja jer ni rejting nije baš najbolji u zadnje vrijeme. E sad ovdje ima raznih ciljeva i pitanja na koje treba odgovoriti, evo neki su već i odgovoreni. Ja mislim da je puno toga već u ovih nekoliko mjeseci izašlo vani, koji je broj kuća, stanova i zgrada javna namjena sagrađena, obnovljena kroz vladin program. Evo čuli smo 8.880, 96 je dobilo žutu i crvenu naljepnicu, 9 ih je srušeno. Više-manje taj podatak na povjerenstvu možda ne bi trebalo niti ispitat. Ono što smo htjeli i kao država i kao Vlada i kao institucije sve se događalo nakon potresa u slijedu onako kako se moglo događati. Imamo Ured za stambeno zbrinjavanje koje je jasno davao sve podatke koji su trebali biti vani i vi danas na webu imate apsolutno sve podatke što se tiče i onih firmi koje su radile, koje su imale ugovore i način na koji su dobivale takve ugovore itd., sve piše vani. Mi moramo imati povjerenstvo da bi saznali ono što je već na neki način vani. Pa imamo odgovore na pitanje, šta ja znam svakakvih pitanja ovdje ima, recimo vrlo mi je interesantno što što ćemo istražiti, kvalitetu i zakonitost propisa koji su regulirali obnovu te posebno odnos Zakona o obnovi kojim se regulira obnova prema drugim propisima. Evo ja bih volio znati kako bi to povjerenstvo ispitalo zakonitost tih propisa, što bi kolega Bauk pitao sam sebe možda u tom trenutku, da li je kao pomoćnik ministra u obrani 2000.-2003. on nešto doprinosio da ti zakonski propisi budu bolji nego što su bili pa su se kuće radi toga srušile. Ja mislim da on tu ne bi znao odgovor ili koji su to ljudi koje bi mi pozvali, to je interesantno recimo da provjerimo tu zakonitost propisa ili način dodjele ugovora za izvođače i podizvođače radova eventualne sukobe interesa, pogodovanje itd. Znači pitanja vrlo široka i ostavimo pojedincima oni koji ne žele poštivati institucije na koje se kune i pozivaju da to primjenjuju na nekome drugome ili moguću umiješanost i odgovornost tadašnjih dužnosnika o eventualnoj nezakonitosti pri organizaciji i provedbi i nadzoru nad obnovom. Zaista otvara se puno pitanja što to povjerenstvo na temelju ovakve jedne odluke koja je zaista vrlo brzo pisana odmah desetak, petnaest, dvadeset dana nakon događaja, znači kad si još željan, vruć kad želiš ostaviti dojam da i ti želiš doprinijeti raščišćavanju nekih stvari koje su se dogodile u tom potresu i dobivamo ono što imamo danas. Očito da su se neki htjeli malo tada opet pozabaviti nekim stvarima, ali kada dođemo na njihovo i na njihovo vrijeme, a i tu je imao SDP-a od 2000.-2003. vjerojatno bi to najradije preskočio jer pitanje što bi tada izašlo van. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Bačića. Izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kolega Borić, slažem se apsolutno da je vrijeme u kojemu je pisan ovaj prijedlog odluke bilo obilježeno drugačijim političkim nabojem jer i sama činjenica da mi raspravljamo o jednom o osnivanju istražnog povjerenstva na ovakav način u kojemu nema niti trećina, četvrtina oporbe, nema ni trećina onih koji su potpisali ovdje u sabornici oni koji su potpisali ovu odluku o istražnom povjerenstvu govori o tome da je to bilo ustvari predizborno obojeno uvjeren sam da i današnja rasprava od strane predlagatelja dovoljno govori koliko su uvjereni u ispravnost i potrebu osnivanja ovakvog istražnog povjerenstva. **Borić, Josip (HDZ)** Slažem se kolega Bačić i to ćemo vidjet na glasovanju sljedeći četvrtak. Bit će ih 40, 50 uvijek ih dođe toliko otprilike i oni to u biti koriste kao svoj prilog ajmo reći raspravama u HS-u i uvijek napišu ovakav jedan prijedlog odluke o kojima je vrlo teško raspravljati. Imali smo ih već nekoliko kada govorimo o tim povjerenstvima i to ide toliko široko da zaista ne znate što biste vi sa takvim nekakvim prijedlogom odluke ustvari postigli. Znači nikako da se skoncentriramo na jednu stvar i da pokušamo istražiti baš tu stvar i događaj koji je takav kakav je, nego uvijek to ide toliko široko da je nemoguće apsolutno ništa utvrditi. Zato i imaju kažem određene probleme jer ako sam kažeš i inzistiraš i na poštivanju institucija i pozivaš svih da to rade, a tvoji članovi to ne rade onda se postavlja pitanje za kakvu politiku se ti to uopće zalažeš. Čuli smo i kolegu Grbina koji je cijelo vrijeme govorio o interpelaciji i govorio je svima ono što ne bi trebao reći, pogotovo nama iz HDZ-a da mi ništa ne razumijemo. Jako dobro razumijemo što ovdje piše, što je ovo i na koji način se ovo htjelo odigrati tada prije pet, šest mjeseci. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi kolega Borić. Pa evo na tragu toga koliko je u biti ovo bilo samo politikanstvo, a ne prava namjera svjedoči i broj zastupnika koji prisustvuje ovoj raspravi da je sve to bilo upravo politikanstvo pokazuje i činjenice i dokazi prije svega struke Hrvatskoga centra za potresno inženjerstvo podataka koji su izašli po svim zgradama, kućama na području Sisačko-moslavačke županije, o broju naljepnica, o obnovi od strane RH i kada su te činjenice odnosno ti podaci postali javni jednostavno su ti podaci razotkrili cjelokupan plan oporbe da proba ne na činjenicama nego na laži stvoriti nemir među građanstvom i zato nisu sada ovdje sa nama. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Mažar, vi ste i bili na čelu tog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, jasno je da smo se i u tom trenutku ponašali odgovorno kako to institucije i kao pojedinci dužnosnici moramo činiti. Međutim, imaju oni svoja prava i oni su to učinili, ali danas raspravljati na taj način da mi ništa ne razumijemo i da mi zapravo apsolutno ništa ne znamo, po nama nije u redu. Ako mi vama dajemo podatke i govorimo vam što se tamo događa i da se svela rasprava na raspravu o tih 96 kuća koje su bile najviše oštećene i od toga devet njih srušeno i da za to moramo sada pronaći određene krivce, u redu, ako se mora na taj način. Ali postoje institucije i zato smo ih pozvali, imate sve podatke tko je radio što, gdje je radio, prijavite kaznenim prijavama, mi smo i to također spremni potpisati. Ali radi toga stvarati povjerenstvo u Saboru, mislim da smo kao klub vrlo jasni i ja kao pojedinac ili kao član neću podržati ovo istražno povjerenstvo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Branka Bačića. Izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Uglavnom sam u ime Kluba zastupnika HDZ-a iznio razloge zašto ne bismo i nećemo podržati ovakvu odluku o osnivanju istražnog povjerenstva. A sada bih htio reći još nekoliko riječi pa čak i usporediti značaj poslijeratne obnove u Hrvatskoj prije 25 godina kada je obnova započela sa jednom velikom tragedijom kojoj je svijet svjedočio, a koja je pogodila Japan prije petnaestak godina, radi se o velikom potresu i cunamiju koji je zadesio Japan. u svijetu govorilo o potrebi pomoći Japanu, jednoj snažnoj državi, jednom snažnom gospodarstvu iako je u odnosu na BDP Japana to bila dvadesetina koje su kroz Domovinski rat pričinjene premda je 14 puta više područja za jednu malu, relativno malu državu kao što je Hrvatskoj bilo razrušeno, spaljeno, uništeno, premda još dan danas dio Hrvatske koji je u toj agresiji zahvaćen nije dostupan s obzirom da nije razminiran, a more se u Japanu nakon potresa i cunamija povuklo u roku 7 dana za jedno gospodarstvo, za jedan narod, jednu državu je kud i kamo veće, veći izazov bio gradnja, obnova Hrvatske nego što je to bilo za tu veliku, za tako veliko i snažno gospodarstvo. kao država se sami izložili. 95% troškova obnove snosila je, snosili su hrvatski porezni obveznici. Zašto to govorim? To govorim iz razloga što sam uvjeren da braneći tu poziciju koju smo radili, ne samo Vlada HDZ-a nego i vlade, koalicijska vlada primjerice Ivice Račana koja je značajno participirala u toj obnovi 4 godine od 2000. do 2003., ne branim stoga da bi branio poziciju moje stranke nego branim institucije, branim jedan vrhunski projekt i nisam suglasan s time da zbog eventualnih pojedinačnih slučajeva koji su sigurno bili u tom jednom poslu koji je podrazumijevao obnovu preko 158.000 objekata pretpostavljam da je bilo i bilo je sigurno je bilo i krivih, loših, namjernih pa čak i kaznenog djela. Ali da to onda dižemo na razinu Hrvatskog sabora kako je kroz ovakvo istražno povjerenstvo potrebno propitkivati čitav jedan grandiozan mogu vam reći jedan najveći, najzahtjevniji, najkompleksnijih projekata u poslijeratnoj Hrvatskoj u graditeljstvu, ako izuzmemo gradnju auto cesta, ja mislim da nepotreban, politički štetan ne za moju stranku kojoj pripadam nego za ovo, nego za Hrvatsku kao državu i institucije koje su svo vrijeme gradile Hrvatsku. Ja sam suglasan, ako, to sam rekao maloprije, da se moguće je ako to netko želi, moguće je i danas 11 godina poslije jer je ona završila, ona je u najvećem dijelu završila iako Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje još dan danas ima obveza u dijelu obnove to se može utvrditi, ali taj jedan pojedinačni slučaj po meni ne smije, ne može, ne treba baciti ljagu na cjelokupni projekt obnove Hrvatske nakon Domovinskog rata. I zato ga mi u klubu zastupnika nećemo podržati, ali dajemo punu potporu rekao sam svim zastupnicima, svima koji žele i imaju saznanja da je namjerno u nekom postupku, a to ako je netko pisao ovaj, ovu odluku valjda zna. Ja ne vjerujem da ste ovo vi pisali bez ikakvih saznanja, ako ste ovo pisali bez ikakvih saznanja onda tim više još veća sramota onome tko je to pisao. A ako ima saznanja konkretna pa onda evo nekih ih se lijepo izvuče vani, nek se napiše, obrazloži, ionako mislim da često puta da sa ove lijeve strane idu brojne kaznene prijave što je jasno pravo svakog zastupnika, svakog građanina, ali nek se napišu te pojedinačne 10, 2, 3, 5 nije bitno koliko, nek se napiše pojedinačna kaznena prijava protiv onih koji su u takvim nečasnim, nezakonitim, kriminalnim kaznenim radnjama sudjelovali ali to nikako ne može na ovakav način pod nekakvom krinkom nekog velikog zalaganja za, za rasvjetljavanje obnove koju je hrvatska država radila, praktično rekao sam baciti ljagu na cijeli taj projekt. Zato mi u klubu nećemo, ja osobno takvu, tako ne bi podržao ovakvo jedno istražno povjerenstvo, ali jesam, evo ističe mi vrijeme, ali jesam za to da Hvala lijepo, imamo više replika. Prva je poštovanog zastupnika Mažara. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Bačić, evo kada su činjenice, podaci i dokazi demantirali ovaj pokušaj dio opozicije se prebacio na sadašnju obnovu i opet iznosio neistine da se na Banovini ništa na događa. Osobno moja želja je da svaka obitelj ne provede više niti jedan dan u kontejneru. I sam sam kao dijete sa svojom obitelji živio u takvom i sličnom objektu u prognaničkom naselju i čekao svoj povratak u Vukovar. Međutim, na današnji dan 6 mjeseci od potresa uklonjeno je 165 objekata, radovi na obnovi su 224 kuće, obnovljeno je 166 kuća, izrađena je dokumentacija i elaborati za 500 objekata, projektna dokumentacija za 1364 objekta, a ugovoreni su radovi za obnovu 720 kuća. Proveden je javni natječaj za izvođenje radova na nekonstrukcijskoj obnovi 1.500 kuća i novi natječaj za obnovu daljnjih 1.500 kuća. **Reiner, Željko Zahvaljujem kolega Mažar, pa tu ste u pravu, međutim ja odvajam odluku o osnivanju istražnog povjerenstva za poslijeratnu obnovu sa obnovom nakon dvaju potresa onog zagrebačkog i ovog koji je bio na Banovini ili serije potresa svejedno. Dakle, te dvije stvari luči i ovdje mi govorimo danas o potrebi osnivanja istražnog povjerenstva za poslijeratnu obnovu. Ja nigdje iz tog ne iščitavam iz tog dokumenta, niti kroz jedan cilj, niti kroz jedno pitanje na koje treba istražno povjerenstvo odgovoriti da je to u funkciji kvalitetnije ove obnove Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, ali ne bježim da mi o toj obnovi nakon zakona koji smo donijeli i njegovih izmjena ovdje u Hrvatskom saboru raspravimo. Pa bismo na ove podatke o kojima ste vi rekli kolega Mažar, našli još jako, jako veliki broj podataka koji govore o tome koliko je država Hrvatska, ova Vlada i stožer u proteklih 6 mjeseci napravio na sanaciji tog prostora.

Dakle, nije mi jasno od čega vi zapravo branite institucije. Mi institucije ne napadamo, mi dapače radimo upravo suprotno, poštujući institucije pa tako i sabor RH preko preko institucija institucionalno želimo osnivanjem ovog povjerenstva raščistiti sve eventualne nepravilnosti i sve eventualne nezakonite radnje bez obzira o kojem broju se radi. Zašto vas to toliko smeta? Zašto mislite da mi napadamo pa ih vi morate braniti institucije ove zemlje? Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem kolegice Rukar Gamulin. Ja mislim da je obrnuta situacija. Prvo ja branim djelo koje je za mene bilo veliko, značajno, povijesno djelo koje je napravila hrvatska država ili hrvatski građani, ali vi napadate institucije, vi negirate institucije, vi biste posao za koji vam je Hrvatska uspostavila institucije, a to su pravosudne institucije ako hoćete državno odvjetništvo, vi ne vjerujete njima tim institucijama, nego biste njihov posao preuzeli vi

ja se zalažem da ukoliko postoji, to sam već 3 puta rekao, ukoliko postoji bilo kakva sumnja, a vjerujem da vi tu, da vi nekakve podatke imate, pa ako ih imate procesuirajte ih, dajte …/Upadica: Josip (HDZ)** Kolega Bačić, mi se nećemo danas složiti sa oporbom jer oni su to sagledali sa svoje strane i uvijek žele izbjegnuti nešto što znaju recimo i imaju podatke, ali ne žele istražno povjerenstvo. Recimo Gunja, septička jama 65.000 kuna košta ili četka wc ili ovo ili ono. To znamo to je iz našeg vremena i to istraživat nećemo bilo je prije svega nekoliko godina. Ali ovo prije 20 godina e tu bi mi mogli nešto naći i vi ste krivi. I sada mi branimo, vi ne branite itd. Znači ono što znaju ne interesira ih jer je tu nešto njihovih članova itd. i moglo bi doći do nekih problema i to ne žele istraživati. I bilo bi u redu da to kažu, evo želimo istražiti i to, pa ćemo malo pogledati i taj problem. Ali ne oni hoće uvijek nešto što njima odgovara. I to je u redu. Mi smo tu da kažemo ono što je, a to je ono što ste vi rekli najveći pothvat RH nakon rata, a to je obnova 156.000 objekata. **Bačić, Branko (HDZ)** Da zanimljivo je kolega Borić da se ne propitkuje obnova Gunje i Posavine nakon ove velike poplave, tamo je bilo itekako repova koji su se iza toga vukli. Koliko je njih epilog ja ne znam, znam da je bilo tu istraživanja svega, na kraju to nije do kraja odrađeno. Ovdje ne vidim nikakvu želju poplavi zahtjeva za istražna povjerenstva koja smo svjedočili u prošlom mandatu, a evo sad smo sa njima nastavili. Vrlo zanimljivo da oporbu ne zanima taj dio kada su oni provodili obnovu na Gunji i u tom dijelu koji je bio u Slavoniji poplavljen. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Orešković. Kolega Bačiću evo nastavno na ono što vas je pitala kolegica iz platforme Možemo, Urša Raukar Gamulin još jedan mali test logičkog promišljanja i vaše svijesti o ulozi institucija. Kažete da vi štitite djelo misleći pod tim na sveukupnu obnovu, istovremeno kažete da ste svjesni da je bilo i krivih, namjerno krivih pa i kaznenih postupka u smislu kaznene odgovornosti u sklopu te obnove, ali uporno negirate inicijativu oporbe da se ta kaznena djela i kriminalne aktivnosti otkriju i svaki pokušaj otkrivanja tih nepravilnosti smatrate udarom na institucije. Moje pitanje prema glasi pa čemu institucije uopće i služe nego upravo otklanjanju tih najmanjih nepravilnosti pa makar se radilo o jednoj jedinoj kući. To je država, to je odgovornost. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo Orešković. I vi ste u krivu kao što je gospođa Raukar Gamulin u krivu. Tko od nas brani institucije? Gospođa Raukar Gamulin kaže da ja branim institucije zbog toga što očekujem da oni rade. Ovo što vi predlažete vi biste u stvari preuzeli posao jedne druge institucije. Ja tražim da ta institucija koju je Hrvatska osnovala, a to je državno odvjetništvo, to je USKOK, to su hrvatski sudovi ovo procesuiraju, to je njihov posao. A vi ako ste ovaj uradak napravili, napisali izvolite točno ga konkretizirati i dajte tim institucijama koje navodno ja čuvam, ja ih branim, a vi ih napadate da to riješe. Ako to ne riješe pa onda, ako vi date nešto i ne riješe, ne idu u taj postupak pa onda možemo o tome razgovarati. Ali dok to nismo poslali, dok nismo to konkretizirali, a ja takvih saznanje nemam, mogu …/Upadica: Hvala./… pretpostaviti, ali ih nemam ja govorim da neću ovako izvolite. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Bačiću, ja nekako imam dojam ko da predlagatelj bi najradije htjeli pobjeći od ovog svog prijedloga. krajeva čak su i fizički pobjegli jer sam kolega Grbin došao, malo ispričao 10 minuta o prijedlogu i nestao. Tri tjedna nakon potresa nisu ni bili poznati pravi podaci i ta tri tjedna nakon potresa nije se moglo ni napisati nešto više od ovoga što su oni napisali, a želja je u stvari samo bila kako skupiti političke poene. U nekoj hajci koja se tad medijska događala, gdje je trebalo popljuvati obnovu poslije Domovinskog rata koja je bila velebna krenulo se žestoko i pokušavalo se to sve nagurati prema HDZ-u. Čak zanemarujući tu činjenicu koju ste vi iznijeli da je veliku, veliki doprinos dala i vlada od 2000. do 2004. u obnovi, samo zato da bi se na lokalnim izborima nešto malo promijenilo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sam pogled na sabornicu dovoljno govori i sam po sebi. Od 44 zastupnika koji su ovo potpisali evo knjiga pala na četiri zastupnice i kolegu Hajdukovića pa prema tome to je dovoljan pokazatelj koliko su i oni sami uvjereni da je potrebno u Hrvatskom saboru osnovati istražno povjerenstvo, a da apsurd bude još veći kolega Grbin koji je u ime predlagatelja govorio čitavo vrijeme je govorio o interpelaciji umjesto o odluci o osnivanju istražnog povjerenstva. Prema tome, ja mislim da je evo samim time ovaj pristup je dovoljan pokazatelj da i sama i sami predlagatelji ovog akta ne vjeruju doista da je on nužan, da je on potreban i da ga treba donijeti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sad će u ime predlagatelja govoriti poštovana zastupnica Sandra Benčić. Izvolite. Zahvaljujem se predsjedavajući. bi željela reći da su fantastične te vaše bravure, poplava zahtjeva za istražno povjerenstvo, drugi zahtjev u ovom sazivu, drugi zahtjev za istražno povjerenstvo u ovom sazivu. Prvi je bio za istražno povjerenstvo oko prepreka i problema u istražnim i pravosudnim postupcima vezanim za političku korupciju, pa sad nakon svega što se dogodilo u međuvremenu od tog našeg zahtjeva koji ste odbili isto tako pa do danas, gdje su se otkrivali ti problemi i na razini istraga i na razini pravosuđa, nakon cjelokupne rasprave koji smo imali ovdje o Vrhovnom sudu sad mi meni recite da to istražno povjerenstvo nije bilo potrebno i nije postojao javni interes, kao što sad tvrdite i za ovo. A fantastično je da za ovo povjerenstvo istražno kažete da nam nije bilo potrebno jer naime upravo istragu oko ovog pitanja ovim riječima je inicirati nepoznat netko. To se treba ispitati kako, zašto, tko je bio nadzor, tko je davao uporabnu dozvolu, sve što treba ispitati, ispitat će se. Nije rekao Peđa Grbin, nije rekao tadašnji predsjednik našeg kluba Tomislav Tomašević, nije rekao nitko iz oporbe, rekao je ni manje ni više nego vaš predsjednik Andrej Plenković. To je rekao on. Nakon toga, nakon toga vaš ministar Darko Horvat kaže slijedeće. Bit će istrage i kaže Središnji državni ured za obnovu ima sve vjerodostojne podatke, možemo istražiti što se desilo, istražit ćemo. Gdje je istraga, gdje su rezultati istrage koje je najavio premijer i koje je najavio ministar? Jer pazite kada premijer i ministar najave da će oko nečega biti istraga, a istrage nema onda se mora postaviti i pitanje njihove odgovornosti i prema javnosti i prema parlamentu. Jer da li je moguće da premijer izlazi sa paušalnim izjavama da će provesti istragu oko nečeg i onda ju 6 mjeseci ne provede. Jel to premijer kojeg imamo? I ne istragu oko bilo čega pa da je to sad neka sitnica, nego istragu oko potencijalnih nezakonitosti u obnovi koje su za posljedicu kasnije imale moguću rušenje ili uništavanje kuća usred potresa. Dakle, nije nebitna stvar. Obećao je istragu, nije napravio. Mi smo istovremeno podnijeli zahtjev da isto ta isto tako sabor unutar u svojim ovlastima napravi istražno povjerenstvo koje nije oporbeno istražno povjerenstvo. Istražno povjerenstvo i njegov sastav je takav kakav je i sastav cjelokupnog parlamenta i plenuma. Znači imate većinu ionako u tome. Znači vi imate većinu članova u tom istražnom povjerenstvu, a vi ne želite. Vi se ne bojite zaključaka jer ćete time upravljati, vi se bojite toga, vi se bojite javnosti, vi se bojite da će javnost čuti i da će imati pravo uvida jer ima pravo uvida u sve one dokumente koji bi mogli pokazati da država nije odradila dobro nadzor, da neki zapisnici koji su trebali biti predani obnovi nikad nisu predani i da te kuće nisu legalizirane. Da danas zbog toga što te kuće nisu legalizirane ih ljudi ne mogu obnoviti nakon potresa. Da imamo 80% kuća na na Baniji koje nisu legalizirane i neće moći dobiti obnovu. To je evo prema ne samo pisanjima medijima nego i izjavama nekih stručnjaka. I da će netko za to možda morati biti i odgovoran. Toga se vi bojite, ne nas iz oporbe, vi se bojite javnosti, vi ne odgovarate javnosti. Jer znate kada čovjek kao što je jedan arhitekt kaže da se kućama obnovljenim nakon rata u ovom potresu nije trebalo dogoditi ništa, ne da nisu smjele biti urušene, nisu smjele dobiti naljepnicu nikakvu, kada čovjek koji je vlasnik jedne takve kuće koja se urušila kaže, nisam to radio ja to mi je napravila država kod obnove, tako su obnovili sve kuće na ovom području bez betona i željeza, ne samo u Strašniku koji je stradao nakon rata i ostao s nekoliko čitavih kuća. Obnova prijatelju oni su nam došli glave. I vi na takve,

s obzirom na ove navode da država neće obnoviti nelegalne objekte na Banovini mene interesira bi li gospođa Benčić s obzirom da je Makarska isto trusno područje ove nelegalne objekte gospodina Latkovića na Vruji, biste li njih obnovili kada bi se takav potres dogodio na, na, u makarskom primorju. (HDZ)** Polako, polako, to nije bila ova povreda Poslovnika pa dajem opomenu, a kolegice Benčić vi nećete ulaziti u diskusiju sa ljudima iz klupe, molim vas. Poštovani zastupnik Mažar ima povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Mažar, Nikola (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče zastupnica je povrijedila Članak 238. iznoseći dvije neistine, jedna neistina da se istraga ne provodi. Dakle, upravo suprotno nadležna tijela su izuzela dokumentaciju, izvidi su tajni i istraga je u tijeku. A druga neistina da 80% objekata nije legalizirani i neće imati obnovu. Dakle, kolegica Mrak Taritaš je rekla da sukladno Zakonu u obnovi svi objekti koji su bili u obnovi su legalizirani po zakonu. i vi znate da je to bila replika, a ne povreda Poslovnika jer da li netko govori istinu il ne govori istinu, laže ili ne laže nije povreda Poslovnika, pa dobijate opomenu. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Hajdukovića. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice Benčić pa vrijeme je ipak malo plastično kada je jednom malo apstraktno pitanje kada dolaze sa one strane sabornice. Sjetite se da smo čuli obećanja da će se neki zakonski prijedlozi donijeti prije 31. svibnja, vi se ne sjećate tada niste bili u saboru, ali ja se sjećam da nam je jedan ministar 4 godine najavljivao strategiju razvoja poljoprivrede, evo kaže friška je samo što još ono još se tinta suši. Sušila se 4 godine tinta. Dakle, vrlo je to plastično vrijeme. Ali dobro ste ukazali netko se boji istrage. Zašto? To je pitanje. Tko i zašto? Prebacuje nam tu Gunju, obnovu Gunje nakon poplave, pa tko njima da osnuju povjerenstvo da daju prijedlog koji ćemo mi također podržati. Dakle, svaki oblik korupcije, a i ove, treba iskorijeniti, treba poslati poruku da neće proći no pasaran, a mi opet šaljemo poruku

ja sam mislila da je on najavio istragu institucija kojima je on na čelu, dakle Vlade eventualno da će preko svoje većine u parlamentu podržat recimo zahtjev za istražnim povjerenstvom, ali nije mi palo na pamet da kad je on najavio da će biti istraga da će to odrađivati neovisna pravosudna tijela jer koliko sam ja čula prema onome što je on govorio jer on navodno ne naređuje njima kad da rade istragu i kad da ne rade istragu. Tako da ja svakako smatram da premije nije održao svoje obećanje jer ako ga je održao na način da je on DORH-u naredio istragu i da se izuzme dokumentacija onda imamo puno ozbiljni problem u ovoj državi. ovaj prijedlog uputili nakon što se dogodio razorni potres na području Sisačko-moslavačke županije i nakon što je on zapravo ukazao na možebitne propuste u obnovi poslijeratnih, poslijeratnoj obnovi građevina. E sad zašto nam je to bitno? Zato što je organizirana obnova objekata koji su stradali od 4 do 6 stupnja oštećenja na području Sisačko-moslavačke županije bila organizirana i koštala je 2 milijarde i 200 miliona kuna novaca hrvatskih poreznika. Upravo ona je bila organizirana na način da je proveden program obnove, da je provedena javna nabava za svaku kuću, da je ugovoren projektant, da je izvoditelj radova poznat stručni, u čemu je problem da se provede revizija toga i da se vidi gdje su problemi. Čega se bojimo? Znači to je vrlo brzo i jednostavno izvedivo. Da li ste tu nešto drugo krije? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Benčić. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem se predsjedavajući. Dakle da, meni se čini da je upravo problem zašto se HDZ nikada ne slaže sa istražnim povjerenstvom u parlamentu je element javnosti koji ta istraga ima. Dakle, činjenica da bi se zapravo dokumentacija morala dati i na uvid javnosti, da bismo vidjeli možda da je zaista bilo problema u nadzoru, ali i građenju, da je zaista bilo problema sa izvođačima. Dakle, sve ono što je zapravo u javnom interesu da se utvrdi kako bi znali kako sad to prevenirati da nam se to ponovo ne dogodi. Pa recimo i činjenica da možda dođemo do zaključka da kad jednom obnavljamo da je možda bolje dati nešto više novaca odmah pa da ne moramo obnavljati kroz 15-20 godina ponovno nego da idemo na minimum i ono bazično i to bi mogao biti zaključak.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, kada bi sad malo htio govoriti kao što moj kolega Hajduković govori pa on kaže kada bih htio zločest onda bi rekao slijedeće da ova vaša inicijativa je doživjela ozbiljan fijasko, ozbiljan fijasko i tu morate biti suglasni apsolutno sa mnom. 44 saborska zastupnika je potpisalo ovu inicijativu za osnivanje istražnog povjerenstva. Od 44 zastupnika koji su ovo potpisali, a među njima sjede ozbiljni i ugledni zastupnici ostalo vas je petero. Ja vam naravno na tome zahvaljujem i pozdravljam što evo i gospođa Benčić je preuzela na sebe ovu ulogu i stvarno odrađuje i brani ovu inicijativu za osnivanje istražnog povjerenstva. HDZ nije nekakva zločesta organizacija koja se sad želi nekome narugati nego evo ja kao čovjek koji cijeli dan ovdje sjedim želim suvislo promisliti o tome što mi želimo postići na ovaj način. Često se ovdje u Hrvatskom saboru govori da moramo vjerovati institucijama hrvatske države, da se moramo boriti za neovisno pravosuđe, da moramo iskorijeniti korupciju u našem društvu, a onda mi se čini da nekako na jedan možda politički način se upravo mi saborski zastupnici želimo miješati u rad institucija koje su zadužene i koje bolje poznaju problematiku o kojoj govorimo. Mi im nekada u biti rekao bih ne idemo, ne idemo na ruku i kontradiktorni smo od onoga za što se zalažemo. kao čovjek evo koji se malo pripremio za ovu točku, imali smo i pripremu kao klub, smatramo ovo ozbiljnom temom pa smo onda iskoristili vrijeme da se i pripremimo i da suvislo probamo govoriti sa ove govornice. Branko Bačić je čovjek koji je godinama evo ovdje u Hrvatskom saboru i složit ću se sa njegovom konstatacijom da obnoviti 158 000 objekata na prostoru je odmah nakon završetka Oluje i skroz to raditi do 2010., bez ikakve pomoći i Europe i svijeta, svega 4% nekih nekih prihoda koji su došli su bili iz nekih drugih izvora, sve ostalo je bilo iz izvora hrvatskog proračuna koji je već tada bio devastiran i ratnim zbivanjima i svemu onome što se događalo u Hrvatskoj, zasigurno velebni I tu uopće nema govora, sasvim svejedno dal je premijer u to vrijeme bio ovaj ili onaj, vratili smo ljude u objekte, ono što mene više brine a i to sada plaćamo tu cijenu, da se jedan dobar dio ljudi više nikada nije vratio u te obnovljene objekte. To je problem koji mi sada u biti možemo sagledati suvislo i realno, s odmakom Ja bi volio da je svaki taj objekt bio popunjen, da se u njega vratila cijela obitelj koja bila izgnana i prognana sa svog područja pa čak i one obitelji koje nisu explicite hrvatske nacionalnosti, da su se vratile na područje s kojega su otišle. No, imamo nešto drugo. Dogodio se potres na banovini koji je stvarno bio puno, puno jači od potresa koji je bio u Zagrebu i srušio se jedna broj kuća, budimo iskreni, ma koliko to možda ružno zvučalo, ali to je mali broj kuća, svega 9 iz ovih 26 000 kuća koje su bile obnovljene na prostoru Banovine se srušio. On se mogao srušiti iz bilokojeg drugog razloga, 2010. završila obnova, predani su zapisnici, dnevnici, sve je to neko preuzeo, no budimo iskreni, ljudi su mogli i samoinicijativno nakon toga još raditi određene rekonstrukcije a da pri tome nisu možda konzultirali struku, statičare i sve ono što ide uz to. Prema tome, za sve ono što je neko učinio u obnovi, a bilo je vezano uz kriminal, pa naravno da treba istražiti, takve ljude treba privesti pravdi, optuži ih za ono što su učinili, a to su radili novcima poreznih obveznika koji plaćaju porez RH i mislim cijela ova priča je možda bila kao što reče Miro na početku ove rasprave, možda više politički motivirana u nekom vremenu kad je inicijativa bila predana nego li što sada ovo vrijeme u kojemu se nalazimo, može to uopće i dočarati. (HDZ)** Hvala, imamo nekoliko replika, ali prvo je poštovani zastupnik Hajduković digao povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? **Hajduković, Domagoj (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, povrijeđen je čl. 238. jer kolega Ivanović vrijeđa zastupnike dakle implicirajući da postoje neozbiljni i neugledni zastupnici govoreći o potpisnicima rekao je da su među njima neki jako ozbiljni i ugledni, što to onda znači, da postoje neozbiljni i neugledni? Dobro, kolega Hajduković, i vi i ja znamo da to nema veze sa povredom Poslovnika pa vam dajem opomenu a onda idemo na repliku poštovane zastupnice Posavec Krivec. **Posavec Krivec, Ivana (SDP)** Hvala, potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani kolega, kažete da je ova inicijativa doživjela fijasko. Ne bi ja rekla da je ova inicijativa doživjela fijasko jer je potpuno jasno iz argumentacije koju mi svi ovdje danas stavljamo na stol da postoji određeni strah sa vaše strane oko toga da se istražno povjerenstvo dogodi. Zašto postoji taj strah? To je ono ključno pitanje na koje nitko ne daje odgovor. Dakle, govorite o fijasku inicijative koja pred vas stavlja 2, 3 puta srušene živote naših sugrađana na Baniji ili na Banovini, kako god želite, kako vam je draže, ljudi su bez svega, jedan u ratu, potom im je država obnovila a potom su opet ostali bez svega u trenutku kada ih je snašao potres. I to je naša stvarnost i vrijeme je da tim ljudima pomognemo jer su oni duplo stradali i još smo usput možda i možda i pokradeni. To želimo vidjeti, da lis su oni možda u nekom trenutku pokradeni. ja sam bio na Banovini kad se dogodio potres i nemojte mi pokušavati ovdje imputirati nešto što uopće nisam rekao, o čemu uopće nisam ni želio reći nijednu riječ sa ove govornice. Kad sam rekao da je ova inicijativa doživjela fijasko, onda sam mislio na početak iznošenja odnosno kad je u ime predlagatelja gospodin Peđa Grbin. Bez ijednog podatka da je rekao Pero Pepić je obnovio kuću, obnovila mu je kuću firma ta i ta, ukrali su 3 tone željeza, ukrali su 5 tona cementa, ja bi onda rekao da je to i takvih 10 primjera, 20, 50, 100 ali bez ijedne brojke, postavio sam mu 3 jasna i suvisla pitanja, na nijedno mi nije odgovorio. Prema tome, u tome smislu mislim da je ova inicijativa doživjela fijasko a to se vidi po broju zainteresiranih potpisnika ove inicijative kojih ovdje nema. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeća replika, poštovana zastupnica Benčić. Zahvaljujem se. Ja ću vam dat za pravo jer problem je zaista zašto nema ijednog djela onih koji su potpisnici ove inicijative ali ja ću to pitati vas jer dosta je signifikantno da onaj koji uopće ne govori u ime predlagatelja a potpisnik je i ima pravo, dakle svi klubovi imaju pravo koji su potpisali jer smo tako i sastavili inicijativu, jedini koji to ne koriste, koji su uopće neprisutni ovdje jesu Hrvatski suverenisti, Most i Domovinski pokret. Sad ja vas pitam, dal je to zato da je zapravo nije bilo nikakvih problema niti tadašnjoj a ni sadašnjoj, jel, nema tih problema ili ste vi možda razgovarali s njima oko toga da ne podrže ovu inicijativu, pa vas pitam imate li možda oko toga saznanja kako su ovako netragom nestali kao da su ih vanzemaljci oteli. Hvala. Izvolite poštovani zastupniče Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Možda bi trebalo osnovati istražno povjerenstvo da ustanovi zašto ova 3 kluba nisu ovdje prisutna, ja drugi odgovor nemam. Nikola (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo danas smo utvrdili nekoliko činjenica, dakle struka je utvrdila da 13.000 objekata ima žutu i crvenu naljepnicu, od toga 96 je vezano za organiziranu obnovu države od toga je 9 najvjerojatnije da će morati ići zamjensko. Isto tako struka je utvrdila da sukladno jačini potresa je moralo neminovno doći do oštećenja kuća kao i do mogućnosti da se dio sruši. Isto tako je utvrđeno dakle da ova inicijativa je bila politikantska i da u biti nije bila utemeljena na nikakvim činjenicama. Vidjeli smo danas jako puno neznanja, pa bih ja rekao prije neznanja nego neistina o legalnosti, nelegalnosti itd., dakle nepoznavanje materije i sada kada institucije rade svoj posao, kada institucije provode tajne izvide i istrage bi predlagatelji htjeli da budu ona vremena partija te tuži, partija ti sudi. Toga više nema. **Reiner, Željko Suglasan sam sa svima onima koji kažu da i jedna srušena kuća je puno. I tu uopće nema nikakvih problema što se tiče mojeg mišljenja. No, potres je elementarna nepogoda on mora ostaviti trag u prostoru i ovo što je rekao kolega Mažar, ovo su brojke. Toliko kuća sa žutom i crvenom naljepnicom, toliko objekata koji će se srušiti i to su brojke. O tome treba, o tome treba razgovarati, a miješati se u rad institucija koje su zadužene da se bave pravdom u Hrvatskoj **Reiner, Željko (HDZ)** Molim vas nemojmo umetati govornika, ja vas lijepo molim da ne omećete govornika, lijepo vas to molim. Poštovani zastupnik Grmoja dignuo je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? Povrijeđen je Poslovnik, dakle nisam mogao biti ovdje, 238. kolegica Benčić koja iznosi neistine, mi smo podržali ovu inicijativu jasno, a ja zbog inicijative zelenih u Europskom parlamentu gdje se zapravo preko mene sudi Hrvatskoj koja se prikazuje kao nekakva netolerantna zemlja ja i dalje primam prijetnje, upućene meni, mojoj obitelji i to neću dopustiti. Ako je itko u dilu sa HDZ-om to ste vi jer istu retoriku ima premijer Plenković to naravno nije povreda Poslovnika znate i sami, dobijate opomenu, a molim vas vaše međusobne odnose između stranaka bilo koalicijske, bilo tajno koalicijske ostavite za izvan ove sabornice. Ja vas lijepo to molim. Benčić, kolegice Benčić molim vas. Slijedeća replika poštovane zastupnice Raukar Gamulin. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani kolega govorili ste da je istraga ipak potrebna, ali ja vas sad pitam kako onda to istražiti, tko će to istražiti? za nije logično da je upravo osnivanje povjerenstva u ovom visokom domu prilika da zajedničkim snagama istražimo tu situaciju. Pa ne očekujete valjda da ćemo hodati ponaosob i amaterski istraživati. to, valjda je poštovanje prema institucijama zahtjeva da se o ovom slučaju zaista jednom zauvijek napravi jedna istraga i ustanove stvari. Upravo zato da se ne bi bacala ljaga na tu obnovu. Goran (HDZ)** Poštovana zastupnice ja zasigurno sebe smatram amaterom istražiteljem, ja o istraživanju nemam apsolutno nemam te reference i nikada ne bi htio biti istražitelj i stavljat si na leđa da radim nešto za što nisam obučen. I to stvarno nikada ne bi htio raditi, ne bi se dao nagovoriti u bilo kakvo istražno povjerenstvo, nemam te struke i nisam te struke. Ovo što je rekao kolega Mažar je apsolutno točno. I sad se vrše izvidi na osnovu onoga što je bilo rečeno u vašoj inicijativi početkom siječnja odnosno na osnovu onoga što su ljudi svojim primjerima željeli pokazati i dokazati da je bilo nepravilnosti. Pa pustimo neka istraga završi, neka se nađu krivci i neka za to odgovaraju. Ja mislim da je to najpoštenije što može biti. Sad će govorit poštovana zastupnica Rada Borić. Izvolite. pitanje je hoće li građani više vjerovati gospodinu Bačiću ili gospodinu Boriću koji uporno brane da ovo povjerenstvo nije potrebno ili će možda vjerovati da ovo nije loš prijedlog kako god mi nismo krivi da ovo ide i raspravljamo 6 mjeseci kasnije. I da evo čujemo neki se izvidi rade ili provjere pa dobit ćemo jednoga dana rezultate. Dakle, hoćemo li vama vjerovati, hvala vam da ste ovdje bit će da je ipak ovo važna tema kad ste vi ovdje. Morate računati da oporba često nije ohrabrena biti ovdje znajući da što god da predloži čak i onda da želi podijeliti nešto s pozicijom ne bismo li konačno ovu Hrvatsku učinili boljom i transparentnijom zemljom, da joj se čini da je uzaludno trošiti vrijeme kad zna kako će biti preglasana. Ovdje dakle pitanje, hoćemo li vjerovati gospodinu Bačiću vojniku svoje partije ili ćemo vjerovati arhitektima koji su govorili ovako. To nije ništa drugo nego kriminal oko obnove nakon rata. Sve što je rađeno kroz obnovu, trebalo je proći proći gotovo pa netaknuto, pa možda su tek trebale padati samo žbuke. Baš zanimljivo, ovdje se brani da je do 8880 zgrada, zanimljivo, inače Gard Zagreb ako ne znate, također posjeduje 8888 zgrada u gradskom vlasništvu, a dakle i nekako mi je ovo zgodan broj, dakle 96 ima crveno, 1500 žuto, pa evo samo je 9 za rušenje. Pa i tih stotinu kuća, zar ne možemo provjeriti kako je moguća ako arhitekti tvrde da nijedna ako zgrada bila napravljena kako je valjalo da bude napravljena, nije joj se trebalo ništa dogoditi, nego su se malo trebale eto sa stropova struniti malo od farbanja, krečenja ili kako god. Što nam još govore arhitekti, zašto se to dešavalo? Možda je u tome problem što se godinama je rješavaju stvari koje posljedice imamo sada kod ove obnove a to je kako je moguće da nakon 30 godina nemamo uređene zemljišne-knjige, da nemamo uređene katastre? Kako je moguće da su se zgrade obnavljale dakle i bez građevinskih dozvola i to točno ima koji broj kojih je bila posebna procedura. Pa eto danas čujemo ovdje ponudu provjeravajte, ali to niste govorili tako dok vam je župan bio gospodin Žinić koji je samo ovako rekao a znate da je bio zadužen za postratnu obnovu, nisu rađeni projekti nego upute za sanaciju. Vidi, uputa za sanaciju, najniža razina koja se mogla dogoditi. Dakle, čak niti projekti nisu rađeni i bez građevinskih dozvola. Sada dakako kad ste ga žrtvovali, kad smo i sami vidjeli posljedice njegove brige o obnovi, sad možemo je li, sami otići pronaći kuće, tražiti USKOK U današnjoj verziji Zakona o gradnji, postoji još uvijek iznimka, to vjerojatno znaju, evo nema nam ni kolegice ovdje, da se u situaciji kakve su ove, postpotresne da se može dakle obnavljati i bez građevinskih dozvola, ali znate li što stoji u zakonu? U zakonu stoji da se moguće graditi objekte bez građevinske dozvole ali samo mogu takve biti 2 godine ili će se nakon 2 godine ukloniti ili će se ishodovati građevinska dozvola. Pa recite što ćemo raditi? Ideja o povjerenstvu istražnome je bila da vidimo što se dogodilo ako su doista problemi bili 200-tinjak izvoditelja, 80 projektanata i nadzora, ako je problem bio od svih 200-tinjak, pa zašto bi snosili odgovornost svi za loše napravljen posao? Zašto ako je bilo nadzora više od 80-ak različitih nadzornih organa koji su to radili, zašto bi svi bili kriminalci ako se ovdje arhitekti kažu da nije ništa drugo nego kriminal, da se kažu ja se ne razumijem, betonske ploče ne smiju se postavljati bez vertikalnih serklaža bez građevinske dozvole, što god to značilo. Dakle, ako to kaže struka, što smo mogli napraviti da se ovo ne ponovi a ovo će se ponoviti. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Glavaševića. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Ove vaše uvodne napomene kolegice Borić, o tom modelu na koji ovaj Sabor funkcionira, o tome kako je opozicijski rad unaprijed kao demotiviran jer znamo unaprijed da neće ništa proći što predložimo, mogu se s njima složiti samo uz napomenu da možda pak nas to ne bi trebalo obeshrabrivati i mislim da nas ne obeshrabruje. Barem ne sve nas ono što puno više zabrinjava zapravo od toga da li to nekoga demotivira ili ne je činjenica da to na neki način pobija bit parlamentarizma. Ako je bit parlamentarizma dijalog i racionalna argumentacija koja je „sine ira et studio“, onda kada se predloži nešto što je dobro, a ovo je jedna takva stvar, onda bi to ipak trebalo biti uvaženo ili barem razmotreno zastupnica Borić. **Borić, Rada (NL)** Pa imate pravo, i to me žalosti zašto ne mogu govoriti zašto netko drugi nije ovdje ali dobro da ste ovdje, ali ima i situacija kad se o nečemu drugom raspravlja a to svjedočimo, pa evo npr. i sinoć, vidjet ćemo sutra da je isto mislim, samo jučer bila jedna vaša kolegica ovdje ili poneka dvoje, troje ljudi, to znači govori o tome upravo to, jesmo li mi ovdje stvarno spremni na dijalog. Danas se čini kao da ste oboružani, kao da smo idejom da imamo povjerenstvo htjeli proizvesti, što? Pitanje je bilo da smo govorili kad se raspravlja jesen oko COVID-a, oko bilo čega, možda sam ja osobno naivna i vjerujem da u situacijama koje su za Hrvatsku izuzetno teške, da nema razdvajanja na desno i lijevo nego da li je nešto održivo ili nešto nije održivo, a ovo nije održivo niti ovakve rasprave niti će situacija na Baniji ili Banovini biti bolja. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Hajduković. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Borić, ja sam baš htio prisnažiti upravo taj vaš početak rasprave. Naime, mi sa ove strane sabornice se ne bojimo podržati nešto što ocijenimo konstruktivnim i dobrom, nebitno od koga dolazi, pa dakle i od vladajućih. S druge strane vladajući, apriori odbacuju sve što dolazi od oporbe ali to je nažalost jedan loš modus operandi naših političkih suparnika iz HDZ-a jer samo ću vas podsjetiti, kada su bili u oporbi, oni su odbijali apsolutno sve što našlo na dnevnom redu u ovom domu. Sve. Znači od zakonskih prijedloga, dobrom koji mogu biti protiv, do benignih stvari, mislim benignih, kao što je izvješće pučke pravobraniteljice koja je često znala bit zapravo kritična prema izvršnoj vlasti. Sve što je tada bilo na dnevnom redu nije valjalo a sad odjedanput sve valja. Dakle, to je neka jedna paradigma koju treba promijeniti, možda bi više ljudi u ovom parlamentu trebalo čitati Webera. **Reiner, Željko Možda ćemo čitati ovo ljeto nešto i zabavniju i lakšu literaturu, ali u svakom slučaju, posljedica stranaka kao HDZ, mogli biste pouku izvući iz Zagreba i zašto su neki drugi preuzeli upravljanje Zagrebom da više to ne možete za stranku ni gospodina Bandića bilo upravo to kad god bi oporba imala prijedlog npr. prijedlog za unaprjeđenje ili povećanje naknada roditeljima s djecom s invaliditetom, HDZ je glasovao protiv, samo zato što je to predlagala oporba. Možda su vas i zato kaznili birači. Prema tome, ne mislim o ovome domu ako se radi o COVID-u, ako se radi o potresu, pa valja mi ne želimo loše. Da biste samo vi želite biti i gubitnici kao kod COVID-a kako niste prihvaćale naše prijedloge. A molim vas, ili sam ja živjela u jednoj drugoj zemlji u kojoj Boga mi, u parlamentu se oko ključnih stvari se dogovara. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Ja vas molim, ajmo se držati teme, sad smo očito otišli na Gradsku skupštinu i na glasovanje u Gradskoj skupštini i svašta, molim vas, držimo se teme. …/Upadica Borić: Takvo je bilo pitanje, oprostite, tako je kolega pitao, tako sam odgovorila./… Dobro, ali držimo se teme, sve vas molim da se držimo teme.

dakle kolegica je odgovarajući na repliku, držala lekcije HDZ-u oko toga treba vodit politiku i ušla u genezu toga zašto je ko kako prošao na izborima. Pa na izglasavanju rebalansa proračuna, SDP nije podržao nijedan amandman Mosta, apriori. Prema tome, molim vas, 238. Prema tome, nemojte držati lekcije drugima o tome kako se ponašaju u parlamentu. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, ja bih lijepo prvo molio da sad prestanemo sa tim povredama Poslovnika koje nisu povrede Poslovnika, dobacivanjima iz klupa itd. Čini mi se da malo se gube živci a nepotrebno. Raspravlja se o temi i samo o temi a ne o svemu i svačemu, što god kome padne napamet, pa vas lijepo molimo, hajdmo, suzdržimo se od tih povreda Poslovnika koje nisu povrede Poslovnika i idemo raspravljati o temi, ako se slažete, ako ne, ja ću vam dati povrede Poslovnika, dobit ćete opomene, pa ćemo ići dalje. Kako god želite. Na vama je. Kolega Grmoja, vi inzistirate na povredi Poslovnika? Dobro, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je čl. 238., dakle, istina je da kolege iz Možemo! nisu podržali niti jedan naš amandman ali niste ni vi niti jedan naš amandman, jedini koji je bio korektan je kolega Bauk koji je pratio sve amandmane i podržao veliku većinu amandmana koji su bili infrastrukturni, dakle išli su u korist naših ljudi a glasali ste i vi i oni protiv tih amandmana.

Hvala, gospodine predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege. Stav saborske većine na čelu sa HDZ-om da nemaju namjeru podržati osnivanje povjerenstva koje bi rasvijetlilo sve činjenice o eventualno upitnoj poslijeratnoj kuća, nažalost jasno ih stavlja… **Reiner, Željko (HDZ)** Ajmo, nemojmo, kolegica Urša raukar Gamulin govori, nema smisla, pogotovo s jednog kraja na drugi se dovikivati, zbilja nema smisla, Izvolite, poštovana zastupnice. ponavljam da odbijanje osnivanja povjerenstva većinu u ovom Saboru na čelu sa HDZ-om, stavlja na stranu onih koji su prema dosadašnjim pokazateljima bili subjekti te i takve upitne i sumnjive poslijeratne obnove. HDZ nastavlja štititi takve i slične sumnjive procese opravdavajući se da ne želi bacati ljagu na veliki sjajni projekt obnove, poslijeratne obnove a stvari logično stoje upravo suprotno. Dakle, ljaga na poslijeratnu obnovu baca se upravo odbijanjem javne istrage oko eventualnih nepravilnosti i protuzakonitih postupaka jer time se pojačava i mišljenje i stavovi da su sumnje opravdane. Javni interes u osnivanju ovog Povjerenstva jasno je određen, to je pitanje zaštite života ljudi i sigurnosti njihove imovine koja je bila predmet poslijeratne obnove i naravno jednakost svih građana pred zakonima RH. Također je od izuzetnog javnog interesa i da se konačno krenu raščišćavati mutni i sumnjivi poslovi iz prošlih razdoblja, da se u konkretnom slučaju poslijeratne obnove kuća na Baniji utvrde moguće nezakonitosti, pogodovanja ili korupcija. Hrvatska je nažalost uzduž i poprijeko premrežena krađama, korupcijom, nepotizmom, prevarama izigravanjem zakona. Često možemo čuti kako je sada kasno, kako se ne može više ništa dokazati, kako to sada više nema smisla. No, to nije ni točno ni ispravno. Ukoliko se ne uhvatimo u koštac sa starim slučajevima možebitnih višemilijunskih prijevara, onda će se uvijek u ovom društvu i za ovim društvom, vući teret nezakonitih i nečasnih postupanja na štetu javnog interesa u čemu su uvijek i najdeblji kraj izvukli oni s s kraja hranidbenog lanca, oni najslabiji i najranjiviji i time i generirati nove i nove slične slučajeve i nove i nove nepravde. Neraščišćavanje takvih eventualnih kriminalnih situacija, time se šalje poruka da je to dopušteno, pa čak poželjno ponašanje. Posljedica neraščišćavanja takvih nečasnih, protuzakonitih, kriminalnih radnji jest i činjenica da smo i danas nažalost po istraživanjima jedna od najkorumpiranijih zemalja, država u EU. Da je krađa i otimačina javnog dobra u svakom smislu svakodnevna pojava dapače, nažalost gotovo uobičajena i prihvatljiva praksa na svim razinama. A javni interes bi trebao biti iznad svakog pojedinačnog interesa. Trebao bi biti zajedničko nastojanje i zajednički cilj i Vlade i sabora kako bismo doista započeli istinsku i sveobuhvatnu borbu protiv korupcije, protiv nepotizma, protiv prijevara, protiv krađa. Potrebno je raščistiti i istražiti sve sumnjive situacije iz prošlosti čije posljedice građani ove zemlje trpe i danas. I zato je osnivanje ovog povjerenstva važno. Važno je naravno i za građane pogođene potresom na Baniji, ali je važno za hrvatsko društvo u cjelini. (HDZ)** Slijedeća rasprava bit će poštovanog zastupnika Bojana Glavaševića. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege stvari o kojima danas razgovaramo zbilja ne bi trebale biti predmet podjela. To što smo predložili nije interes opozicije nego je javni interes. Prije svega je interes građanki i građana Petrinje, Gline, Siska i cijele Banije ili Banovine kako vam je god draže, ali je i interes cijele Hrvatske jer ako je bilo kriminala u poslijeratnoj obnovi to je pljuska u lice svih nas. Kriminal u poslijeratnoj obnovi nije ništa drugo nego jedna vrsta ratnog profiterstva i još gore profiterstva na tuđoj muci, bijedi i siromaštvu. Zato me slušajući raspravu do sada zaista iznenadilo što kolegice i kolege iz HDZ-a čini se prijedlog za osnivanje ovog istražnog povjerenstva doživljavaju kao napad na sebe. Činjenica je da su posljednjih 30 godina ratni profiteri često imali člansku iskaznicu HDZ-a, ali to ne znači da je ova inicijativa usmjerena protiv HDZ-a. …/Govornik govori Ako je išta baš zato što su u prošlosti ratni profiteri često nosili člansku iskaznicu HDZ-a trebalo bi vam biti u interesu da podržite ovu inicijativu i na taj način javnosti pokažete jasan odmak i ogradu od svih onih koji su svojim postupcima vašu stranku doveli na loš glas i optuženičku klupu, ne zaboravimo. Čini mi se da protivljenje ovom istražnom povjerenstvu radite jednu nadam se nehotičnu zamjenu teza. Naime, ako ovu inicijativu shvaćate kao napad na sebe zapravo implicitno preuzimate odgovornost za sva eventualni kriminal u obnovi. A lijepo vam je rekla kolegica Benčić, nisu samo vaše vlade vodile obnovu. Gledajući vas i slušajući vaše protivljenje da se istraži jesu li njihovi životi dodatno ugroženi kriminalom u obnovi stanovnice i stanovnici Banije mogu se samo pitati što su skrivile i skrivili vama da ih toliko ne volite da im ne želite rasvijetliti istinu o onome što se dogodilo. Što su skrivili Vladi i njezinom predsjedniku da radije krše i zakon i Poslovnik Hrvatskog sabora nego da se pojave ovdje i sudjeluju u ovoj raspravi? Jučer sam s ove govornice pročitao otvoreno pismo inicijative građana Petrinjsko proljeće. To je inicijativa koja okuplja nekoliko tisuća građanki i građana Petrinja koji postavljaju pitanja, traže odgovore i nažalost suočavaju se s ignoriranjem i šutnjom. A Petrinja je nedavno izabrala nedavno novu gradonačelnicu baš iz HDZ-a. Ako niste u stanju podržati ovu inicijativu iz pravih razloga kolegice i kolege pa podržite ih i iz krivih. Podržite je bar zato da toj gradonačelnici iz vaših redova na ovaj način ne okrećete leđa i ne dovodite je u situaciju da mora opravdavati vaše protivljenje istini pred očima svojih sugrađanki i sugrađana. A budite sigurni da će vas morati pravdat. Pravda to je u osnovi bit ove inicijative. Pravda. Ne napad na HDZ nego pravda za građanke i građane Banije ili Banovine kako vam je god draže. Hvala.

kolegicu Benčić, kolegicu Borić i ostale potpisnike ove inicijative shvatio sam, valjda sam dobro shvatio da je glavni cilj ove inicijative da se nauče lekcije i koje će se moći koristiti u budućnosti prilikom ove obnove. obnove. A onda postavljam pitanje obzirom na podatak o broju kuća koje su obnavljane od strane države, a teško su nastradale uslijed ovog potresa zašto te lekcije učiti iz 9 ili 99 kuća? Danas je u ime pokretača istrage ove inicijative rečeno ako je zgrada bila napravljena kako treba, ni jedna zgrada nije trebala stradati u ovom potresu. u ime predlagatelja, pokretači inicijative, 4902 kuće su u crvenom od toga je kao što smo čuli 4506 kuća koje nisu obuhvaćene bile obnovom

Hvala gospodine potpredsjedniče sabora. Kolega Kapulica mislim to je ono što se zove whataboutizam. Dakle, ovo što ste vi rekli whataboutizam. Znači sad vi postavljate, umjesto da adresirate ono o čemu mi govorimo ono o čemu mi govorimo ovdje a govorimo o kućama koje su obnovljene i koje su stradale u potresu i koje su možda bile na neki način, možda na neki način bile predmet kriminala u obnovi. Dakle, o tome mi govorimo a vi postavljate pitanje a zašto onda ne razgovaramo o svemu? Mislim, razgovaramo o ovome. O ovome razgovaramo. Pokrenite vi inicijativu zašto su sve druge kuće srušene. Zašto ne? Našu podršku biste zato i dobili. Tako da, ne razumijem zašto se protivite nečemu što ni na koji način ustvari ne ide protiv vas i vaše stranke, nemate tu šta izgubiti, možete samo dobiti, ali morate to shvatiti. Hvala lijepa. Poštovani kolega, zapravo bi htjela istaknuti ono što ste vi rekli, ali još dodatno dati težinu na dio teksta koji se spominje u ovoj našoj inicijativi, lijepo se iznosi da na području Sisačko-moslavačke županije bilo obnavljano 25 000 kuća i stanova, na području cijele RH 158 000 kuća i stanova. Također, jasno se ističe interes,dakle iznimni interes javnosti i po onim pitanjima koja istražno povjerenstvo treba ispitati, evo ponovit ću pitanje 7 koje kaže kakva je kvaliteta obnove van Sisačko-moslavačke županije i postoje li rizici za sigurnost imovine i ljudi na drugim područjima obuhvaćenim obnovom? Dakle, moja omiljena riječ kao zdravstvene djelatnice je prevencija pa nek nam svima bude onda to na neki način prevencija, učenje lekcije, svaka kuća je važna ako je vama 100 kuća bezveze, meni nije. I upravo zato što ljudi očekuju od nas nekakve odgovore, ja stvarno ne razumijem zbog čega bi se vi protivili da se takvo istražno povjerenstvo osnuje. Hvala. **Reiner, Željko Hvala, gospodine potpredsjedniče. Hvala na replici. Mislim, oboma vam hvala na replikama. Poanta je u tome da sva pitanja koja su ovdje postavljena, na neki način traže odgovor. Mislim, bitno je da nađemo odgovore. I mogu jedino ponoviti da mi je potpuno nejasno zašto bi itko ovakvu inicijativu shvatio kao napad na sebe. Zato ni na koji način ja, evo kao netko iz opozicije ne vidim da je implicirano ovdje da bi to bio napad na vas ili na kolegice i kolege sa ove strane sabornice. Dakle, istina nam je svima u interesu a prije svega je u interesu sigurnost građanki i građana jer ne znamo šta se sutra može desiti. Može, mislim, ne želim biti zloguki prorok i ne želim sad bit pesimista, ali nepredvidljiva su vremena u kojima živimo i priroda je nepredvidljiva i sigurnost je važna i moramo paziti na nju. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Mire Totgergelija, izvolite.

potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa već od same prve minute ove današnje rasprave, ustvari je vidljivo da kad je ovaj prijedlog nastajao a to je svega tri tjedna nakon potresa, da je nastao u vremenu kad su medijski natpisi i reportaže bile usmjerene kao da su sve kuće koje su poslije rata u Sisačko-moslavačkoj županiji obnovljene, najviše stradale u ovom sad potresu koji je bio. I vjerojatno zato oporba u tom trenutku misleći kako je to politička tema, tema na koju se mogu ostvarit politički bodovi pred lokalne izbore, odmah, znači 29.12. potres, već 21. siječnja išla pisat ovaj prijedlog. Kad se detaljno pročitaj taj prijedlog, onda se vidi da ustvari nisu baš stručnjaci bili konzultirani prilikom ovog pisanja i naravno da unutra nema podataka koje je stvarno stanje što se tiče obnove, što se tiče kuća koje su u obnovi stradale, što je na neki način i logično jer u tih tri tjedna, to se nije moglo ni skupiti. Sad kroz cijelu ovu raspravu čuli smo razne interpretacije struke. Siguran sam da kolegica Mrak-Taritaš jako dobro zna po kojim propisima su kuće obnavljane u vrijeme poslije Domovinskog rata i kad pogledamo te propise, onda se jasno vidi da ta horizontalna akceleracija je bila propisana da kuće moraju izdržat 0,05 g, g vam je inače 10 m/s, jel a da je potres koji je stvarno bio sa magnitudom od 6,2 ili 6,4, stvarao tu akceleraciju od 0,3 do 0,4 g, što je 6 do 8 puta više. I sad ako se napravi po propisima koji su tad vrijedili, logično je da onda ovakav potres to ne može izdržati. Međutim brojke i dalje govore da upravo najbolje su i prošle kuće koje su obnovljene poslije rata jer ako je obnovljeno iz kategorije III, IV, V i VI, negdje oko 9000 objekata a samo njih 96 ima žutu i crvenu naljepnicu, dok kod svih ostalih kuća samo crvenu ima 4600 a žutu 8000, onda upravo govorim, brojke govore da je ta obnova u većini slučajeva rađena jako dobro. E sad povjerenstvo ne idete formirat zbog jednog slučaja, povjerenstvo idete formirat kad mislite da je masovno se nešto dogodilo, da je bila masovna krađa, da se nešto masovno događalo u vrijeme obnove. Al to sad brojke 6 mjeseci poslije kad ih možemo skupiti, kad ih imamo demantiraju. Na kraju krajeva predlagatelj koji je prvi iznosio o čemu se radi, ja sam to već spomenuo pobjegao je iz dvorane. Sad vidim kasnije da su se i međusobno predlagatelji skoro potukli, ja sam mislio da moram ići branit kolegu Grmoju od kolegice Benčić da ga ne bi fizički slučajno napala, koliko je bila ljuta na njega i obrnuto, tako da mislim da stvarno je moj kolega kad je rekao da je ova inicijativa doživjela fijasko bila potpuno u pravu. Sve ono zbog čega ste 3 tjedna nakon potresa ovo pisali, kasnije su vas brojke demantirale, demantirale su vas i brojke na lokalnim izborima tako da mi naravno iz HDZ-a nećemo podržati ovu vašu inicijativu jer je totalno profulana. Hvala. je li povreda Poslovnika ili replika? Replika poštovanog zastupnika Grmoje. Izvolite. Dobro, onda poštovana zastupnica Benčić, izvolite. HDZ neće podržati ovu inicijativu jer svaki puta kada postoji sumnja na bilo kakve moguće nezakonitosti, kaznena djela HDZ o tome odbija govoriti pa to je poznato svim građanima pa nam ne morate sad posebno objašnjavati i tražiti kao fol argumente zašto ćete odbiti ovu inicijativu. Međutim, mene zanima kako u toj svojoj logici objašnjavate činjenicu da odbijate mogućnost javne istrage o pitanju koje je od javnog interesa za sve građane govoreći da štitite lik i djelo same obnove, a istovremeno kažete da postoji istraga DORH-a upravo zbog mogućih malverzacija koje su se događale u istoj toj obnovi. Dakle, za DORH postoji dovoljno indicija da izuzme dokumentaciju, pregleda ju i vidi da li došlo do nekih nezakonitosti, ali za vas nema. To je poznata situacija, za vas niti jedan dokaz nikad nije dovoljan. **Reiner, Željko Kolegice Benčić vi pokušavate na jedan zanimljiv način zamijeniti teze. Ova vaša inicijativa je išla za to što ste u tom trenutku mislili da je to neka masovna pojava pa ste htjeli na tome u javnosti malo poentirati. Brojke vas sad demantiraju, a i ova rasprava danas jer kroz raspravu niste iznijeli brojke da se radi o nekoj masovnoj pojavi. A potpuno je logično da ako postoje pojedinačni slučajevi gdje se nešto dogodilo što nije u skladu bilo sa zakonom da to institucije države istraže. I to je baš svakom građaninu u ovoj zemlji logično pa onda i meni. I zato vas uopće ne razumijem zašto pokušavate zamijenit teze i prikazat nešto što brojke, što podaci potvrđuju da je pojedinačan slučaj, vi sada pokušavate zamijenit tu tezu i reći treba povjerenstvo za taj pojedinačni slučaj. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća Hvala lijepa. Poštovani kolega ne mogu se složiti sa više teza koje ste iznijeli. Prvo zašto vi mislite da sve što mi radimo je sakupljanje političkih bodova. To ste u početku svoje rasprave iznijeli. Drugo govorite pa evo bilo je nekakvih 96 kuća to nije masovna pojava, pa mi uopće ne znamo koliko je bilo tih slučajeva i to je upravo cilj i ovog povjerenstva da se istraži koliko je bilo slučajeva i da se svaki taj slučaj istraži. I sljedeća stvar, odmah nakon potresa, a kasnije iza toga i struka je govorila citiram, obnovljene kuće morale su ostati netaknute, a imamo mrtvih, imamo ruševina, to je kriminal. Također citiram i premijera Plenkovića mislim da se treba ispitati kako se to i zašto dogodilo, tko je radio, tko je bio nadzor, tko je davao konačne uporabne dozvole. Spominju se DORH, Središnji državni ured za obnovu itd., znači ako vaš premijer je u više navrata rekao da je potrebna istraga svakog slučaja zašto se onda bunite protiv ovog istražnog povjerenstva koje će utvrditi koji su sve slučajevi …/Upadica: Hvala./… koliko ih je Pa evo ja osobno se bunim protiv ovog povjerenstva zato što me niste uvjerili da je potrebno. Kroz cijelu ovu raspravu niste me uvjerili argumentima i podacima da je to potrebno. Stavite zajedničke stvari koje ne idu zajedno. Kažete stradali su ljudi, bila je obnova, srušene su kuće, kriva je za to obnova poslije Domovinskog rata, al ne razlučite koliko je kuća obnovljeno, koje od tih su srušene, koliko je ljudi u tim kućama koje su obnavljane stradalo na bilo koji način jer sad podaci koje i stožer je iznio i imao prezentacije i dao u javnost govore upravo suprotno, govore da su upravo te kuće koje su obnavljane poslije rata puno bolje podnijele potres od onih koje nisu bile obnavljane. Slijedeća replika poštovanog zastupnika Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolege Totgergeli dobro ste primijetili da je ova odluka o osnivanju ovog istražnog povjerenstva posvadila cjelokupnu oporbu. To jednostavno se događa na svakom ovakvom dokumentu ili na interpelacijama. Oni krenu i onda se na kraju posvade kao što su se sad posvadili gospoda iz zeleno-lijevog bloka i MOST-a. Čuo sam što je rekla gospođa Benčić kolegi Grmoji i to nije u redu da tako govori kolegi jer on ima pravo misliti što i govori, ali je ovaj poruka koju oni šalju oni uopće ne stoje iza ovog praktički sa takvom svađom. Uvodni govor kolege Grbina, na nekoliko pitanja ne zna odgovor. Govori o interpelaciji, ne o odluci. Pa onda imamo ove priče od strane ekipe iz Možemo, pa onda MOST, Domovinski pokret se nešto ogradio, suverenisti koji su također potpisali uopće ne žele ništa reći. Znači da su svjesni da ovo što su pokazali danas i o čemu raspravlja prema javnosti zapravo i njih samih demantira, a ova svađa između MOST-a i Možemo sigurno će imati svoje rezultate u budućnosti. **Reiner, Željko Pa evo kolega Borić, slažem se dobrim dijelom s vama i sad ću iskoristiti priliku odgovora vama na repliku da još odgovorim kolegici zašto mislim da je ovo politikantski. Pa upravo i ta činjenica da sad vi svi zajedno koji ste to potpisali onda kad je to bilo prije lokalnih izbora i da kad ste svi mislili da ćete imati koristi od toga onda ste to zajednički zdušno radili, a sad kad to treba ovdje u saboru braniti sad se međusobno svađate. Repliku ima i poštovani zastupnik Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala. Poštovani kolega, dakle nikakvog tu sukoba nema, stav cjelokupne oporbe oko ovog prijedloga je isti. To je da nam ovo povjerenstvo može pomoći da vidimo gdje se griješilo u prošlosti kako nam se pogreške možda ne bi ponovile sada u ovoj obnovi koja nas čeka. A ne daj Bože da me vi branite od bilo koga, ni vi ni kolega Borić. Dakle, nemojte me molim vas vi braniti. Kolega Borić je dignuo povredu Poslovnika. Šta je povrijeđeno u Poslovniku? **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa Članak 238., kolega Grmoja je povrijedio i uvrijedio taj Poslovnik jer ja sam čuo kad mu je kolegica Benčić rekla da je on uvrijeđeno derište. to nije primjereno našim saborskim raspravama pogotovo onima koji su na broju 22 i 26 potpisani zajedno. Znači govorite o zajedničkom dokumentu, oba ga potpište i onda jedan drugome izgovarat uvrede koje ne pridonose niti raspravi, a niti vašim odnosima koji su bolji nego što to pokazuje ova sabornica. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Borić to nije povreda Poslovnika, dobijate opomenu, ja vas lijepo molim ajde nemojmo s tim bedastoćama nastavljati dalje, molim vas. Poštovani zastupnik Totgergeli ima odgovor na repliku još. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Pa kolega Grmoja ja mislim da je dužnost svakog od nas saborskih zastupnika kad netko drugi od saborskih zastupnika radi nešto što nije u skladu sa statutom, kad vrijeđa nekog drugog zastupnika i ja očekujem i od svih drugih kad netko to meni bude radio da me brane pa tako i od vas i ja ću opet kad vas budu ovako napadali vas branit jer mislim da je to u duhu parlamentarizma, da mi svi skupa trebamo poraditi na tome da u stvari dignitet sabora bude na jednom višem nivou nego što to možda u ovom trenutku građani misle da je, pa i onda ovaj moj doprinos što sam vas išao branit možda bude u tom smjeru da možemo bolje međusobno komunicirati. Hvala.

potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, pa ja bi se osvrnuo prvo na ovaj dio koji je nekoliko oporbenih zastupnika odnosno zastupnica ovdje iznijelo, a gdje su zapravo suprotni sami sebi. Dakle, s jedne strane traže ovim prijedlogom osnivanje istražnog povjerenstva, s druge strane kad im je nekoliko saborskih zastupnika spomenulo da se provode izvidi i istrage po tom istom pitanju onda im to ne odgovara, onda traže protiv koga, zašto, kako i to sve podsjeća na ono što je jučer gradonačelnica Siska u svom opravdanju da ne želi dati određenu dokumentaciju u svoju obranu rekla da ona želi znati za koje kazneno djelo, protiv koga itd. Dakle, ovdje treba podsjetiti izvidi i predistražne radnje su tajni postupci i za njih se ne bi trebalo znati. To je prva stvar. Ova druga stvar koja se također ovdje provlači tiče se sastava samog istražnog povjerenstva. Dakle, prema vašem prijedlogu predlažete 15 članova, 7 iz redova oporbenih stranaka, 8 iz redova stranaka koje čine većinu u Hrvatskom saboru. Odredbom Članka 8. Zakona o istražnom povjerenstvu jasno je određeno da u istražnom povjerenstvu mogu biti samo saborski dakle zastupnici u Hrvatskom saboru. E sad se postavlja pitanje obzirom na ova vaša pitanja njih 7 koje ste postavili u ovom prijedlogu kako će to saborske zastupnice i zastupnici na njih odgovoriti. Dakle, između ostalog oni će istražit kvalitetu obnove kuća. Dakle, uz dužno poštovanje prema svima ja mislim da bi u tom povjerenstvu trebali biti statičari, dakle građevinari osobe se razumiju u pitanje dakle obnove kuća, stanova, statiku koje bi po vašem trebali istraživati povezanost, nezakonitosti ili loše kvalitete obnove s posljedicama potresa, dakle seizmolozi. Pa me doista zanima s obzirom na ovo što predlažete na koji način ćemo odnosno na koji način bi teoretski, hipotetski istražno povjerenstvo to utvrđivalo. To bi doista bilo zanimljivo vidjet. ovdje još mislim da nije bilo spomenuto jedna odredba već u postojećem Zakonu o obnovi izglasanom u ovom saboru, Članak 55. koji vrlo jasno kaže, budem ga citirao. Dakle, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ima pravo i obvezu iniciranja pokretanja postupaka te poduzimanje potrebnih mjera i radnji radi omogućavanja pokretanja postupaka uređenih posebnim propisima u svrhu utvrđivanja odgovornosti sudionika u gradnji zgrada oštećenih ili uništenih nepogodom iz Članka 1. dakle potresa, obnovljenih ili uklonjenih na temelju tog zakona za koje se osnovno sumnja da su oštećene ili uništene zbog nezakonitog ili nestručnog rada sudionika u gradnji. u postojećim zakonskim odredbama imate upravo ovu mogućnost koju vi tražite ovim istražnim povjerenstvom. Samo razlika za ovo što vi predlažete, dakle ovim povjerenstvom gdje bi sjedile saborske zastupnice i zastupnici ovdje to rade stručne osobe, dakle oni koji se upravo u ovu problematiku razumiju. Druga stvar, da ne bi sve ostalo na ovim argumentima ja ću ići malo u pravni dio. Dakle, odredbom čl. 6. Zakona o istražnim povjerenstvima određeno je dakle da morate odrediti cilj istraživanja i područje istraživanja. Konkretno ovim vašim prijedlogom među ciljevima istraživanja navedena je kvaliteta i zakonitost propisa. O tome je nešto kolega Borić pričao. Međutim, ja bi ovdje spomenuo pitanje zakonitosti propisa je u nadležnosti ustavnog suda. Dakle, sukladno Ustavu RH i sukladno Ustavnom zakonu o ustavnom sudu. Drugim riječima, prihvaćajući ovakav vaš prijedlog zapravo bi dali ovom istražnom povjerenstvu ovlast koju ono nema, dakle dali bi mu nešto što mu po samom ustavu i po samom zakonu ne pripada. Drugo, u točki 7. vašeg prijedloga spominjete područje istraživanja. Dakle, navedenim prijedlogom predlaže se istraživanje rada županijskih tijela, predstavnika nadležnih za organiziranje i provedbu, nadzor nad obnovom, nad jedinicama lokalne i područne samouprave, HBOR-a, trgovačkih društva, privatnih dakle trgovačkih društva, pa čak i vlasnika obnovljenih kuća. Dakle čl. 2. Zakona o istražnim povjerenstvima propisano je da se pitanjima od javnog interesa smatra, citiram, zakonitost rada državnih tijela, javnih službi i pravnih osoba javnog prava. Dakle drugim riječima, temeljem ovako postavljenog prijedloga istražno povjerenstvo koje vi tražite da se osnuje, istraživalo bi rad privatnih trgovačkih društva, neovisnih stručnjaka, pa čak i vlasnika kuća. Dakle, i u ovom slučaju pored ovog prvog razloga opet dajete zapravo ovom povjerenstvu hipotetski ovlast koje ne pripada niti po jednom slovu zakona. Iz tog razloga naravno ne mogu osobno podržati ovakav prijedlog koji ste iznijeli i nije daleko od onoga što je rekao kolega Jovanović da se radi o fijasku, možda i debaklu. (HDZ)** Imamo nekoliko replika, prva je poštovana zastupnica Sandra Benčić. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Poštovani kolega, dakle mada sam rekla da se slažem u dijelu kada ste rekli da bi ovdje danas trebali biti svi predstavnici minimalno onih klubova koji su potpisali ovdje sa strane oporbe, ja se sa time slažem, ponovit ću. Međutim, niste ni jednom riječju rekli, pa nam odgovorite zašto ovdje nema, ali baš nikog cijeli dan otkad razgovaramo o ovoj temi od vaših koalicijskih partnera? A ja ću vam reći zašto nema. Zato jer nitko od njih ne može čistog obraza pred svojim glasačkim tijelom reći da nije bilo problema u obnovi kuća i da to nema veze s ovim potresom. Ni SDSS, niti Reformisti gdje je Čačić sam tvrdio da je prijavljivao kriminal u vezi obnove kad je bio ministar, niti to može reći HSLS, niti to može reći Hrelja i zato ih danas ovdje nema. Govorite nama koga ovdje ima, prebrojite svoje redove, nikog od koalicijskih partnera nema na ovoj točci. Hvala potpredsjedniče, povrijeđen je 238. članak jer je kolegica Benčić rekla da ovdje nije bilo nikoga od naših koalicijskih partnera, a kolega Furio Radin je bio tu s nama, borio se skupa s nama, davao vam riječ, oduzimao riječ, cijelo vrijeme je bio ovdje otpočetka do pola. Molim vas, molim vas, molim vas, molim vas. Ovo nije bila povreda Poslovnika, g. Totgergeli dobivate opomenu, a i gđa. Benčić dobiva opomenu, a vi izvolite odgovorit na repliku. **Habijan, Damir (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Ja moram priznat da nisam uopće reko ovo što ste vi spomenuli, ali evo obzirom da ste načeli tu temu, ja moram reć da i naš klub ako i je ovdje bio sam bio je puno jači od 7 klubova kolko je potpisalo ovaj vaš uradak, a mislim da smo argumentima koje smo ovdje iznijeli svi kolege bili puno jači i uvjerili vas, prema tome kolko vas ovdje ima da, ja sam očekivao u jednom trenutku da ćete možda i odustati od ovog vašeg uratka. Hvala. Slijedeća replika poštovana zastupnica Marija Jelkovac. sadržajno, način na koji je prijedlog postavljen i tad je prijedlog bio postavljen toliko široko da bismo mi ovdje trebali istraživati o pojavi korupcije, ne znam kako bi to u 6 mjeseci, s kojim rezultatom mi uspjeli obaviti iako postoje institucije koje se time bave. A tako i danas, ali opozicija nama odnosno predlagatelji pokušavaju prebacit krivnju da mi nešto skrivamo i da mi ne želimo da se propusti sankcioniraju. Mi smo ovdje poslali poruku vrlo jasnu, ne, ali postoje, mi smo za to, čak ćemo supotpisat prijave koje idu nadležnim tijelima koje će to provjerit, zato imamo institucije. Evo, pa me zanima šta vi mislite na koji način oporba sastavlja te svoje prijedloge? Hvala lijepa. Pa mogu se složit s vama kolegice, s time da je ovaj prijedlog nešto skromniji od onoga od prije 6 mjeseci, čekamo, ovaj slijedeći će vjerojatno biti još nešto skromniji, al to samo pokazuje koliko je, a to je govorio i moj prethodnik, koliko je zapravo oporbi stalo do rasvjetljavanja bilo kojih činjenica, a koliko je zapravo ovaj uradak upotrjebljen upravo i ako gledamo tajming dakle kraj siječnja u neke druge, ja bi reko nažalost, politikanske svrhe, a to se sada i vidi. Ako pogledate ovaj uradak, dakle u njemu nema niti jedna konkretna brojka, a ovdje s druge strane konkretne brojke su iznijete od saborskih zastupnica i zastupnika, al to vam onda nije odgovaralo, na to se niste referirali, ali ste ponavljali jedno te isto bez ijednog konkretnog, dakle bez ijedne konkretne brojke i podnijeli ovakav prijedlog. A dok ste čuli brojke koje vam ne idu u prilog, e onda je nastao muk. Povreda Poslovnika, poštovana zastupnica Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Fala lijepo. Poštovani kolega povrijedio je čl. 238., ja zbilja rijetko dižem povrede Poslovnika, omalovažava i vrijeđa rad nas u oporbi. u oporbi. Znači kako možete govoriti koliko je oporbi stalo do rasvjetljavanja nekih činjenica. Znači ako vi nama tu brojite koliko je nas tu onda ću ja pitati zašto vas je jučer bilo tu 2-3 kad smo govorili o zdravlju ljudi i o covidu. Znači, da vama nije stalo do zdravlja naših građana. Mislim, nemrete tak govoriti, oprostite. Fala. **Sanader, Ante (HDZ)** Ovo je bila vaša replika ne povreda Poslovnika, imate opomenu. Slijedeća replika, poštovani zastupnik Miro Totgergeli. Hvala potpredsjedniče. Kolega slažem se s vama kad ste rekli da bi se s ovom temom trebali baviti stručnjaci. I potpuno se slažem da rad tog povjerenstva kad bi bilo osnovano ovako kako je predloženo izgledalo bi otprilike kao ova današnja rasprava. Bilo bi puno političkih teza, bilo bi puno političkih optužbi, ali bez konkretnih brojki, bez konkretnog odgovora na bilo što. I onda bi se pozivalo na stručnjake, a kad uzmete što stručnjaci kažu i kad uzmete kako izgledaju propisi koji su vrijedili u vrijeme obnove, e onda stanemo i nazad. Ja sam 100% uvjeren da kolegica Mrak Taritaš zna da u vrijeme dok se obnova radila '95.-2000. da je tada vrijedio još Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata

a pardon povreda Poslovnika. Poštovana zastupnica Rada Borić. **Borić, Rada (NL)** Poštovani kolega ja nisam znala da ste vi …/nerazumljivo/… jer predmnijevate kako bi izgledalo, možda ste vidoviti Milan imali smo takvoga, predmnijevate kako bi bilo povjerenstvo i što bi ono znalo i što ono ne bi znalo. Pa to ne morate baš mislim pokazati da vi ste jedini koji sve znate. **Sanader, Ante (HDZ)** Ovo je bila čista replika, pa dobivate i vi opomenu. Izvolite odgovor na repliku uvaženi. Dakle, kolega slažem se. Ovdje je pitanje kvalitete, a ne kvantitete. To je zapravo odgovor i kolegici Marić. Dakle, ja nisam uopće govorio koliko je vas ovdje nego sam govorio o uratku koji ste napisali i kak ste napisali. A ne koji broj je vas ovdje i koliko ovoga osoba to ovdje A što se tiče sastava povjerenstva očito moram ponoviti. Sami ste predložili da to bude 15 članova, ali isto tako zakonom ste ograničeni da to moraju biti saborske zastupnice i zastupnici. Ja govorim o tome da o ovoj materiji o pitanjima kako ste vi postavili to moraju rješavati stručnjaci seizmolozi, osobe koje su iz građevine, statičari itd. Ja osobno evo uz dužno poštovanje ne znam da li 15 takvih stručnih osoba u ovom saboru dakle ima, ali ako ima evo ja se unaprijed ispričavam. Ja osobno nisam. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovana zastupnica Branka Juričev Martinčev. lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Habijan danas jako puno čujemo od oporbe sumnje u kriminal koji je stariji više desetaka godina, a ništa ne govore o tome što bi kako učinili kako, što poduzeti ovih dana kad govorimo da USKOK pretresa gradsku upravu Siska, da Ikić Baniček odbija dati dokaze, da se sumnja u kriminal u njenom gradu. Vi kao vrsan pravnik recite mi šta vi mislite da li jedna takva takva dužnosnica može ostati uopće više na takvom mjestu, da li bi se trebala njena stranka ograditi od nje, možda izbaciti iz stranke, što bi bilo pametno sad u ovom trenu poduzeti i kako se ograditi od tih kriminalnih radnji kojima svjedočimo u gradu Sisku. Odgovor. prva osoba grada Siska, dakle gospođa iz SDP-a najviše može pasti na teret upravo građana Siska ili samoj pravnoj osobi u tom slučaju to je grad Sisak prijeti 5 milijuna kazne u slučaju da ne dostave dokumente. Dakle, to nije samo pitanje novčane kazne gradonačelnice koja će biti izrečena, nego i pitanje novčane kazne koja može biti izrečena gradu Sisku. A to koji su razlozi i motivi zašto se ona tako ponaša to možemo samo nagađati, ali kao što je rekao kolega Borić neka institucije rade svoj posao.

tiče gospođe Ikić Baniček apsolutno nema nikakve veze sa temom o kojoj mi sada ovdje raspravljamo. Pri tom ja napominjem ni na koji način ju ne štitim, ja smatram da je sramota za svakog dužnosnika koji odbija dati informacije i dokumentacije nadležnim tijelima, ali to je praksa koju je prvo započela Kolinda Grabar Kitarović, a nastavio Plenković sa dokumentacijom vezanom za put u Helsinki. Nikog ne pravdam, ali vi ste …/Upadica: Vrijeme./… povrijedili Poslovnik jer ovo nije tema rasprave. **Sanader, vaša replika, a ne povreda Poslovnika, dobivate opomenu. Idemo slijedeća replika, poštovana zastupnica Marijana Petir. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Habijan vjerujem da ćete se složiti sa mnom da oni građani koji su stradali u Domovinskom ratu i ostali bez svojih kuća da im je povrijeđeno njihovo pravo na siguran dom, ali i njihovo dostojanstvo i ukoliko se kroz obnovu njihovih kuća događalo da su određeni izvođači provodili aktivnosti koje nisu bile u korist tih građana onda im je dostojanstvo i pravo na siguran dom još jednom povrijeđeno. Slažem se s vama da sigurno saborski zastupnici posebno oni koji se bave politikom opće prakse nisu specijalizirani u nekim posebnim temama koje bi se ticale pitanja obnove. Ne mogu meritorno utvrđivati je li tu bilo riječ o kaznenim djelima i o koliko teškim kaznenim djelima i povredama, ali ste spomenuli da već u postojećim zakonskim propisima postoje određeni instrumenti koje možemo koristiti. Pa možete li reći o kojim instrumentima se tu radi i što građani koji su oštećeni mogu poduzeti. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor. **Habijan, Damir (HDZ)** Hvala lijepa. Evo apsolutno se slažem s poštovanom kolegicom. Dakle, dovoljno je reći da je 15% stambenog fonda za vrijeme Domovinskog rata nastradalo. Dakle, jedna doista ogromna brojka preko 160.000 dakle stambenih objekata što kuća, što domova. šteta od više 17 milijardi kuna dovoljno govori dakle kad govorimo o obnovi dovoljno govori zapravo o tim svim teškim posljedicama i s čime su se zapravo ljudi na tom području suočili. Kada sam govorio o postojećim rješenjima mislio sam dakle na ovaj zakon o obnovi dakle nakon potresa koji je upravo donijet u ovom domu i Članak 55. koji već sada omogućava upravo ministarstvu i stručnjacima koji tamo rade da u svakom pojedinačnom postupku, dakle ovi koji sada jesu na tijeku na području Banovine utvrde da li je bilo nepravilnosti odnosno da li je gradnja prilikom obnove napravljena nestručno, nezakonito i da svakom tom pojedinom postupku po posebnim propisima pokreće postupke. Dakle, mi ćemo revidirati cijeli taj postupak obnove upravo unutar ovoga Zakona o obnovi. Stoga smatram dakle još jedan razlog zašto smatram da zapravo ovo osnivanje Istražnog povjerenstva apsolutno nije potrebno.

Poštovane kolegice i kolege na ovo obraćanje me ponukala rasprava kolege Habijana koja me moram priznati duboko začudila. Kolega Habijan je po struci isto što i ja pravnik i prije nego što je postao saborski zastupnik bavio se istim poslom kao i ja, poslom odvjetnika. I gle čuda, mi smo kao pravnici, kao odvjetnici vodili sudske postupke u kojima smo raspravljali stvari koje se tiču građevinske struke, medicinske struke, geodetske struke i mnogih drugih struka. Da li smo bili stručnjaci? Da li smo mi bili liječnici? Nismo. Da li je sudac koji je sudio u tom predmetu bio liječnik, građevinar ili neke druge struke? Nije. Što se u tom slučaju radi? Sud koristi vještake, stručne svjedoke koji sa stručnog aspekta pomažu u radu nadležnih tijela. Za istražna povjerenstva sukladno Zakonu nadležno tijelo je Hrvatski sabor. Hrvatski sabor je institucija koja u svojoj nadležnosti ima osnivanje istražnih povjerenstava. Ovo je posao Hrvatskoga sabora. Odluka o tome da li će ga Hrvatski sabor napraviti taj posao tu ovlast koju ima leži na nama zastupnicima, na zastupnicima i prije svega zastupnicima većine, jer većina je ta koja ima mogućnost donošenja odluka. Manjina nema. Da ima ne bi bila manjina. Bila bi većina. I kao što sud ima mogućnost angažirati stručnjake da mu pomognu tamo gdje ne zna, tamo gdje nema potrebno stručno znanje tako isto pod istim uvjetima ima Istražno povjerenstvo. Jer gle čuda u članku 10. stavku 3. Zakona o istražnim povjerenstvima piše da je jedan od načina utvrđivanja činjenica saslušavanje svjedoka, drugi je nalaz vještaka, treći je očevid, a onda ako ni to nije dosta u Zakonu još piše za svaki slučaj i drugo kako bi se Saboru i zastupnicima u Saboru koji možda nisu i ne trebaju biti stručnjaci u određenom području osiguralo da dođu do točne i pouzdane informacije. Svi mi koji smo barem jednom bili na sudu i barem jednom vidjeli kako izgleda vještačenje znamo kako to funkcionira. Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovani zastupnik Damir Habijan. **Habijan, Damir (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Grbin ovaj prvi dio ste sve lijepo rekli, opisali. Upravo tako dakle, vještaci su ti koji u konačnici kojima sud dodjeljuje vjeru, ali moramo imati u vidu da se radi o sudu, i o sucima i o pravnicima. Ja sam govorio o tome da po vašem prijedlogu dakle to je 15 osoba koji su saborske zastupnice i zastupnici koji u konačnici moraju donijeti zaključke koje ste vi ovdje predložili. Dakle, to je jedna velika i ogromna razlika. S druge strane govorio sam upravo o tome ako su vam saborske zastupnice i zastupnici ovdje rekli da se već u ovom trenutku provode izvidi i predistražne radnje dakle od strane onih koji jesu nadležni utvrditi činjenice u tom postupku vi i dalje inzistirate na provođenju odnosno osnivanju ovog Istražnog povjerenstva koje zasigurno prema svom sastavu ne može imati one rezultate koje bi mi svi ovdje htjeli. Dakle, vi ovdje želite prikazati da mi nešto drugačije ciljeve imamo nego što imate vi. Ne, mi samo govorimo o načinu, svrsi i na koji način oportuno i na najbolji mogući način doći do ovih zaključaka odnosno odgovora koje vi tražite, ali ne putem Istražnog povjerenstva. To sigurno nije najbolji put ako želite doista da se utvrdi prava činjenica. Potpuno ste u krivu kolega Habijan zato što je doseg, cilj i područje koje bi ovo Istražno povjerenstvo trebalo pokriti daleko šire i neusporedivo sa vođenjem kaznenog postupka. Pročitajte što unutra piše. Poslušajte što smo govorili. Cilj je intervenirati i tamo gdje se može otkloniti šteta u budućnosti u onim nekretninama koje su loše sagrađene, a još nisu pogođene potresom. A cilj je i naučiti nešto za ovu obnovu koja je pred nama. Ali očito da vi u HDZ-u ništa od toga ne želite. Hvala. Sljedeća replika poštovana zastupnica Marija Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani kolega ja mislim da nije baš dobro porediti postupak koji vode odvjetnici i u konačnici sudac odlučuje sa postupkom koji bi trebao voditi Istražno povjerenstvo i čini mi se da kada bi i postojalo takvo povjerenstvo da na koncu sa svima onim što bi to povjerenstvo bilo u stanju utvrditi. A čini mi se da zbog svog znanja koje ima odnosno zastupnici nisu stručnjaci da mogu procijeniti da li je kuća napravljena sukladno propisima ili nije, zbog čega se srušila ili zbog čega su oštećenja nastala zato smatram da u ovim slučajevima o tome trebalo vještačiti i odlučivati ono tijelo koje je nadležno. Zato smo rekli neka se podnesu prijave tamo gdje imate saznanja da je do toga došlo. Mi smo isto za to, neka se to istraži. Hvala. **Sanader, Ante Hajmo ukinuti Zakon o istražnim povjerenstvima. Hajdemo ukinuti Zakon o istražnim povjerenstvima jer su istražna povjerenstva nepotrebna. Nijemci su glupi, Amerikanci su glupi, Šveđani, Englezi i svi ostali koji ih osnivaju oni pojma nemaju o tome što je nadležnost parlamenta. parlamentu, parlamentarnoj demokraciji i o tome što parlament može raditi? Ne, hajmo ih mi poučiti tome. Hajmo se svi sad zajedno složiti i donijeti odluku koja glasi: „Stavlja se izvan snage Zakon o istražnim povjerenstvima“ i onda smo mirni. Poštovana kolegice, zakonom su predviđene ovlasti istražnog povjerenstva. Zakonom je predviđeno kako istražno povjerenstvo može utvrđivati činjenice. Vi se možete složiti oko toga, odnosno vi možete tvrditi da nam istražno povjerenstvo ne treba. Ali dovoditi u pitanje istražnog povjerenstva i zakona e sad ste ga stvarno pretjerali.

u Sisačko-moslavačkoj županiji je obnovljeno oko 9000 objekata nakon obnove. U potresu je od njih stradalo 96 odnosno 96 je dobilo naljepnicu žutu ili crvenu. I ti … …/Upadica sa strane, ne Mi imamo napismeno, znači žutu ili crvenu naljepnicu ali ti objekti, ni jedno od tih objekata nije izgrađeno obnovom, nego sanirano. Znate što znači sanacija? Nešto što se popravljalo. Znači pitanje kako su i sami građani to radili kad su gradili svojevremeno. I upravo na inzistiranje i našeg premijera i sve ono što je prije rečeno MUP je zatražio dokumentaciju i dostavljena je dokumentacija za 94 objekta. Znači sva potrebna dokumentacija već je u MUP-u i oni imaju točno popise tko je bio nadzor, tko je bio projektant,

tko je kriv? Građani su krivi. Pitajte HDZ tko je kriv za bilo što, krivi su građani. Građani su krivi, oni su sami rušili svoje kuće. Oni su jedva čekali da dođe potres i da ih ostavi bez krova nad glavom. Ma hajte molim vas! Ovo je uvredljivo, ovo je ispod svake razine. A znate što je još ispod svake razine? Da je Vlada HDZ-ovim zastupnicima dostavila očitovanje na ovaj prijedlog za osnivanje istražnog povjerenstva, a svim ostalim zastupnicima i javnosti nije. Ovo što vi govorite je sasvim jednostavno i vrlo lako moglo biti stavljeno u jedan dokument koji se zove odgovor na prijedlog za osnivanje Istražnog povjerenstva, očitovanje. I onda možda o nekim stvarima ne bi pričali. Ali mi te podatke ne možemo dobiti kao što ste ih dobili vi. Još jedna pljuska parlamentarnoj demokraciji u Hrvatskoj. Sljedeća replika poštovana zastupnica Marijana Petir. istraži i kazni ukoliko je bilo kaznenih djela pri postupku obnove. Isto tako ne vjerujem da je itko ovdje, da se kao što ste rekli ukine zakon koji definira istražna povjerenstva. No kao što ste sami istaknuli, ja vjerujem da se i tu možemo složiti, znači ovo ipak nije predmet koji je sličan drugima. Jer ukoliko se provodi vještačenje, onda to vještačenje netko i treba platiti. Ne znam kako ste zamislili da 15 saborskih zastupnika koji nemaju stručne kompetencije u stvari proučavaju ove predmete i ulaze u njihov meritum i donose odluke. Na koji način bi onda ti vještaci bili angažirani obzirom da sami zastupnici to ne mogu sami obaviti i tko bi platio te vještake? Nije li prihvatljivije da ukoliko nam Zakon o obnovi omogućava, a omogućava da to unutar sustava državne uprave se provede … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … kroz nadležne službe, da to onda tako i bude. Zakonom o istražnim povjerenstvima Hrvatski sabor je učinjen nadležnom institucijom za rad istražnih povjerenstava kao što je zakonom razrađen djelokrug Državnog odvjetništva, kao što je zakonom razrađen djelokrug policije, kao što je zakonom razrađen djelokrug inspektorata tako je zakonom i razrađen djelokrug Hrvatskog sabora u dijelu kojem se osnuju istražna povjerenstva. I dana mu je ovlast što smije, a što ne smije činiti. I isto je tako zakonom dana ovlast da angažira vještake. Odredba je gotovo identična kao ona u Zakonu o Kaznenom postupku. I kao što kada Državno odvjetništvo angažira vještaka, te troškove predujmljuje RH pa smo nedavno imali problem da se vještacima ne plaća, jer ministarstvo nije bilo osiguralo sredstva za to takva ista odredba funkcionira i ovdje. Nema razlike. Sljedeća replika poštovana zastupnica Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega Grbin, dobro je da ste razjasnili i objasnili sve momente zbog čega je ova naša inicijativa pravno ispravna i odgovorili na ono što je kolega Habijan izlagao. Druga stvar već smo govorili da je cilj ovog Istražnog povjerenstva da utvrdi jasne brojke koje mi nemamo, a cijelo vrijeme tu slušamo da kolege vrte brojke L96, L98 i zapravo smo sad otkrili ono što ste evo i malo prije u replici i vi utvrdili, da kolege imaju podatke, a mi podatke nemamo. Zašto i mi nemamo podatke? Zašto se to skriva? 4.1. premijer Plenković je da skratim ono što sam prije citirala rekao da će, eto institucije trebati odraditi svoj posao i raščistiti sve ono što očito upućuje da je bilo nepravilnosti u obnovi kriminala itd. Znači 4.1. Sad je 8.7. Dakle, prošlo je 6 mjeseci, kolege imaju brojke, mi nemamo. Odgovor. **Grbin, Peđa (SDP)** Kolege imaju brojke. Hrvatska javnost, mediji, zastupnici koji nisu dio vladajuće većine ih nemaju, a ljudi i dalje žive u kućama koje nisu sigurne, ljudi i dalje ne znaju kako je došlo do toga da kuće koje su sagrađene prije 20, 25 godina su padale kao kule od karata. To je hrvatska realnost. Cilj ovog istražnog povjerenstva i to smo vrlo jasno rekli i kada smo predlagali i danas kada obrazlažemo ovaj prijedlog u Hrvatskom saboru. Nije jedino i isključivo utvrđivanje krivaca. Cilj je izvući lekcije iz onoga što se dogodilo. Ali je isto tako cilj vidjeti da li postoji sistemski problem i sa drugim nekretninama na trusnim područjima i da to adresiramo na vrijeme prije nego što udari neki novi potres. Očito to se neće dogoditi. Hvala. Slijedi pojedinačna rasprava. Poštovana zastupnica Dalija Orešković.

Kolegice zastupnice i zastupnici, danas je dan rekordno visokih temperatura. Možda to ne osjetimo mi u ovako fino rashlađenoj sabornici, ali itekako to osjete na svojoj koži oni koji su nakon potresa na Baniji još uvijek u kontejnerima. Isti oni ljudi koji su se zimi smrzavali danima i mjesecima se peru u vrlo lošim sanitarnim uvjetima. Ne znam mogu li uopće izgovoriti rečenicu da mi je zapravo drago i da je sreća u nesreći da većina njih ili mnogi od njih uopće nemaju televiziju pa ne prate i ne mogu pratiti ovu travestiju, ovu burlesku. Uopće ne znam kako bi nazvala ovakvu saborsku raspravu. Pa ne mogu uskliknuti, ma čime se zapravo ovaj Hrvatski sabor danas bavi? Njih ne zanima koliko je oporbenih zastupnika na ovoj točci dnevnoga reda. Ne zanima ih niti je li se u nekom trenutku Peđa Grbin zabunio je li ovo Prijedlog za osnivanje Istražnog povjerenstva ili interpelacija. Njih čak ne zanima niti ono što su ciljevi istraživanja ovog povjerenstva kakva je bila kvaliteta obnove kuća, kvaliteta i zakonitost propisa u ono vrijeme, način dodjele ugovora ili umiješanost tadašnjih dužnosnika u kriminalne radnje i jesu li te kriminalne radnje utjecale na kvalitetu gradnje koja je onda dovela do porušenih, većeg broja porušenih objekata u ovim posljednjim potresima. Njih brine i njih zanima kada će biti obnovljene njihove kuće sada. A mene brine s obzirom da znam koliko su nam institucije loše organizirane, koliko su potkapacitirane, koliko su spore i disfunkcionalne možemo li mi te kuće sada obnoviti kako treba i zapravo me užasava jedna pomisao, a to je da će za nekih 20 godina neki tadašnji saziv Hrvatskoga sabora isto ovako raspravljati treba li osnivati neko novo istražno povjerenstvo za kriminalne radnje za obnovu koja se događa ili bi se trebala događati sada. I zašto kažem da je ovo sve skupa jedna burleska i jedna travestija? Pa baš zato što se o Prijedlogu osnivanja Istražnog povjerenstva uopće raspravlja. U nekoj normalnoj državi vi biste taj prijedlog prihvatili, ma ne biste ni čekali da prijedlog dođe. Osnovali biste istražno povjerenstvo sami jer je to pitanje povjerenja u državne institucije. To je pitanje odgovornosti. To je pitanje časti i nije istraživanje je li bilo kriminala u poslijeratnoj obnovi bacanje ljage na kompletnu obnovu. Znate li što je ljaga? Ljaga je to kada država dopusti da se bilo tko pa makar se radilo o jednom jedinom objektu, o jednoj jedinoj kući dakle da se bilo tko okoristio na neprimjeren način i pritom prošao nekažnjeno e to je doista jedna velika ljaga. A mi znamo da ćete vi glasati protiv. Zna se i zašto. I dopustite mi da vam samo na par primjera pokušam dokazati zašto je Istražno povjerenstvo unatoč možebitnom radu kažem možebitnom radu drugih institucija ipak potrebno. Već su neki od kolega spomenuli kako se 4. siječnja i premijer oglasio, a oglasio se bome i USKOK da će žurno istražiti pitanje malverzacija u poslijeratnoj obnovi. Kao pravnica bila sam svjesna i nekih pravnih problema. Primjerice zastare kaznenog progona, pa sam 13. siječnja uputila dopis Državnom odvjetništvu, Državno odvjetništvo je to proslijedilo USKOK-u na koje sam dobila odgovor da se moj zahtjev odbija. Odbija se između ostalog zbog toga što je svega dan nakon što sam podnijela upit Državnom odvjetništvu Andrej Plenković objavio dio dokumentacije koja bi i po logici stvari trebala biti javna i time je sva priča stala. Mi ne znamo zapravo što je i kako radio DORH i USKOK od tada. A ja ću u završnoj riječi pokušati objasniti što je sve Državno odvjetništvo i USKOK kao odgovor na moje pitanje odbio dati. A ostalo je 25 sekundi, ali ne želim već vidno napetog gospodina Sanadera kao predsjedavatelja uznemiriti, pa ću čekati da ovo vrijeme istekne jer za čitanje ovako opsežnog odgovora nema vremena, a ne želim riskirati opomene i izbacivanja kao što smo imali prilike gledati nebrojeno puta do sada. **Bauk, Arsen (SDP)** Kolege iz HDZ-a su nam onako suptilno rekli da smo ustvari mi potpuno promašili s temom, da je debakl ovaj prijedlog i oni s time što ne žele da se osnuje Istražno povjerenstvo nama pomažu da se i dalje ne sramotimo. Jel' tako? Misli na druge. Vi mislite na nas da se mi dalje ne sramotimo? Ja mislim da vi mislite na sebe da, ali dobro nema veze. I druga teza koju govore da zastupnici nisu te struke da bi mogli ovo kvalitetno raspraviti. Ja sam … /ne razumije se/… kratko istraživanje. Ministar graditeljstva u HDZ-ovoj Vladi 2016. je bio gospodin Kuščević pravnik. Zatim je došao gospodin Štromar ekonomista i nakon toga gospodin Horvat. Završio je Fakultet elektrotehnike i računarstva. Mi ekonomista, pravnika i ferovaca u našim oporbenim klubovima imamo dovoljno za popuniti 7 mjesta da budu stručni. Samo vi tako nađite i nema nikakvih problema. Evo ne mora, ako ni jedan inženjer graditeljstva nije bio ministar, ne mora bit ni u istražnom povjerenstvu. **Sanader, Kolega Bauk, ja sam u potpunosti razumjela vaše pitanje i dopustite da vam dam jednako tako argumentirani odgovor. Postoje fame o tome da naša državna odvjetništva i druga tijela rade neovisno i bez bilo kakvih političkih pritisaka, pa su onda upravo rezultati takvi da su svi izvidi i sva istraživanja provedeni hitno, promptno, javnost je o njima obaviještena onog trena kada je to moguće, a i sudski postupci vode se tim tempom i tom brzinom da je zapravo mrtva trka hoće li se prije utvrditi nečija kaznena odgovornost ili će sve kuće što na Baniji, što u Zagrebu biti obnovljene do kraja i kako treba. Upravo je u tome odgovornost Hrvatskog sabora. Dakle, ovo je naravno bila ironija, ja baš nemam smisla za humor, to je činjenica. Ali jedino istražno povjerenstvo može javnosti pokušati dati odgovore na pitanja, one odgovore koji im trebaju upravo sada. Sljedeća replika poštovana zastupnica Marijana Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Zastupnice Orešković, govorili ste da ste vezano uz predmet sumnji da je obnova na Banovini se odvijala mimo zakona u nekim segmentima podnijeli podnesak Državnom odvjetništvu i USKOK-u, da ste dobili odgovor, ali da nemate vremena nam ga prezentirati, pa bih ja voljela čuti u stvari što je sadržaj tog odgovora i jesu li vam oni u tom odgovoru dali neke konkretne brojke koje smo imali prilike ovdje čuti da od 9000 obnovljenih objekata je 96 sad stradalo u potresima i da se to detaljno treba istražiti. Hvala vam zastupnice Petir. Dakle, očitovanje Državnog odvjetništva ću pročitati u završnoj riječi evo neposredno nakon kolegice Katarine Peović, a smatram da jedan dio onoga što je USKO naveo u tom svom dokumentu najbolji argument koji potvrđuje zašto nam ovo istražno povjerenstvo uopće treba. Baš zato što je došlo do diskrepancije u brojevima, onih početnih brojeva o broju srušenih objekta na Baniji pa do ovih 96. Dakle, svega 96 kuća kuća koje navodno potrebno srušiti jer imaju oznaku žuto ili crveno. Čak se i oko toga ne možemo složiti, a pogotovo se ne možemo složiti oko toga kad usporedimo ovaj podatak sa podatkom podnesenih zahtjeva i već možda izdanih rješenja i postupaka o kućama koje će se obnavljati. Naprosto brojevi ne razgovaraju jedni sa drugima. I ja smatram da je politika razlog koji stoji iza svega toga. Slijedi završna rasprava Kluba zastupnika HSS-a i RFA poštovana zastupnica Katarina Peović. Dobar dan svima. Onkraj ovih rasprava i prepucavanja bilo koja forma povjerenstvo, DORH, bilo koja znači struktura koju odredite, evo mi ćemo je podržati samo ako ide u korist onih najranjivijih, dakle te društvene većine. pitanje ovog Istražnog povjerenstva za utvrđivanje mogućih nepravilnosti u poslijeratnoj obnovi kuća, stanova i zgrada javnih namjena je puno šire pitanje od obnove samih kuća. Najbolje se to moglo vidjeti u Majskim poljanama samo tri kilometra dalje od centra Gline gdje se moglo vidjeti kako tragedija i gubitak pet života nije vezana samo uz potres već itekako uz socioekonomske uvjete u kojima živi većina ljudi u tom području, tako da bi se istražno pitanje trebalo proširiti i na zanemarivanje toga kraja koje traje već desetljeće. Kada je došlo do potresa mnogi su počeli pričati o Sisku, o Petrinji, o Glini. Samo par mjeseci prije tog potresa sam govorila o radnicima Rafinerije Sisak. Većina je zijevala. U Majskim poljanama najjasnije se moglo vidjeti da te kuće nisu bile samo razrušene zbog potresa već i zbog toga što su bile loše građene. Postojao je dakle dodatni problem tamo ako se sjećate da ljudi nisu htjeli otići iz svojih kuća bez obzira što je bilo jako opasno danima tamo biti zbog životinja koje su držali, znači u potpunosti kraj devastiran, deindustrijaliziran i osiromašen. Tako da kad govore mediji i kad su govorili da su ljudi poginuli, da su mnogi ozlijeđeni, da su ljudi ostali bez kuća zbog potresa to zapravo i nije bilo točno. Ljudi su stvarno poginuli, ozlijeđeni su ostali bez krova nad glavom ne samo zbog potresa već i zbog siromaštva. Takvo istražno povjerenstvo bilo bi stvarno opsežno i ne možemo ga vjerojatno pokrenuti, ali istražno povjerenstvo bi trebalo biti stvarno povjerenstvo koje bi istraživalo zadnjih 30 godina u ovoj zemlji. dakle još i gore od svega ovoga što smo, o čemu smo ovdje raspravljali. Dakle, nije samo stvar o nemaru oko obnove već i destrukciji toga kraja. Potres bi se još i podnio da je kraj bogatiji, no dok su stotine ljudi ostale bez posla u Rafineriji Sisak rijetko je tko od političara reagirao. Ni jednom riječju nije osudilo zadnji val osiromašenja tih krajeva. Radnici Rafinerije Sisak danima su slali apele i molili da stane netko uz njih, pa i oni zastupnici koji su izabrani iz toga kraja, ali nije bilo odgovora. Oni koji pozivaju i reagiraju bez kalkulacija koliko će to vrijediti na izborima loše prolaze na izborima, ali možda govore istinu. Ćorić je pričao laži o velikim otpremninama radnika, evidentno pogodovao korporaciji MOL totalno bez interesa za Sisak a i dio oporbene politike je zijevao na priču o otkazima i radnicima koji će ostati bez posla. No onda se krenulo skupljati glasove i onda je došao potres. Da ljudi nisu izgubili posao, da se održala Rafinerija kao i druga sisačka industrija danas bi ljudima sigurno bilo tamo lakše. Sjetimo se mladića u centru Petrinje koji je vikao na predsjednika države i predsjednika Vlade da nitko nije u zadnjih 30 godina zabio ni čavao u tom kraju eto odjednom nakon potresa su se svi sjetili jednog od najnerazvijenijih krajeva. Dakle, Banije područja u koje je država ulagala jako malo oslanjajući se prije svega na privatni kapital kojemu još uvijek ne pada na pamet dislocirati se i otići na područje koje je infrastrukturalno i na sve druge načine zapušteno. trebalo jedno desetak minuta da izlistam industrijske subjekte koji su tamo zatvoreni kako se ono kaže za više vidite web stranicu, facebook stranicu Radničke fronte. Imate cijeli popis tih industrijskih subjekata od prehrambene industrije Gavrilović koja zapošljava oko 5600 radnika plus 6000 kooperanata, pa se privatizira od '91., pa 2019. samo 462 zaposlena. Dignute su optužnice završile u zastari, pa onda Željezara, Rafinerija, pa Slavija trans, autotransportna tvrtka, pa Finel tvornica furnira i namještaja zapošljavala 1023 radnika. Pa onda Ciglana Petrinja, pa pamučna predionica Glina zapošljavala 400 ljudi. Danas ne postoji. Pa tvornica rezervnih dijelova i pribora Glina zapošljavala 160 radnika, pa Pliva radna jedinica Glina, pa pilana DIP Glina, pa privredni pogoni Budućnost Glina zapošljavali 240 radnika danas ne postoje itd. itd. Hvala svima. Sljedeća završna rasprava u ime Kluba zastupnika CENTAR i GLAS-a poštovana zastupnica Dalija Orešković. Hvala. Uvaženi zastupnici i zastupnice nastavit ću tamo gdje sam stala. Dakle, evo što sam zapravo od očitovanja i pojašnjenja tražila od USKOK-a i DORH-a. Dakle očitovanje o kojim se eventualno kaznenim djelima radi, odnosno povodom počinjenja kojih mogućih kaznenih djela su uopće aktivirani javni resursi, te je naloženo provođenje kriminalističkog istraživanja imajući na umu mogućnost da je za pojedine protupravne radnje s obzirom na protek vremena od same obnove nastupila zastara pokretanja i provođenja kaznenog postupka. Nadalje, tražila sam očitovanje kakva je uputa dana i kakav je nalog dan za kriminalističko istraživanje, te na koji način se to istraživanje provodi, budući da prema informacijama objavljenim tada u medijima je u razdoblju od '95. do 2010. država obnavljala oko 150 000 objekata a u području koje je razrušeno u potresima potresima na Baniji nije bila uspostavljena baza podataka o razrušenim objektima, niti su nadležna državna tijela utvrdila stanje, obujam i težinu štete nastale u samim potresima. Dakle, ja pričam o siječnju, o onim prvim tjednima nakon samog potresa. Nadalje, pitala sam na koji način će se osigurati potpuno i sveobuhvatno utvrđivanje materijalne istine s obzirom na činjenicu da je u razdoblju u kojem se provodila obnova na području koje je stradalo u potresima funkciju glavnog inženjera za za obnovu u tadašnjem Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo koje je koordiniralo obnovu obnašao Ivo Žinić tadašnji župan Sisačko-moslavačke županije, te da on u to vrijeme, dakle u siječnju neposredno nakon potresa na temelju svog položaja ima mogućnost utjecaja na način utvrđivanja situacije na terenu kao i na tijek saniranja novonastale štete. Drugim riječima ima mogućnost utjecaja na same dokaze koje bi kriminalisti koje je USKOK poslao na teren uopće trebali utvrditi. Tu ću samo napomenuti da USKOK sve skupa ima samo 33 pravosudna djelatnika koja su zadužena za istraživanje svih kaznenih djela iz nadležnosti tog tijela. U tom zahtjevu ja sam i navela kako mi je jasno da su izvidi kaznenih djela i kriminalistička istraživanja pojedinog kaznenog djela zapravo obuhvaćeni pojmom postupka koji nije javan. Međutim, istaknula sam da javnost ima pravo znati na koji način nadležna državna tijela, pa tako i tijela kaznenog progona obavljaju svoje zadaće. Opseg štete na potresom pogođenom području u tom trenutku nije bio niti popisan, niti poznat, niti je bio utvrđen od strane bilo kojeg tijela javne vlasti i to je samo po sebi otvaralo mogućnost selektivnog pristupa u kriminalističkom istraživanju kao i instrumentalizaciju nadležnih institucija pa tako i tijela kaznenog progona u političke svrhe. To govorim zbog one koecidencije očitovanja Andreja Plenkovića da se izvidi provode i da će se provesti i gotovo promptnog ad hoc reagiranja samog USKOK-a čije rezultate nismo vidjeli do današnjeg dana. Naravno da mi je na tako postavljen upit USKOK odgovorio da ono što ja tražim zapravo uopće nisu informacije u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama što je točno, jer se informacijom smatra samo ono što je već gotova informacija o nekakvom materijaliziranom obliku, a tijelo javne vlasti nema dužnost i nema obavezu da mi daje bilo kakva objašnjenja načina svog rada. u fazi izvida postoji nekakva tajnost postupanja i da je to razlog zašto mi ne mogu dati detaljnije odgovore što je također točno. I naravno da su se pozvali na javno objavljen popis koji je kao što sam rekla završio u javnosti svega dan nakon što sam ovakav upit postavila jednom nadležnom tijelu. I sad ja vas sve skupa pitam imajući ovo na umu na koji način bi naši građani mogli doći do nužno potrebnih odgovora koji bi vratili barem minimum povjerenje u ovu državu, u ove institucije koje ovog trena vodi ista politička stranka koja je bila na vlasti i u ono vrijeme kada se provodila obnova. Ukoliko se ne pokaže barem minimum političke volje da se utvrdi koje koje su to tvrtke bile povezane sa dužnosnicima u ono vrijeme, a koje su škrtarile na materijalu, na armaturi i je li to dovelo do štete koja je veća od one koju bi pretrpjeli da takvih malverzacija nije bilo ako to nije Istražno povjerenstvo? Hvala. Sljedeća završna rasprava je u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin. Hvala gospodine predsjedavajući. Dakle Klub zeleno-lijevog bloka mi i dalje stojimo na potrebi osnivanja Povjerenstva o mogućim nepravilnostima u poslijeratnoj obnovi na teritoriju Republike Hrvatske. Mi smo sigurni da je to Povjerenstvo dodatni motiv i pomoć u istrazi za koju vi znate da se vodi, imate i podatke. Mislimo i uvjereni smo da od Istražnog povjerenstva ne može biti nikakve štete, isključivo koristi. I ako se vodi ta istraga za koju vi znate, onda postoje valjda i razlozi i indicije zašto se ta istraga pokrenula. I sada tu meni dolazi do jedne počinje mi izmicati elementarna logika. Ja ne razumijem zašto je saborska većina na čelu sa HDZ-om toliko protiv toga Povjerenstva to je zanimljivo. Zašto je tako ogromna opasnost od tog Povjerenstva? Što to Povjerenstvo zapravo može otkriti? Zašto se toliko borite da tog Povjerenstva nema? To su pitanja koja se logično nameću sama po sebi. Kažete bacit će se, gospodin Bačić kaže da će se baciti ljaga na sjajnu poslijeratnu obnovu. Ja mislim da će se ta ljaga baciti upravo izbjegavanjem tog Povjerenstva zato jer izbjegavanje osnivanja takvog Povjerenstva neminovno proizvodi sumnju da tu doista nečega ima što se želi sakriti, što se želi prešutjeti, što se želi staviti pod tepih. I tako jedino što mogu zaključiti da upravo vi bacate ljagu na poslijeratnu obnovu. Otvarate sumnje svojim odbijanjem Povjerenstva u najmanju ruku sumnje. činjenica, činjenica je da se svakim raščišćavanjem mutnih, sumnjivih situacija kako danas, tako i u prošlosti radi na podizanju svijesti o potrebi poštenog i zakonitog rada u Republici Hrvatskoj što nije baš uvijek slučaj to ćete se valjda složiti. I isto tako je činjenica da oni koji se protive takvim inicijativama dolaze u najmanju ruku, ponovit ću, u sumnju da nešto skrivaju. Od tog vašeg skrivanja, od tog nastojanja da se vrlo ozbiljne indicije, a nakon ove rasprave sam potpuno sigurna da su izuzetno ozbiljne indicije da su bile i kriminalne radnje, i koruptivne radnje i sve loše radnje moguće prisutne u toj poslijeratnoj obnovi. vi sprječavate takvo Povjerenstvo i vi ste sasvim sigurno pod sumnjom da ste zajedno krivi za to. Oprostite, krivi, ne vi osobno saborski zastupnici koji sada sjedite, ali stranka vaša očito ima neke probleme s tim. Od tog vašeg izbjegavanja i protivljenja osnivanju Istražnog povjerenstva štetu će naravno imati javnost i građani i građanke ove naše Hrvatske, a za to, za tu štetu ste odgovorni vi, dakle odgovorna je većina na čelu sa HDZ-om i to treba jasno i glasno reći. Vi ne dozvoljavate da se u Saboru Republike Hrvatske legalno i legitimno osnuje Povjerenstvo koje bi rasvijetlilo mutne i protuzakonite radnje i situacije u poslijeratnoj obnovi. Vi to ne dozvoljavate i vi kao obično stojite na žalost na onoj strani na kojoj mi sasvim sigurno nećemo htjeti biti. **Sanader,

pretpostavljam da znate da mi živimo u pravnoj državi u kojoj postoji trodioba vlasti. Vaše sumnje koje su po meni tlapnje o eventualnim kriminalnim, kaznenim djelima koji su se dogodili tijekom obnove izvolite dostavite onome tko je u ovoj državi za to zadužen, a to je Državno odvjetništvo, USKOK ili tijelima progona. A ako, a da ste imali nešto konkretno mogli ste danas ovdje navesti i nas u vladajućoj stranci uvjeriti da ste u pravu. Ovako je evo nekorektno i nije u redu da na ovaj način govorite u Hrvatskom saboru. Ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika. Dobivate opomenu. Slijedi završna rasprava Kluba zastupnika HDZ-a. Poštovani zastupnik Nikola Mažar. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege zastupnici. Pa evo danas smo imali priliku ja bih rekao više nego ikada vidjeti ne samo bezidejnost, nego prije svega bespredmetnost ovoga zahtjeva, zahtjeva za Istražnim povjerenstvom kojega praktički ni predlagatelj nije vjerovao u njega. Nije vjerovao u njega danas od početka rasprave. Prvo od same materije koju nije točno rekao, ali kasnije i kroz cijelu raspravu gdje smo mogli vidjeti da zastupnici opozicije ili zastupnici koji su bili potpisnici ovoga prijedloga su morali jedni druge ispravljati o ključnim stvarima odnosno što se legalizirani objekti a što nisu. Pa smo čuli od kolega iz SDP-a da 80% objekata na području Sisačko-moslavačke županije nije legalizirano, da neće moći biti ni sada u obnovi da bi nakon toga gospođa kolegica zastupnica Anka Mrak Taritaš morala ih ispraviti s obzirom da ona ipak ima određeno znanje u toj materiji, pa ih je ispravila da je upravo Zakonom o obnovi kada se i provodila poslijeratna obnova svi objekti koji su bili predmet toga Zakona su automatski i legalizirani. Nakon toga smo mogli čuti niz neistina vezano za cjelokupnu materiju od toga da je sve što je rađeno bilo rađeno na katastrofičan način, pa onda kada je sada vrijeme pokazalo da cjelokupna ova inicijativa je bila samo ključ trenutka podnošenja radi dobivanja poena za lokalne izbore. Pa kada su danas svi vidjeli da podaci koji dolaze od struke, koji dolaze od nadležnih tijela i koji su prije svega drage kolegice i kolege zastupnice javni ništa mi nemamo što nemate ni vi, ništa mi nismo dobili od Vlade Republike Hrvatske. Samo smo se pripremili. Dakle, postoje institucije koje rade svoj posao. Jedna od njih je Hrvatski centar za potresno inženjerstvo, profesor Ratalić, njegove kolege koje smo svi jako dobro na žalost upoznali svakoga dana na području Banovine, koji su svaki dan izvještavali u svim medijima koliko koji dan je pregledano objekata, i koju naljepnicu su dobili. Imamo stožer koji je napravljen koji izvještava javno na svakoj sjednici Vlade Republike Hrvatske. Još uvijek Bogu hvala sjednice Vlade Republike su javne i svatko tko želi može pogledati. Upravo iz tih podataka javno dostupnih možemo danas znati da je za 94,87% pregledanih objekata odnosno 36 od prijavljenih 38 tisuća 881 žutu ili crvenu naljepnicu dobilo njih 13 tisuća 257. Ako znamo da je organizirana obnova od strane Republike Hrvatsko na području Sisačko-moslavačke županije iznosila 8 tisuća 880 objekata i da je od njih 96 dobilo narančastu odnosno crvenu naljepnicu, a da je od tih 96 za 9 napravljeno da će biti nuđen zamjenski objekat odnosno 0,01% onda vidimo da upravo ono što su i inženjeri građevine, i ljudi koji obnašaju te pozicije na području Republike Hrvatske struka a ne politika iznijela ono što je sada i pokazano i dokazano, a da je to da je upravo zahvaljujući organiziranoj obnovi Republike Hrvatske su spašeni životi. Zahvaljujući obnovi Republike Hrvatske je šteta ovakva kakva je, a ne puno veća. Ako uzmemo omjere štete u drugim županijama, pa i zagrebački potres koji je 12 puta slabiji od ovoga i kada vidimo koje su štete na pojedinačnim kućama onda opet dobivamo još jedan dokaz kvalitete obnove. Moramo biti i svjedoci toga vremena 95. milijun 200 tisuća prognanika, povratak, 17 milijardi kuna koje je potrebno za uložiti i u sve to vrijeme kada su se donosili zakoni oko puno bitnijih stvari mi sada možemo vidjeti da je ta obnova bila kvalitetna. A s druge strane Hrvatska demokratska zajednica je ta koja je zatražila i traži da se svaki pojedinačan slučaj loše obnove, manipulacije, eventualne korupcije istraži i uvijek ćemo biti za to, a ne za politikanstvo. Slijedi završna rasprava u ime predlagatelja. Poštovani zastupnik Peđa Grbin. Zanimljivo je da je prije mene govorio upravo kolega Mažar koji je umalo imao prilike sudjelovati u ovoj novoj obnovi, ali nekim čudom od toga neće biti ništa možda zbog nekih potvrda koje su se izdavale određenim poduzetnicima koji su u vrijeme obnove imali 14, 15, 16, 17 godina da su kao inženjeri sudjelovali u njima, pa se zbog toga sada provode kazneni kazneni postupci. Ali dobro, pustimo sada to. To je samo slučajno vezano uz obnovu. Poštovane kolegice i kolege, ako ne želimo da se u Hrvatskom saboru osnivaju istražna povjerenstva onda ukinimo zakon. Dok god je Zakon na snazi Hrvatski sabor ima pravo donijeti Odluku o osnivanju Istražnog povjerenstva, a dio zastupnika sukladno odredbama Zakona i Poslovnika ima pravo to predložiti. Hrvatski sabor je jedna od institucija ove države koja je u svojoj nadležnosti dobila i osnivanje istražnih povjerenstava. Ako ne želite da se osnuje Istražno povjerenstvo nemojte se skrivati iza nekih začkoljica koje u konačnici ne drže vodu kao ona kolege Habijena. Dođite i recite nećemo. Nećemo i točka. Nećemo, ne želimo, ne želimo da se činjenici otkriju. Budite pošteni, budite iskreni, budite svoji u krajnjoj liniji recite nećemo, a nemojte se skrivati iza procedure i iza snage brojki većine koju imate. Ovo Istražno povjerenstvo trebalo bi biti osnovano primarno sa tri cilja. Da se utvrdi što se točno događalo za vrijeme obnove, da se osigura da one nekretnine koje su loše budu sanirane i da iz ovog postupka izvučemo pouke koje nećemo primijeniti, odnosno koje ćemo osigurati da se izbjegnu u obnovi koja se nalazi pred nama. Velikoj obnovi. O iznosu novca vjerojatno i većoj od one poslijeratne u apsolutnim iznosima, u relativnima vjerojatno ne jer se i vrijednost u međuvremenu promijenila. Ali u apsolutnim brojkama sigurno. Poštovane kolegice i kolege, ne pada mi na kraj pameti reći da je u obnovi nakon rata sve bilo loše. Nitko to ne želi reći. Dapače, neke stvari koje su se tada radile bi bilo dobro da sada implementiramo. Mi smo sada prebacili sve na građanine kojima su nekretnine oštećene, a za vrijeme poslijeratne obnove uloga države je bila puno veća. Država je na sebe preuzela puno veći teret i zato su neke stvari išle brže. Sada smo čitav niz birokratskih i administrativnih postupaka prebacili na osobe koje su oštećene, čija je imovina stradala u potresu. Možda bi iz ovog postupka izvukli pouke i neke od njih primijenili u praksi. Ali vi to ne želite. Kao što ne želite da se otkrije tko su krivci. I ono što mi je najgore kao što ne želite da se na onim područjima gdje je provođena obnova nakon rata, a koja su seizmički aktivna, koja su sa potresnog stanovišta opasna napravi kontrola, revizija i osigura da ne gledamo one scene koje smo vidjeli kada je kolegica došla do jedne kuće i rukom skidala beton, rukom. Ovako na zgradi koja je bila obnovljena i s kojom je navodno bilo sve u redu. Imamo dvije opcije. Jedna je opcija glasati za osnivanje istražnog povjerenstva, za otkrivanje istine i za izbjegavanje grešaka u kojima smo se našli u prošlosti, a druga je opcija biti protiv. Svatko od nas će sljedećeg tjedna kada o ovome budemo glasali izabrati koju će od te dvije opcije podržati. Hvala. Ante (HDZ)** Ovim smo iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

Odgovor.

odgovor.